Hvala svima koji ste sudjelovali u raspravama, prelazimo sada na prvu točku dnevnog reda danas, to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 46.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 Poštovani, tražim stanku u ime Kluba Mosta. Činjenice su neumoljive, hrvatska poljoprivredna proizvodnja već 4.g. stagnira, pad stočarstva je preko 13%, 400 milijuna eura mesa uvozimo dok naše farme propadaju. U zadnjih 10.g. preko 50 tisuća OPG-ova je nestalo, tisuće obitelji je napustilo zemlju koje su generacijama obrađivali. Kad pogledate ovaj prijedlog zakona koji ćete danas govorit, on se na prvi pogled čini progresivnim, vi jačate kontrole nad financijskim sredstvima, ali pravi problemi hrvatske poljoprivrede su ostali neriješeni. Šteta što problem stočara, što problem OPG-ova je nešto što ne interesira EU jer da ih interesira i to bi bilo u ovome prijedlogu zakona. Očito se rješava u prijedlozima hrvatskih zakona samo ono što zanima EU, depopulacija ruralnih područja, uništenje OPG-ova, ostaju i dalje unatoč ovom vašem prijedlogu zakona neadresirani. Ruralna Hrvatska izumire, preko 190 hrvatskih sela je potpuno prazno. Most nudi rješenja, mi tražimo da preko 60% svih ukupnih sredstava usmjerite u mala gospodarstva. Također tražimo poticaje za mlade obitelji i ulaganje u infrastrukturu da bi sačuvali hrvatska sela. Edukacije i inovacije trebaju biti prioritet isto kao i aktivacija 800 tisuća hektara neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta trenutno jer to je ono što će povećati domaću proizvodnju i smanjiti ovisnost o uvozu. Prijedlog zakona ne može biti birokratski dokument samo, on treba osigurati održivost sela, osigurati budućnost hrane. Hrvatska zaslužuje i bolji zakon, poljoprivrednici zaslužuju bolju priliku… …/Upadica predsjednik: Stanka Stanka je odobrena. Kolegice Jeckov izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku kako bi još jednom upozorili da se poljoprivreda u Hrvatskoj i dalje bori sa strukturnim reformama i sa izazovima kao što su recimo nedostatak ulaganja u kapital, tehnologiju, u istraživanje, u razvoj. Posebnu prepreku razvoju sigurno da predstavlja strahovito administrativno opterećenje koje se stavlja na teret poljoprivrednika, tako da između dva, dvije radnje na svojoj njivi moraju se zaustaviti kako bi obavili neku administrativnu, administrativnu obavezu koja, koja im je nametnuta. Uz uvažavanje stručnosti i sveg, svega što ćemo čuti od našeg uvaženog državnog tajnika ja imam jedno vrlo jednostavno pitanje, gdje je ministar, recite nam gdje je ministar? Kada se donosi Zakon o poljoprivredi onda je valjda logično da bude ovdje ministar, recite nam gdje je ministar?

Između ostalog dobro je da odobrite stanku, možda je ministar na putu, pa da dođe jer je ovo prilika da ministar zaista ima mogućnost ovdje govoriti o Zakonu o poljoprivredi jer riječ je o jednoj vrlo važnoj izmjeni i dopuni i prilika je da i ministar, od njega iz prve ruke čujemo čujemo o čemu je riječ, pa je onda dobro predsjedniče sabora zaista da odredite i fizičku stanku koja vam je običaj jer ima onda ministar priliku doći. Ali ono što želim postaviti pitanje, a to je quo vadis hrvatska poljoprivreda? Od 1.1.2019.g. imamo na snazi ovaj novi Zakon o poljoprivredi. Malte ne svake godine radimo izmjene i dopune i ja bih rekla da zapravo kao što mačka se lovi za vlastiti rep tako se i mi za vlastiti rep lovimo jer ne znamo gdje smo i što smo. očekujem od predlagatelja očekujem da ministar bude taj da nam uvodno kaže koliko je to potpora dosad isplaćeno, koliko su nezakonito utvrđene, koliko je vraćeno, između ostalog jedan od razloga izmjene zakona je zbog potencijalnih prevara koje su se desile s potporama i imamo zaista priliku čuti i vidjeti ono medijske zgodne situacije kad je netko dobio potporu da sadi orah, a orasi su negdje drugdje ili nešto drugo. Dakle ovdje je prilika da se kaže što je dosad napravljeno, koji su zapravo bili razlozi da uđemo u to? Ali kolegice i kolege, pogotovo kolege iz Ministarstva poljoprivrede, poljoprivreda nije samo administracija kako ju vi postavljate, ona je nešto drugo, tako da pred poljoprivrednike vi stavljate zadatke da ni oni sami ne znaju, jedanput moraju ovako dati prijedlog, drugi put onako, ali je zanimljivo da u ovom prijedlogu kad grešku

koristim priliku ukazati na jedan od resora u ili sektora u poljoprivredi koji je možda i ne najvažniji, ali jako važan, a kolegicama i kolegama koji pozivaju na čekanje ministra Dabre, ne moramo čekati jer ministar Dabro sigurno neće doć, al mislim da nije niti bitno jer sumnjam da bi imao što po ovoj temi kvalitetno i reći. Dakle u Hrvatskoj trenutačno s vlastitom proizvodnjom nismo samodostatni niti 40%, a ona i dalje pada. S druge strane države Poljske, poput Poljske, Mađarske, Češke i drugih i dalje imaju jeftinih viškova koji završavaju na našem tržištu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku proizvodnja kravljeg mlijeka u Hrvatskoj pala je vrtoglavih 19,8% u lanjskoj godini ovčjeg 24,5, kozjeg 16,6. Kravljeg mlijeka naime je proizvedeno je 406,9 miliona litara, ovčjeg 4,3, a kozjeg mlijeka 5,4 miliona litara. Računaju li se pak količine koje su isporučene mljekarama tržišno informacijski centar Ministarstva poljoprivrede bilježi pad otkupa kravljeg mlijeka za 7,02 na 377 miliona litara u odnosu na 2022. kada je isporučeno, otkupljeno 405,4 miliona litara. Kako bilo vodi li se strašnijom računicom koja se temelji na procjenama ili anketama Državnog zavoda za statistiku i mnogi je iz sektora osporavaju ili ovom nešto umjerenijom temeljenom na stvarnoj računici jasno je da se mljekarski sektor u Hrvatskoj i dalje strmoglavljuje. Državna statistika govori kako se predpristupne 2012. u Hrvatskoj proizvelo čak 786 miliona litara mlijeka, a sada smo došli na svega nekih 400 miliona. I ono što je također rekordno to je pad u broju krava muzara sa 180 tisuća i 555 na 79 tisuća, a lani na 74 tisuće uključujući i Bukoviću kravu Milovu Stanka je odobrena. Sada će govoriti kolega Hrebak, izvolite. poljoprivreda kao grana izuzetno važna za daljnji razvoj Hrvatske. Vidjeli smo to u svemu onome u zadnjih nekoliko godina što nas je sve zadesilo, a i u sklopu ovih svih rekao bih globalnih pojava koje se događaju poljoprivreda mora biti strateška grana RH i moramo poljoprivredu dignuti na jedan viši nivo nego što je ona danas. Naravno, pohvaljujem ove izmjene zakona u smislu da se poprave dijelovi sigurnosni vezani uz same isplate i poticaje i svega ostaloga. Ja se nadam da će ministarstvo u nekoj skoroj budućnosti pronaći način kako da hrvatski seljak, kako da hrvatski poljoprivrednik bude još konkurentni i da ćemo tu naći jedne dodatne inovativne metode primjerice geotermalna energija kojom hrvatski poljoprivrednik sigurno može biti konkurentniji na tržištu, može bolje proizvode proizvoditi, a s druge strane znamo koliko je cijela kontinentalna Hrvatska bogata upravo tim geotermalnim izvorima energije. Žao mi je što se to nije u fokusu Ja se nadam i uvjeren sam da ćete vidjeti da to doista možemo iskoristiti pogotovo za proizvodnju određenih proizvoda poput rajčica, paprika, dakle voća, povrća i da ćemo tu isto tako imati određeni, određeni iskorak pogotovo što mnogi hrvatski gradovi upravo geotermalnu energiju će koristiti sve više i više za grijanje gradova, ali mislim da će tu sigurno postojati jedna velika perspektiva i za podizanje konkurentnosti proizvodnje upravo tih kultura. U svakom slučaju jako važan zakon, jako važna rasprava i hrvatskoj poljoprivredni stvarno treba staviti na jedno visoko mjesto prioriteta u podizanju jer kao što sam i rekao suverena država može biti suverena samo ako ima suverenu i jaku poljoprivredu. Stanka je odobrena kolega Hrebak. Kolegice Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bih još jednom podsjetila da je zajednička poljoprivredna politika najdugovječnija i najskuplja politika EU, da je kroz 10 godina članstva Hrvatske u EU hrvatskim poljoprivrednicima isplaćeno 6,84 milijarde eura za direktne potpore i za programe kroz mjere ruralnog razvoja i bez tih novaca teško da bi oni mogli držati glavu iznad vode jer oni ne primaju ništa drugo nego što primaju i europski poljoprivrednici i bez potpora jednostavno ne bi mogli proizvoditi dovoljno hrane niti biti konkurentni. Zato je logično da EU traži nadzor isplate tih financijskih sredstava, uspostavlja mehanizme i štiti svoj financijski interes. Srećom i ono što pokazuje Europski revizorski sud u Hrvatskoj nije zabilježen značajan broj prijevara, ali ću ja podsjetiti kako se to više nikad ne bi ponovilo na razdoblje kad smo tek postali država članica, kad smo imali SDP-ovog ministra i SDP-ovog premijera koji su stvarali umjetne uvjete isplaćivali velikim tvrtkama novac koji im ne pripada i kada smo ustvari došli na stup srama u EU i OLAF se bavio sa Hrvatskom i umalo ostali bez financijskih sredstava koji su namijenjeni poljoprivrednicima za njihov pošten rad. To su situacije kakve se ne smiju više nikad ponoviti i iz tog su nam potrebni potrebni jasni i precizni zakoni na koji način Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi trebaju provoditi kontrole ali ne tako da budu strogi policajac ili da odbacuju predmete ukoliko fali jedna začkuljica negdje u dopisu ili jedan dokument već da pomognu poljoprivrednicima da ispune svoju dokumentaciju dokumentaciju i da u razumnom roku dobe odgovor i da dobe potpore kako bi se hrvatska poljoprivreda razvijala i išla u smjeru produktivnosti i konkurentnosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Ima li još zainteresiranih? Ako nema nastavit ćemo točno u 10 sati. …/Upadica: 11./…

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi pa bih zamolio državnog tajnika poštovanog Tugomira Majdaka da predstavi navedeni prijedlog zakona. Izvolite.

dakle između ostalog u najvećem dijelu on definira odredbe koje se tiču ciljeva i mjera poljoprivredne politike, a u provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i razdoblju 2023.-2027. države članice imaju obvezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa EU. Stoga se prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Agencije za plaćanje u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetnog stvaranja uvjeta, sukoba interesa, mogućeg dvostrukog financiranja više sile i izvanredne okolnosti. Također, predloženim normativnim rješenjem osigurava se provedba provedbene uredbe Komisije 128. iz 2022. godine o utvrđivanju pravila u pogledu Agencije za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa provjera sredstava osiguranja i transparentnosti. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurava se i provedba uredbe 2674/2023 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023. o izmjeni Uredbe Vijeća broj u pogledu pretvorbe sustava poljoprivredno-knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava, te se predloženim normativnim rješenjem osigurava pretvorba sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava kao i provedbu ove mreže. A kako bi se ispunila obveza izvješćivanja Europske komisije o tržištu etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla u Republici Hrvatskoj, te u skladu sa odredbama provedbene Uredbe Komisije 1185 iz 2017. od 20. travnja iste godine o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi EU broj 1307 iz 2013. i 1308 iz 2013. Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacije i dokumenata Komisije, te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije. Uvodi se obveza gospodarskim subjektima u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog hrvatskih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda omogućuje se dodjela državne nagrade kao osobitog priznanja poljoprivrednicima koji su u svojem radu i svojim zalaganjem postigli istaknute rezultate u promociji i razvoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske. Dodjelom državne nagrade potaknut će se i drugi poljoprivrednici na unapređenje svog djelovanja, a jačat će i prepoznatljivost hrvatskih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda na tržištu. Nadalje, unaprijeđena su i normativna rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpore uključujući nadogradnju sustava poljoprivrednog savjetovanja u području privatne savjetodavne djelatnosti. Isto tako, usklađene su odredbe o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha. Time će se osigurati izuzeće dodijeljenih potpora u poljoprivredi u cijelosti od ovrhe, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore. Na kraju u dijelu prekršajnih odredbi bilo je potrebno propisati prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koji se vode u upisniku voćnjaka i upisniku maslinika. U manjoj mjeri predložene su nomotehničke dorade izričajnog zakonskog su pripremljene predložene izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi koje su predmet rasprave na ovoj sjednici Hrvatskog sabora. Zaključno. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurat će se zaštita financijskih interesa EU u provedbi strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023./2027. Osigurat će se pretvorba sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava i provedba ove mreže. Omogućit će se dodjela državne nagrade kao osobitog priznanja poljoprivrednicima koji su svojim radom i zalaganjem postigli istaknute rezultate u promociji i razvoju, prepoznatljivosti hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ispunit će se i obveza izvješćivanja Europske komisije o tržištu etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla u RH. razumije./… odredbe o izuzeću od ovrhe potpore osigurat će se izuzeće dodijeljenih potpora u poljoprivredi u cijelosti od ovrhe osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore. Nadograđuje se sustav poljoprivrednog savjetovanja između ostalog i odredbama u području privatne savjetodavne djelatnosti. Hvala. Zahvaljujem državnom tajniku. Možete se vratiti na mjesto, je. Idemo sa replikama. Prvi na redu je kolega Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče nemojte mi zamjerit što ću koristiti prvi dio vašeg imena, međutim dojma sam da je stanje u poljoprivredi upravo u skladu sa njim. Jer kako drugačije protumačiti činjenicu da s jedne strane imamo zemlju koja je toliko bogata resursima, pa gotovo savršene klimatske uvjete, a onda s druge strane prema službenim podacima u zadnjih deset godina broj poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj je manji za 25%. Kako to? **Majdak, Tugomir** Hvala. Asocijacija na moje ime to je starohrvatsko ime koje u svom korijenu znači čvrst, definitivno je u posljednjih 8 godina hrvatska poljoprivreda sa naslova financiranja kao što je i cijenjena zastupnica Petir već naglasila, ostvarila znatna sredstva koja joj omogućuju da podignete svoju konkurentnost i produktivnost. S druge strane u posljednjih nekoliko godina bilježimo i određene klimatske promjene koje utječu znatno na produktivnost produktivnost i konkurentnost, ali i održivost hrvatske poljoprivrede, tako da u 2022l bilježimo rekordne cijene poljoprivrednih proizvoda, a onda u posljednje dvije godine, a i sa tom 2022. ne možemo se pohvaliti sa naslova klimatskih promjena također imamo velike nepogode i Hrvatska država uvijek intervenira, resorno ministarstvo. …/Upadica predsjednik: Hvala

malo ste spomenuli klimatske promjene. Ova godina je uistinu bila zahtjevna za naše poljoprivrednike, obilježila ju je suša. Vidimo da će podbaciti urod kukuruza, soje, suncokreta. Prema prvim procjenama 17,3% manje kukuruza, prinos daleko manji po hektaru nego što je to bio prošle godine, ali nemojmo zaboraviti da su i naši proizvođači povrća također bili u velikim problemima što zbog zahtjevnih klimatskih prilika, a tako i zbog nekontroliranog uvoza, pa me interesira ministar je najavio da će pomoći proizvođačima repe, planirate li nešto i za naše proizvođače povrća, poglavito u ovom podravskom kraju koji je bio najviše pogođen? Hvala. **Jandroković, Hvala i na vašem upitu. Dakle, već smo konstatirali da je ova godina bila izazovna sa više razina elementarnih odnosno prirodnih nepogoda je jedna od najrecentnijih bila i suša. Pet županija je trenutno proglasilo elementarnu nepogodu, proglasile su elementarnu nepogodu i upravo i ovaj dio Podravine odnosno Koprivničko-križevačke županija, Virovitičko-podravska županija i Osječko-baranjska županija su proglasile elementarnu nepogodu. Sa tog naslova Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo 15 milijuna eura za naknadu štete od svih elementarnih nepogoda u ovoj godini. Za iduću godinu planiramo iznos od 25 milijuna eura i prvi dio isplata za štetu od suše i ostalih elementarnih nepogoda bit će tijekom ove godine, početkom iduće godine bit će preostali dio. A sa naslova aktivacije krizne pričuve na razini EU također Hrvatska podnosi zahtjev kako bi dobili dodatna sredstava za nadoknadu štete u poljoprivredi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolegica Dragić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče. 2013.g. imali smo 12.600 stočnih farmi, a krajem 2023.g. imamo ih 2.939, to je gotovo 10 tisuća farmi manje. Ovo je vrlo zabrinjavajući podatak koji nam govori da velikom brzinom idemo u propast. Jeste li vi toga svjesni i što ste napravili da to zaustavite? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan Dakle, stočarstvo na razini EU je pred svojim izazovima i donošenjem novog zelenog plana odnosno dvije strategije koje podupiru ovaj plan, a sa razine posljednjih 10, 20 pa i 30 godina bilježimo značajan pad stočarskih gospodarstava. S druge strane u posljednjih osam godina naše prosječno gospodarstvo je raslo sa pet hektara i nešto niže na sedam i preko sedam hektara, dakle dolazi do restrukturiranja hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava. Broj poljoprivrednih gospodarstava je stabilan, on bilježi posljednjih godina razinu od oko 165 tisuća poljoprivrednika upisanih u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Da, sa razine proizvođača mlijeka donijeli smo program i provodi se prve mjere, dakle već ove godine poljoprivrednici se prijavljuju za mjere kako bi povećali konkurentnost i održivost ovog sektora.

u onom po meni najvažnijem dijelu štite se financijski interesi, ustvari prijevare, zatim stvaranje umjetnih uvjeta dvostrukog financiranja da bi se to svelo na najnižu mjeru. Da li imamo saznanja ili podatke u kojoj mjeri naše institucije su otkrile takve slučaje do sada? **Jandroković, Hvala. Dakle, na razini novog programskog razdoblja i u provedbi strateškog plana koji objedinjava dva fonda, Fond za jamstvo u poljoprivredi i Fond za ruralni razvoj nemamo zabilježenih nepravilnosti odnosno sumnje na prijevaru. Dok u proteklom razdoblju koje je obilježilo razdoblje 2014.-2020. razina nepravilnosti odnosno sumnje na prevaru i svih ovih nepravilnih radnji koje su sankcionirane je ispod 1%, što znači u dijelu … IAK smjera je to nešto više, al taj isplata sredstava je daleko manja od IAK smjera gdje je razina nepravilnosti na razini 0,20-0,25%. **Jandroković, Gordan Hvala. Evo poštovani državni tajniče, pored ovih štićenja od prijevara i umjetnih, stvaranja umjetnih uvjeta kao novinu ovog zakona izmjena i dopuna Zakona u poljoprivredi vidimo i uvođenje državne nagrade za promociju i razvoj prepoznatljivih hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. To je potez koji će dodatno pozitivno utjecat na prepoznatljivost hrvatskog proizvoda jer je poznato da smo prema broju zaštićenih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda na eu razini na visokom sedmom mjestu to možda dobra mjera za poticanje samodostatnosti i samo održivosti u proizvodnji hrane. Evo hoće li ova mjera nagrađivanja i poticanja bit usmjerena i da li će prepoznati male OPG-ove jer bojim se evo da ne bi bila ona usmjerena samo na prepoznatljivost onih velikih proizvođača, a znamo da sami mali OPG-ovi na ruralnim područjima uvelike se bore u nazovimo to, zaštiti života u tim krajevima? Hvala. **Majdak, Tugomir** Da, Hrvatska je na visokom sedmom mjestu po zaštiti oznaka sa eu prepoznatljivim znakom, dakle 52 ukupno proizvoda i prehrambena i poljoprivredna smo zaštitili. S druge strane fokus novog strateškog plana je na malim i srednjim i mladim poljoprivrednim gospodarstvima i oni će biti u prioritetu prilikom donošenja ovih nagrada u budućem razdoblju. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Pozdravljamo i podržavamo svaki oblik motivacije i nekakvog pozitivnog impulsa prema poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima u RH. koliko je motivirajuća za naše poljoprivrednike i proizvođače činjenica da u sustavu u kojem je važna svaka stavka isplata poticaja za poljoprivrednike ti poticaji kasne i do pola godine, a akontacije se u pravilu isplaćuju u onom naj krajnjem roku. Zašto u sustavu poljoprivrede vlada takav kaos i zašto na taj način onemogućavate, a zapravo i dovodite u nepovoljniji i teži položaj naše poljoprivrednike? **Majdak, Tugomir** Hvala. Dakle, i EU odnosno Europska komisija je svjesna opterećenja koja su postavljena pred našim poljoprivrednike i eu poljoprivrednike prošle godine, dakle s početkom provedbe novog strateškog plana, rasterećenja su došla već i mi smo jedna od prvih zemalja koja je uputila na AGRIFISH vijeću zahtjeve za rasterećenjem administrativnih opterećenja. Također predlažemo i nova rasterećenja u ovoj godini smo isplatili do 1.10. ove godine 536 milijuna eura, avans će biti isplaćen pravovremeno do kraja ovog mjeseca u ukupnom iznosu od 245 milijuna eura kako bi na godišnjoj razini odnosno ukupno kumulativno dosegli razinu od 5 milijardi eura koje očekuje naše poljoprivrednike u razdoblju od 2023. do 2027. sa onim prijelaznim razdobljem koje smo imali dakle dodatak prve dvije godine prijelaznog razdoblja. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče. Uvaženi državni tajniče pa evo RH ima poprilično velik izvor prirodnih resursa i dobara kao što su plodno zemljište, povoljan geografski položaj što je jedan od bitnih preduvjeta za bavljenje poljoprivredom, a interes za bavljenjem poljoprivredom u RH konstantno pada naročito kod mlađeg stanovništva, a da bi se taj trend zaustavio Vlada RH kao jedno od rješenja nudi razne nacionalne i EU projekte kroz koje se nastoji olakšati ulaganja u sektor poljoprivrede kako bi se poljoprivreda što više zapravo približila mladima. Kako još kroz ovaj zakon planirate motivirati mlade da ostanu na taj način u ruralnim područjima, a i time da se potakne demografska politika? Hvala. **Jandroković, Hvala da, mladi poljoprivrednici u ukupnom broju od 165 tisuća registriranih poljoprivrednika broje dakle 12%, preko 24 tisuće mladih poljoprivrednika što je nešto iznad prosjeka EU gdje je taj postotak na razini 12%. Kroz intervencije putem strateškog plana i ubuduće će Hrvatska država i Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prioritetno definirati kako no nije, smjer je plaćanje vezano za mlada poljoprivredna mlada poljoprivredna gospodarstva sa povećanim iznosom potpore tako i u plaćanjima po hektaru dakle motivacija će biti poljoprivrednicima i dalje kroz Zakon o poljoprivredi ali i u drugim zakonima su poljoprivrednici prioritetno tretirani, mladi poljoprivrednici odnosno Obiteljsko poljoprivredno gospodarstva kao što je to slučaj u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite, ne pardon, sada je na redu kolega Piližota. Izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče dobro poznatom privatizacijom po HDZ-ovom modelu privatizirane su između ostalih i poljoprivredne zadruge koje su bile nositelji ratarske i stočarske proizvodnje u RH. Jamčile su otkup i stručnu pomoć poljoprivrednicima, a danas gotovo da ih više i nema. Zadruge nisu relikti prošlosti već dobri poslovni modeli. Samo ću reći da u EU postoji 250 tisuća zadruga u vlasništvu 163 milijuna građana, što je gotovo trećina stanovništva EU. Tržišni udjeli u poljoprivrednom sektoru u Nizozemskoj 83%, Finske 79, Italiji 55, Francuskoj 50. Bez udruživanja nema opstanka u poljoprivredi. Zanima me zašto ste ponovno zanemarili zadruge i da otvoreno kažete koji su razlozi zbog kojih smatrate da to nije dobar poslovni model, a vidimo da u EU itekako funkcionira i omogućuje upravo malim poljoprivrednicima da ostvare svoje ciljeve. Hvala. **Jandroković,

U razdoblju od 2016. do 2024. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je priznalo i odobrilo 31 proizvođačku organizaciju poglavito iz sektora voća i povrća. Prije toga dakle u razdoblju od 2010. do 2016. tek tri proizvođačke organizacije su bile osnovane. Ministarstvo poljoprivrede ne samo da podupire ovaj poslovni model udruživanja već i motivira kroz iznose potpore na razini 5 godina gdje se u proizvođačkim organizacijama za start-up potpore dodjeljuje do 100 tisuća eura, dakle operativnih troškova i većina ovih odobrenih proizvođačkih organizacija je koristila ovaj model start-up potpora. Kolegice Blažanović izvolite. i pored ovih redovnih kontrola koje su do sada bile u postojećem zakonu, kontrola na terenu, uvedene su i kontrole koje uključuju kontrolu u bilo kojem trenutku u tijeku trajanja projekta i provedbe tog projekta sve do konačne isplate. Mene zanima na koji način

kontrola u budućem razdoblju će se na razini procjene rizika odnosno temeljem uzorka definirati za svaku pojedinu mjeru temeljem nalaza revizorski, u pojedinim slučajevima po pitanju pojedinih intervencija odnosno mjera sugestijom isti možemo taj prag i povećati ali osnova je procjena rizika za svaku pojedinu intervenciju. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju pad u stočarstvu. Proizvodimo manje goveda, pilića, svinja, mlijeka i jaja. Također naša proizvodnja je gotovo svog voća i povrća pokriva samo oko 50% naših potreba. Osobno dolazim iz Belice koja proizvodi oko 40% hrvatskog krumpira dok Međimurska županija proizvodi 70% no i tu nismo samodostatni. Klimatske promjene poput tuča i suša dodatno otežavaju situaciju. S obzirom da više od 70% naših proizvođača ima gospodarstvo manje od 5 hektara odnosno riječ je o malim i srednjim proizvođačima, zanima me koje mjere potpore planirate kako biste povećali njihovu produktivnost,

definirana je i mjera komasacije odnosno okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sve jedinice lokalne samouprave se mogu prijaviti do kraja 2026. i realizirati ovu mjeru. i Općina Konavle su već počele sa provedbom ove mjere kako bi okrupnili svoje poljoprivredno zemljište, tim smjerom može ići i sjever Hrvatske. S druge strane, po pitanju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva, sve mjere unutar strateškog plana idu u smjeru dakle povećanja produktivnosti i konkurentnosti, a dodatno, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kao što sam već naglasio, izdvaja značajna sredstva sredstva putem interventnih mjera na razini godine, ove godine 15 milijuna eura dodatnih sredstava, iduće godine 25 milijuna eura + aktivacija pričuve na razini EU za elementarne nepogode. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče, poštovani državni tajniče, ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Agenciji za plaćanje u poljoprivredi dajete i neke nove uloge, poput one savjetodavne, no svjesni smo da i danas Agencija ima problem kapacitiranosti, nedovoljan broj djelatnika, pa se događa da se na neke odluke čeka i po godinu dana, što sigurno nije dobro ni za hrvatske poljoprivrednike niti za razvoj hrvatske poljoprivrede u koju želimo uložit taj novac koji stiže u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Mene zanima hoće li Ministarstvo poljoprivrede potaknuti Agenciju za plaćanje u poljoprivredi na otvaranje natječaja kako bi se ona kapacitirala, zaposlila nove ljude i hoće li to doprinijeti ustvari ubrzanju donošenja odluka, posebice kad je riječ o projektima koji su važni za opstanak hrvatskog sela i za razvoj hrvatske poljoprivrede? **Jandroković,

uredima, što je vrlo važno da se decentralizira model jer znamo da putem 5 glavnih regionalnih ureda, Agencija dakle obrađuje upravo one zahtjeve koji su vrlo važni po pitanju mjera ruralnog razvoja i na tome će se dati naglasak prilikom budućeg snaživanja i brzanja dakle definitivno obrade koja može biti brža i koja treba biti brža i učinkovita. izvolite. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala predsjedniče, poštovani državni tajniče, evo, moje pitanje ide u smjeru vezano za poljoprivredne potpore i ulogu lokalnih akcijskih grupa, znate da su lokalne akcijske grupe velika potpora ne samo poljoprivrednicima, nego i civilnom društvu jedinicama lokalne samouprave i naravno da je njihova njihova uloga na ruralni razvoj vrlo značajna. Problem je taj da skoro već godinu dana LAG-ovi ne mogu raditi ništa jer pravilnik za provedbu nije donesen, tj. lider operativna pravila. Također, problem je što APPRRR kao provedeno tijelo piše politike, što smatram pogrešnim jer bi politike trebalo pisati vaše ministarstvo. Također, mnogi članovi LAG-a često komentiraju da ni APPRRR niti ministarstvo ne prepoznaje svakodnevne poljoprivredne

od razine koja je bila ispod 2,5%, sada je to preko 5% sredstava koja su usmjerena prema funkcioniranju LAG-ova, provedbu njihovih lokalnih razvoja i strategija i provedbu njihovih projekata suradnje. Što se tiče pravilnika, pravilnik rade zajednički Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR, on je u završnoj fazi, dakle razrade i izrade, a što se tiče politika, definitivno i ste u pravu i Ministarstvo poljoprivrede je odgovorno za donošenje politika i u međuresornoj suradnji, međuinstitucionalnoj suradnji sa APPRRR-om se definiraju kriteriji, ali u ovom slučaju i uz nazočnost i sudjelovanje dakle i civilnih mreža i nacionalne mreže, a i LAG-ova koji sudionici u ovom procesu. **Jandroković, Gordan Poštovani državni tajniče, 288 hiljada eura je predviđeno za uspostavu i vođenje mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava, u odnosu na ono koje smo do sada imali, za vođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka. Recite nam u čemu je razlika osim ovog iznosa koji je predviđen i recite nam, hoće li biti obavezno ili dobrovoljno za naše poljoprivrednike? Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala. Dakle za razliku od FADN-a, FSDN je novi sustav dakle vođenja knjigovodstvenih podataka koji se zasniva na mrežnom sustavu koje obuhvaća, ne samo s jedne strane učešće poljoprivrednika u ovom sustavu kako bi dobili relevantne podatke vezano za ekonomske veličine samih poljoprivrednih gospodarstava, već je ovim obuhvaćena i socijalna dimenzija dakle poljoprivredne politike, ali i okolišna. U dijelu dobrovoljnosti, dakle svakoj zemlji članici je omogućena i na neki način usmjerena politika, kako bi definirao ona poljoprivredna gospodarstva koja će sudjelovati u obuhvatu i dostavi podataka, tako da od potpuno dobrovoljnog modela se na neki način usmjerava model za razine institucije prema poljoprivrednicima za koje smatramo da su nam potrebni u sudjelovanju kako bi dobili relevantne podatke. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče, poštovani državni tajniče. Mi danas ovdje razgovaramo o izmjenama koje bi trebale rezultirati smanjenjem mogućih prijevara. Ispadne da ono što nismo u stanju sami, natjera nas EU, što je okej, to pozdravljam. Međutim, znamo da sve izmjene završe na kraju administrativnim zavrzlamama odnosno opterećenjima za krajnje korisnike prije svega, međutim u ovom slučaju i za Agenciju za plaćanje. Znamo da Agencija za plaćanje i danas zapravo nema kapacitete za ono što radi i to ću vam zapravo potvrdit primjerom da ne ispadne da pričam paušalno. Terenske kontrole za podmjeru 10.2., dakle očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi kasne preko 2.g.. U situacijama kad se rade dopune dogodi se da ne možete zapravo dobit niti pojašnjenje onoga što vas zanima. Na koji način mislite nove administrativne procedure zapravo odraditi kroz Agenciju za plaćanje odnosno je li Agencija za plaćanje… …/Upadica predsjednica: Hvala vam./… …uistinu tome Hvala na vašem upitu koji je potkrijepljen primjerom. Dakle da, agencija, svaka provedbena agencija odnosno provedbeno tijelo na razini provedbe Zajedničke poljoprivredne politike je akreditirano za sustav provedbe i naša agencija, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je akreditirano tijelo za provedbu svih mjera odnosno intervencija. Što se tiče pojednostavljenja administrativnog opterećenja i ubrzanja procedura, ubrzanja obrade i u konačnici isplate sredstava ne samo osnaživanjem kapaciteta agencije već i rasterećenjem u dijelu procedura kroz pravilnike. Ministarstvo poljoprivrede će zajedno s agencijom omogućiti propulzivniji model u odnosu na ono što je bilo ne samo po ovoj mjeri već i kao što je zastupnica Petir naglasila po pitanju znači investicijskih mjera gdje također nismo zadovoljni dosadašnjom provedbom odnosno obradom koju ćemo definitivno ubrzati. **Jandroković, Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle i sami ste u izlaganju uvodnom naveli da je osnovni cilj izmjena zakona zaštita financijskih interesa i EU i RH i sprječavanje svih oblika prijevara, pokušaja prijevara i nepravilnosti. U samim izmjenama zakona u čl. 8a. tu uvodite jedan novi postupak u samu proceduru dodjelu sredstava i administrativnu kontrolu javne nabave. Ona nije bila prethodno definirana zakonom, međutim te kontrole su se događale. Ono što bih htjela ovdje istaknuti da nam pojasnite možda što znači ova zapravo izmjena konkretno da će se prije samog postupka dodjele financijskih sredstava sada provesti administrativna kontrola javne nabave, znači li to prije rješenja o dodjeli odnosno odluke o dodjeli sredstava ili isto kao što je to bilo i dosada? To će možda usporiti postupak dodjele sredstava, a u konačnici kad dolazimo u fazu isplate trebalo bi ubrzati, pa evo možete li to prokomentirat? Hvala. **Majdak, Tugomir** Hvala. Na prvi dio vašeg pitanja ono što sam i naglasio uvodno, dakle u zakonu dosada nije bilo puno toga definirano po pitanju prijevara, sumnje na prijevaru, nepravilnosti odnosno dakle određenih rizika u provedbi mjera po pitanju dva fonda EU jer je to bilo propisano uredbama. Što se tiče same provjere postupaka javne nabave dakle zbog sigurnosti agencije u samo samo postupak javne nabave propisana je i ova odredba da će se ona provjeravati prije samog, same procedure obrade dakle radi se o sigurnosti, na neki način usmjeravanju sigurnosti sredstava u budućoj obradi svakog pojedinog projekta. izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, prema podacima u Hrvatskoj iz godine u godinu pada broj poljoprivrednih subjekata, čak ove godine je tisuću manje, ukupno 165 poljoprivrednih subjekata. Time se nastavlja trend gdje ne samo da poljoprivreda stagnira nego se nastavlja trend u kojem se poljoprivredni subjekti gase. Najgore je stanje u stočarstvu, pala je proizvodnja goveda, svinja, mlijeka za čak 20%, sela su nam prazna, a gotovo da generacijske obnove nema, a klimatske promjene pogotovo suša ovo ljeto, a prije toga svinjska kuga je dodatno opustošila Slavoniju. S druge strane nemamo dovoljno savjetodavaca u agencijama, znamo da je na jednog savjetodavca ide preko 500 poljoprivrednih subjekata i dojam je da im niko ne može zapravo pomoći u planiranju svoje proizvodnje s obzirom na potrebe tržišta i da su sami, da

jedan kontinuitet, s jedne strane imali smo povećanje u prošlom programskom razdoblju, povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava kada su se određeni, određena biljska poljoprivredna gospodarstva cijepala, ali sada dolazi do restrukturiranja, kao što sam rekao i prije prije 10-tak godina smo imali preko, ispod 5 hektara prosječna veličina poljoprivrednih gospodarstava, sada smo iznad 7 hektara, dakle nismo zadovoljni, naravno da to treba biti i još veća prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva, ali definitivno dolazi do restrukturiranja koja ne utječe toliko na ukupan broj poljoprivrednih gospodarstava, dakle razina je, na razini 165 ili nešto

Poštovani g. državni tajniče, pa i moje pitanje je zapravo vezano uz ovo netom prije jel i kao čelnik jedne od lokalnih samouprava i u razgovoru sa kolegama načelnicima i gradonačelnicima sve smo više izloženi ne bih reko pritisku nego ponudama određenih tvrtki, pa i samih privatnih, privatnih poljoprivrednih savjetnika koji nude svoje usluge upravo na području naših JLS bilo da se tu radi o sufinanciranju JLS-a, bilo da se radi o sufinanciranju i financiranju samih OPG-ova i poljoprivrednih proizvođača ili traže određene prostore. I moje je zapravo pitanje je, kako stojimo mi sa poljoprivrednim privatnim savjetodavcima da ih tako nazovem

**Majdak, Tugomir** Hvala. Dakle i privatna i javna savjetodavna služba obuhvaćena je Zakonom o poljoprivredi. Dosada smo, nastavit ću gdje sam stao, daklem dosada smo proveli tri natječaja za prijenos znanja odnosno savjetovanja o poljoprivredi putem intervencije strateškog plana 7801 i 7802 kako za privatne tako i javne savjetnike. Što se tiče javne savjetodavne službe ona je u okviru Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu, dakle definirana u Ministarstvu poljoprivrede. Bivši zavod za, Hrvatski zavod za poljoprivrednu i savjetodavnu službu, a privatna savjetodavna služba se na razini Hrvatske agronomske komore certificira na razini svakog pojedinog privatnog savjetodavca i težnja je da se ona proširi da osnaži, a i da bude kvalitetnija u davanju svojih informacija i edukacija. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče dok trgovački lanci ostvaruju rekordne profite na račun visokih marži, a cijene osnovnih prehrambenih proizvoda i dalje divljaju naši poljoprivrednici jedva preživljavaju, a potrošači su nam sve siromašniji. Kako mislite opravdati to da se umjesto konkretnih mjera zaštite poljoprivrednika i samih građana politika vašeg ministra i ministarstva svodi na kozmetičke promjene poput promjena imena ministarstva dok industrijska strategija i kontrola marži očito nisu prioriteti ovog ministarstva? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala. Evo na razini posljednjeg AGRIFISH-a Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo također je raspravljano o temi nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom odnosno suzbijanje istih. naš zakon je definirao, isti zakon po pitanju suzbijanja nepoštenih trgovačkih najviše nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Raspravljamo se na nedavnom AGRIFISH-u o povećanju opsega i dodatnoj zaštiti proizvođača odnosno na otkupljivače odnosno trgovačke lance. Hrvatska je tu kao što sam već naglasio po broju onih koji se sankcioniraju nepoštenoj trgovačkoj praksi, dakle na prvom mjestu. I dalje ćemo pratiti i definirati one trgovačke i nepoštene trgovačke prakse za koje smatramo da ćemo zaštit… s kojima Kolegice Novak, izvolite. Uključite se samo molim vas. Eto ga, hvala. Postupak zelene i javne nabave potiče razvoj poljoprivredne proizvodnje, a osobito malih poljoprivrednih gospodarstava. Zbog toga je Grad Zagreb uveo javnu nabavu i zaželio je za poticanje upravo takve vrste poljoprivredne proizvodnje, ali i zbog toga da osigura svojim građanima zdravu hranu. Imate li podatak, provodi li ijedno državno tijelo zelenu javnu nabavu, ako da koliko i mislite li i kako potaknuti zelenu javnu nabavu u državnim tijelima? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Majdak, Tugomir** Hvala. Dakle Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u to vrijeme prije 8 godina, Ministarstvo poljoprivrede je definiralo pilot

smo sugerirali u Zakonu o javnoj nabavi izmjenu članka koji je prioritetno stavio svježinu proizvoda odnosno lokaciju lokalnih proizvoda kao prioritet u provedbi javne nabave. Dakle i dalje ćemo kroz ne samo ovaj pilot projekt nego kroz sveobuhvatan pristup našoj odrednici, a to je prioritetno stavljanje lokalnih proizvoda poticati zelenu javnu nabavu u institucijama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Vukušić, izvolite. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem se predsjedniče. Gospodine državni tajniče evo jedno kratko pitanje na ovo vaše kratko izlaganje odnosno replika. Vi ste bili zaposlenik Virovitičko-podravske županije jedno vrijeme u mandatu župana Tomislava Tolušića, ali ne radi se ovdje o njemu nego jedno pitanje, sjećate se da je 2007. godine u predizbornoj kampanji tadašnji ministar Čobanković i Vladimir Šeks obišao područje Virovitičko-podravske županije pa na području općine Lukač sugerirali odnosno dali su suport za otvaranje 4 veće farme tovnih junadi odnosno mliječnih krava, sad nisam siguran jedno ili drugo ali svejedno, koje je bilo uz suprot od nekih 3 miliona kuna bespovratnih sredstava. Imate li informaciju u kojoj situaciji su sada te farme i da li uopće imaju proizvodnju? Hvala. **Jandroković, Hvala. Dakle, 2007. nisam bio zaposlenik Virovitičko-podravske županije tad sam bio zaposlenik i službenik Ministarstva poljoprivrede i sjećam se operativnih programa i kako je dakle i tadašnja vlada, ali i vlade prije prije tadašnje vlade definirano, definirala operativne programe kako u sektoru stočarstva tako i u sektoru voća i povrća, dakle bilo je puno problema sa ne realizacijom odnosno izgradnjom tih farmi i nabavom potrebne opreme već za daljnjim funkcioniranjem i održivosti, bilo je problema sa održivosti ti… održivošću tih poljoprivrednih gospodarstava koje se bave proizvodnjom mlijeka. Nemam u ovom trenutku podatke o kojim se farmama radi, ali znam da kada sam bio pročelnik da je bilo problema, da su te farme imale problema sa vraćanjem dakle kreditnih sredstava. **Jandroković, poštovani predstavniče Vlade prehrambena suverenost RH podrazumijeva sigurnost opskrbe hranom hrvatskoga naroda. To se zasigurno neće dogoditi ukoliko budemo smanjivali ukupne poljoprivredne površine i ne privodili svrsi neobradivo poljoprivredno zemljište uz naravno nefunkcionalnu poljoprivrednu infrastrukturu. Zanima me što ćete učiniti da se ti negativni trendovi preokrenu obzirom iz Državnog zavoda za statistiku vidimo da smo od 2019. do 2022. godine

Hvala. Evo, hvala na vašem pitanju. Dakle da malo rasvijetlimo pojam obradivosti poljoprivrednog zemljišta, odnosno onaj podatak koji vodi Državni zavod za statistiku je s jedne strane usmjeren na ukupno poljoprivredno zemljište, a onaj koji vodi naša APPRRR se odnosi na ukupan broj hektara koji se, za koji se veže potpora u poljoprivredi. Dakle ne definira se na razini APPRRR-a nikakav smanjeni trend, već je taj broj hektara dakle u malom porastu, a s druge strane, Zakon o poljoprivrednom zemljištu putem programa raspolaganja je definiralo ukupni površinu od 360 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, što je čak za 100 tisuća hektara više u odnosu na ono što imamo u ARKOD sustavu. Dakle novi zakon je definirao puno više raspoloživog državnog poljoprivrednog zemljišta. Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, dakle ukratko, vaš odgovor na to koliko državnih tijela provodi zelenu javnu nabavu jest da to radi de facto KBC Rebro jer je to radilo kao pilot projekt i to u dvije, u dva mandata ove Vlade, dobro, hvala. Ja imam jedno drugo pitanje, a tiče se prodaje poljoprivrednog zemljišta. Naime, prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima bila je poprilično vruća tema, zato je država prvo uvela moratorij, a onda kad je moratorij istekao, uvela je pravo prvokupa, što znači da pri prodaji poljoprivrednog zemljišta, država ima pravo prva otkupiti to zemljište. Međutim, što se dogodilo? To se stavilo u zakon, a do dan danas nije otkupljen niti jedan hektar. Niti jedan hektar poljoprivrednog zemljišta. Zašto je to tako i da li država uopće ima interes otkupa poljoprivrednog zemljišta? **Jandroković, Gordan ja sam naglasio da osim grada Zagreba, da je Ministarstvo poljoprivrede sa KBC Rebrom provelo javnu nabavu, odnosno zelenu javnu nabavu daleko prije, a siguran sam da ima još puno institucija, evo i grad Bjelovar, nema ovdje g. Hrebaka, može svjedočiti da i oni provode zelenu javnu nabavu, a i mnoge druge gradovi i općine. Što se tiče dakle prvo prvokupa kao na određeni način jednog osigurača prilikom prodaje poljoprivrednog zemljišta u RH, prema stranim osobama, morate prije svega znati da na tržištu poljoprivrednog zemljišta u RH ono što je definirao zakon, dakle da su to čestice preko 10 hektara u kontinentalnom dijelu Hrvatske, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ne ovaj Zakon, a u primorskom dijelu, da je to površina preko 1 hektar. Dakle one površine preko 10 hektara se ni ne prodaju u RH, dakle nam interesa već se oni koji su vlasnici time bave. **Jandroković, Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo često se ističe kako je potporama u poljoprivredni dodijeljeno preko 7 milijardi eura našim poljoprivrednicima, no prema statistici DZS-a poljoprivredna proizvodnja u RH pada. Ne mislite li da je vrijeme da promijenimo nešto u sustavu potpora, da se možda okrenemo umjesto potporama prema površinama, potporama prema proizvedenoj količini proizvoda naših poljoprivrednika? Ne bi li to bilo više motivirajuće i pravednija dodjela potpora? **Jandroković, Hvala. Zajednička poljoprivredna politika EU je usmjerena po plaćanju vezano za površinu, odnosno za grla, ukoliko se radi o stočarskoj proizvodnji. S jedne strane je to proizvodnja na razini dakle 12+3% proizvodno vezan na plaćanja, a s druge strane se plaća i održivost, dakle i ona okolišno, klimatsko-okolišna dimenzija poljoprivrede i zajednička poljoprivredna politika u ovom trenutku ne razmatra drugu mogućnost znači plaćanja. U pripremnoj fazi je rasprava za novi proračun i novu omotnicu na razini strukturnih fondova, a time i dva fonda u poljoprivredi i svi ministri na razini Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo su složni da ona mora biti uvećana u, i da može

od nepravedne konkurencije uvoznih proizvoda iz trećih zemalja koje ne poštuju iste standarde kao proizvodi unutar EU, a istodobno proizvodi starih i većih država članica zbog veće razvijenosti ekonomije, obujma ili razmjera, ugrožavaju poljoprivredu manjih zemalja. Jedan od načina je sigurno uvođenje zelene javne nabave u sva državna tijela, grad Zagreb je dobar primjer toga, ali i grad Bjelovar, kao što ste rekli, ali mi vidimo da tu postoji još puno potencijala i pozivamo vas da te principe zelene javne nabave sigurno proširite i na državna tijela. Također, zanima me hoćete li provesti mjere kojima biste osigurali da na policama trgovina osiguramo visok postotak zastupljenosti prehrambenih proizvoda iz domaće proizvodnje s obzirom da se to trenutno ne događa i imamo nedovoljno naših proizvoda na policama? Hvala. **Jandroković, Hvala. S jedne strane, zelena javna nabava je jedan od alata kako bi povećali, dakle našu produktivnost u poljoprivredi odnosno zastupljenost lokalnih proizvoda, ali ne i jedini, dakle, definitivno su i druge mjere potrebne, a zajedničko tržište EU jamči sigurnost na razini zemalja članica. U pravu ste, da, da su po pitanju određene proizvodnje i samodostatnosti u pojedinim zemljama oni možda u određenom trenutku konkurentniji u odnosu na neke proizvode jednih zemalja članica u odnosu na druge, druge, ali upravo kroz dimenziju korištenja zajedničkih fondova u poljoprivredi, a tu prije svega mislim i europski poljoprivredni Fond za ruralni razvoj i Fond za jamstva u poljoprivredi povećava se konkurentnost i produktivnost naših poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče zastupljenosti proizvoda, da imamo razne aktivnosti i promociju …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… hrvatskih Državni tajniče ako možete hrvatskoj javnosti objasniti zašto Francusko udruženje proizvođača piletine službeno se bune radi izgradnje megafarmi u Hrvatskoj od ukrajinskih milijardera? Dakle, ti ljudi se službeno bune što se kod nas grade megafarme piletine. Znam da znate kako mi proizvodimo, koliko oko 45 milijuna mesnate peradi, potpuno smo samodostatni u proizvodnji piletine, što će našem narodu donijeti pogodovanje Jurju Kosiuku koji gradi megafarme na području Banovine, kupuje zemlju oko Ludbrega tamo gradi nove megafarme. Onda valjda zapošljava koga? Obespravljene Nepalce za kikiriki. Što će donijeti Andriji Matiukha koji je poznati vlasnik kockarskog carstva Favbeta casina po cijeloj Hrvatskoj koji gradi druge megafarme? A znate npr. da su se Poljaci bunili 25% jeftinije prodaju piletinu od poljskih proizvođača. Što će to donijeti našem narodu ova dva …/Upadica predsjednik: hvala na vašem pitanju. Da upravo ste spomenuli dvije zemlje Francuska i Poljska koje su visoko na razini samodostatnosti svojih poljoprivrednih proizvoda i neću komentirati zašto se oni bune da druge zemlje dostignu razinu samodostatnosti pojedinih poljoprivrednih proizvoda kao što to ima ta zemlja. S druge strane, da vi ste dali odgovor na koji način će naše ratarstvo odnosno proizvodnja žitarica i uljarica na način da ti proizvodi ostanu u Hrvatskoj stvoriti dodanu vrijednost, ono što danas nemamo. Evo upravo sami ste naglasili hvala vam na tome. S treće strane što će značiti organska tvar koje se stvari, a znate vjerojatno da je organska tvar odnosno gnojivo, pileći gnoj jedno od najkvalitetnijih gnojiva za naše dakle

Povreda poslovnika kolega Miletić izvolite. Ja sam rekao da Hrvatska je samodostatna i vi to znate državni tajniče, mi smo samodostatni u proizvodnji svježe piletine i zato nemojte se igrati tu i hrvatskoj javnosti slati neke poruke da su nama potrebni evo ukrajinski, ukrajinske megafarme na našem području ili bilo čije druge megafarme. Kolega Miletić znam ja vas niste vi baš tankoćutni tako da bi vas to uvrijedilo nego ste iskoristili 238. da biste to kazali pa vam moram dati opomenu. Idemo sad na zadnju repliku, poštovana kolegica Ribarić Majanović, izvolite. **Ribarić Majanović, Ivana (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Brojne poljoprivrednike zanima, zašto na zahtjevu za potporu za određenu godinu ne može pisati osim hektara koji su prijavljeni za pojedinu proizvodnju koliko to novčane potpore iznosi? Znači ako ćemo smatrati zahtjev za potporu ajmo reć nekakvim ugovorom o radu, po koje se poljoprivrednici obvezuju na ono što će raditi ove godine njima nigdje nije transparentno vidljivo koliko će oni sljedeće godine dobiti novca za te radove. Naravno sve se to spominje na edukacijama koje oni moraju proći ili treba pozorno slušati na edukacijama ili uzeti kod kuće pravilnik i odvojiti podosta vremena kako bi se izvuklo da točno znate za koliko novca ste se vi točno taj dan kad ste izašli iz agencije prijavili. Hvala. **Jandroković, Hvala. Dakle, ovi zakoni koji se donose na razini ministarstva i Zakon o poljoprivredi i drugi zakon prate podzakonski akti u kojima je dodatno opisano kriteriji za ostvarivanje kojim i u tom dijelu savjetodavci koji daju savjete vrše edukaciju našim poljoprivrednicima, usmjeravaju iste na kriterije koji su propisani na koji način i kolika će im bit potpora, al i na koji način će istu ostvarit. Zahvaljujem. Gotovi smo s replikama evo točno u podne, pa pozivam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika Mosta, govorit će dva zastupnika kolega Bulj i kolega Miletić. Kolega Bulj izvolite. Prije svega poštovani poljoprivrednici, seljaci, težaci koji živite od poljoprivrede i kojima kojima je vrlo teško u Hrvatskoj opstati unutar EU. Sve priče i ptice na grani znaju da Hrvatska nije samodostatna, niti pandemija koja je bila jedna od najvećih kriza umjetno uzimane slobode našim ljudima, narodu je dovle do toga da se nismo trgnuli, niti rat na istoku nije nas doveo do toga da trgnemo. Ključno je pitanje, kolko je Hrvatska država svojih

Ministre dođi nek te čuje hrvatski seljak sa govornice HS-a i odgovori na pitanja. Koji su rezultati i učinci ovih izmjena zakona? Da biste ih rekli, da biste ih kazali il će i dalje biti isključivo i samo poskupljenje prehrambenih proizvoda samodostatnost kad se je spominjao i prije corona krize jer 700 tisuća hektara, pola hrvatskog obradivog zemljišta nije uzorano. Korov ministre korov raste. Koja su rješenja? Koliko smo mi ukupno milijardi podilili?

Pa kruh u zadnje dvije godine je poskupio 57%, kruh svagdašnji demokršćani koji ste na vlasti, kruh svagdašnji 57% je poskupio, da ne govorimo o inflaciji. Jaja, ako ima uopće jaja hrvatskih. Ja sam donio ovdje na sjednicu prije 3 godine jaje i tada su rekli da će to biti Hrvatska ne proizvodi dovoljno jaja, zbog čega, jer taj novac nije išao u prave ruke. Hrvatske farme ne proizvode jaja. Samo Slavonija to je poznato može hraniti pola Europe. Koja su rješenja ministre, evo iz Slavonije si. Bivša ministrica Vučković barem je došla udostojit se ovdje pa sist ovdje gledat ljudima u oči, međutim ovaj ministar nema ni to hrabrosti, ovo je vrlo bitan zakon zakon gospodo iz vladajuće većine i mi saborski zastupnici imamo legitimno pravo tražiti od ministra da nam odgovara na legitimna pitanja jer se radi o poljoprivredi, o grani gdje danas mi kupujemo šećer skuplji nego prije dvije godine 54%. E sad koliko su rasle mirovine 7%, samo je šećer skuplji i jaja preko 50%. Meso nešto manje od 40% ali je pitanje koje meso mi jedemo. Po trgovačkim lancima u centrima koje nije proizvedeno u našeg seljaka na našim pašnjacima, e onda se postavlja pitanje kome idu te potpore. Ja ću vam ispričat. Jedan čovjek iz Otišića prije neki dan mi je došao i sjeo, sio s menom u ured gradonačelnika kod mene u gradu Sinju i kaže, poticaje dobijaju samo politički podobni. Ogradili su nam javne putove. Ako ste dobri u Otišiću sa Pupovčevim Srpskim narodnim vijećem, znači čovjek s ovim imenom i prezimenom, pitat ću ga …/Govornik i ako ste visoko pozicionirani u dobroj suradnji u Vrlici sa HDZ-om tek tada ćete dobiti i koliko takvih primjera ima. Javno dobro, put je ograđen, kako bi ušlo u hektre, čini mi se Rađen da se preziva taj koji je, to ostvaruje. Sad se postavlja pitanje da li žive ti ljudi uopće tu. Ne taj, ali tu neki drugi koji dobivaju poticaje na tim područjima ili možda žive u Vojvodini pa izvlače taj novac. Ili možda, tko će znat. Zašto, jer je moć nečija puno bitnija nego opstanak ljudi na tome mistu, na tome selu. To je vrlo bitno. I najviše me boli šta je u zadnje dvi godine, godine, hrana dječja skuplja 20%, ne 1%, 20%. I zato imamo problem, ovo je ozbiljno pitanje, ovo nije uvreda ministru. Ovo je pitanje ministru da dođe pred saborske zastupnike jer je on novo izabrani ministar i da javno pokaže razliku od bivše ministrice koja je vodila ovo ministarstvo, koja je sjedila ovdje tj. u staroj sabornici ali nebitno sad na Vojnom učilištu i da reče učinke ovoga zakona. Od državnog tajnika Majdaka sam se ja naslušao svega. To je zijada, niti jedan grdelin nema, a batuda još bolja. Ako znate kako grdelin piva, ima batudu i zijadu, to braco sve cvita, sve je uzorano, uskopano, okopano. ovo je ozbiljna tema gdje prvi čovik poljoprivrede RH mora ozbiljno doć pred nas saborske zastupnike, a ujedno i pred predstavnike naroda kakvi smo, takvi smo, narod nas je odabrao i da odgovori na pitanje o selu i seljaku. Gdje taj novac, nikad više poticaja, nikad manja proizvodnja, nikad više poticaja, nikad skuplja poljoprivredna hrana. O čemu se tu radi? Demografski totalni slom. Ministre vaše je mjesto danas u ovoj sabornici pred predstavnicima koje je narod birao da odgovorite na ovo pitanje. Hvala. Mislim da je gospodine Radin, da povreda Poslovnika od kolege Kukavice. …/Upadica Radin: Ne, nije bila. Ne, šta. Dobro, na kraju. Hvala vam. Krenimo prvo s neupitnim činjenicama, u protekle 4 godine poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj sa svim njezinim oscilacijama je u prosjeku u stagnaciji. Bruto poljoprivredna proizvodnja 2020. 3,5 milijardi eura, 2023. 3,6 milijardi eura. U 2023. godini stočarska proizvodnja bilježi pad od preko 13%. U pojedinačnoj raspravi bit ću baš konkretan s terena što ljudi govore, iznijet ću te poruke državnom tajniku. Hrvatska uvozi 400 milijuna eura mesa godišnje. Naši poljoprivrednici zatvaraju farme. Produktivnost po hektaru doseže samo 30% prosjeka EU, ali uvijek sa dobrim PR-om vi možete i od nečega što liči na Fiću starog oldtimera predstavit da je to novi Fiat koji je poželjan, po mogućnosti abarth ili od 180 konja. Ali nije to baš tako. Dakle, alarmantnija je činjenica da u posljednjih 10 godina je zatvoreno 50 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 50 000 u 10 godina. To znači da su tisuće obitelji napustile poljoprivredu, a tisuće i tisuće hektara ostaje potpuno neobrađeno. Koje su kritike novog prijedloga zakona? S obzirom na sve ove činjenice koje sam izrekao što nam donosi novi Prijedlog zakona o poljoprivredi. Na prvi pogled zakon se čini progresivnim, usklađuje se sa europskim zakonodavstvom, jača kontrola nad financijskim sredstvima, uvodi mjere za sprječavanje subvencijskih prijevara. Međutim, umjesto da se uhvati u koštac sa pravim problemima hrvatske poljoprivrede zakon se bavi marginalnim pitanjima i tehničkim popravcima. Najveći domet mu je nova dodjela godišnja nagrada najboljem poljoprivredniku. Bravo! Sjajno! Ali prava pitanja ostaju neadresirana. Ključno pitanje o depopulaciji ruralnih područja, uništenju malih obiteljskih gospodarstava jednostavno nisu dio ove rasprave, a ruralna Hrvatska umire. Preporučam, ja sam sa pčelarima obilazio. Prođite malo Dvor na Uni, prođite malo sva ona sela Majden i sve ono prazno. 192 sela su nam potpuno prazna, pasa nema unutra, mačke nema, nikoga odnosno možda ima divlje mačke ali one kućne nema. Kakve su to politike koje do toga dovode, a bez poljoprivrednika nema ni poljoprivrede, a bez ljudi u ruralnim područjima nema ni života. I ovaj zakon promašuje priliku da sustavno zaustavi iseljavanje, da osigura budućnost hrvatskim selima. I umjesto da nudi konkretna rješenja za zadržavanje ljudi u ruralnim krajevima on se bavi tehničkim promjenama koje neće pomoći u stvaranju uvjeta za održiv život na selu. Je li ovo zakon koji je to državni tajniče mislim da 31, 31 promjena od osnivanja naše Hrvatske, Zakon o poljoprivredi. Je li taj zakon koji će zaustaviti depopulaciju? Pa čini mi se da nije. I najveći izazov ostaje pitanje distribucije resursa, potpore malim poljoprivrednicima. Rekao sam više od 50 000 ih je zatvoreno, OPG-ova u zadnjih 10 godina. To znači tisuće naših obitelji je otišlo ča. Kako zaustaviti taj trend? Što se radi da se zaustavi val zatvaranja OPG-ova. Nama se čini ništa konkretno. Što zakon radi kako bi revitalizirao 800 000 ha neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta? I dalje nedovoljno. I dokle god se velike korporacije koriste tisućama hektara po smiješnim uvjetima mali poljoprivrednici jednostavno jedva spajaju kraj s krajem i to je činjenica. Čut ćete poslije kad budem pričao o stočarima, o pčelarima, o ljudima sa terena što prolaze svaki dan. Dakle, naša je moralna odgovornost osigurati da poljoprivreda bude pravedna za sve. Ne možemo dopustiti da se sustav nastavi razvijati na štetu malih proizvođača i ovaj zakon ne može biti samo niz nekih tehničkih odredbi. On mora osigurati uvjete za pravičan sustav koji omogućuje opstanak i razvoj svih, a ne samo onih koji su najmoćniji. Zato sam ja rekao državnom tajniku Francuzi se bune ne radi Francuza, nego oni čuvaju svoje proizvođače, oni čuvaju svog čovjeka, a mi dakle pa naravno mi nemamo protiv investicija dobro došle su u Hrvatskoj. Ali ako ti imaš samodostatnost u proizvodnji svježe piletine koju proizvodi tvoj narod, a onda ti kažeš strancima dođite, proizvodite vi, zaposlite obespravljene Nepalce i da time ugušite našeg čovjeka. Pa kakva je to politika? Kakva je to politika? Kome ona donosi dobro? Dakle, Most nudi konkretna rješenja. Povećanje potpora za mala gospodarstva. Trenutni sustav potpora favorizira velike igrače kao što sam govorio. Mala, srednja, obiteljska gospodarstva su marginalizirana. Predlažemo da se 60% ukupnih, dostupnih sredstava za poljoprivredne potpore usmjeri upravo na mala gospodarstva do 2028. Fokus mora biti na sektorima koji su najosjetljiviji – meso, mlijeko, dakle voće i povrće. Obnova ruralnih zajednica, depopulacija ruralnih područja mora biti zaustavljena. Uvođenje specifičnih poticaja za mlade obitelji koji žele živjeti i raditi na poslovanju poljoprivrednih gospodarstava mogu značajno povećati privlačnost života na selu, ulaganje u ekološku proizvodnju. Hrvatska može biti predvodnik u ekološkoj poljoprivredi. Ovdje se mnogi bune i kažu PDV nije dobar, mi imamo kaže četiri teglice na primjer ekološkog džema. Meni jedna cijela teglica odmah ju križam, jer mi PDV pojede, a onda ne mogu biti konkurentan na tržištu rada. Dakle, tu država može učiniti puno, puno većeg pomaka. Dakle, ovaj Zakon o poljoprivredi mora biti više od tehničkog dokumenta, on mora voditi računa o tome da naši poljoprivrednici budu podržani, naša sela živa, naša polja plodna. Taj novi zakon mora donijeti stvarne promjene, a ne one kozmetičke naravi, kozmetičke popravke i mora biti više od birokratskih rješenja. Ja ću bit pozitivan. Ja stvarno očekujem pomake od ovog ministra. Ovo prije je bilo ajme majko moja, ajme majko! Ovo prije je bilo da, u razgovoru sa poljoprivrednicima i sa ljudima na terenu neki su se križali, a oni koji se ne križaju druge stvari su radili. Pa dajte molim vas brinite se za naša sela i za našu poljoprivredu. Ako ostanemo bez sela ostat ćemo bez Hrvatske. Hvala. Povreda Poslovnika gospodin Kukavica. **Kukavica, Ivica (DP)** Članak 238. iznošenje neistina od ministra Dabre. Da, slažemo se da je stanje u poljoprivredi takvo kako svi ovdje pričamo. Jasno je da je ministar svjestan svih tih problema u poljoprivredi i sukladno tome mogu ovdje jasno, javno reći da ministar zbog ovog razloga obilazi Hrvatsku. Gospodine Miro, kolega on je bio prije nekoliko dana u Sinju, obišao je predstavnike stočara i tu s veseljem mogu govoriti, već najaviti da i predstavnici krških

nego izbjegavate me ko đava tamjan. Koji je razlog? Razlog su bit će rezultati dobri u gradu Sinju il koji? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, dobio je opomenu, a i ovo je bila replika, pa također ide opomena. Gospodin Kukavica opomena.

Da je kojim slučajem u Sinju na vlasti HDZ vjerujem da bi se najavio ministar i došao u urede gradonačelnika i malo porazgovarao o tome kakva je situacija. U ovom slučaju očito je to, očito je to nije, međutim zaista je danas bilo mjesto ministru ovdje, prvi put je na dnevnom redu nešto iz sfere poljoprivrede i držim kao novi ministar da je trebao bit danas ovdje, hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Bila je, bila replika, ide opomena. Gđa. Jeckov, Klub zastupnika SDSS-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani i uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Zakon o poljoprivredi koji je stupio na snagu početkom 2019.g. mijenjali smo dosada čak tri puta uz jednu intervenciju Ustavnog suda i naravno ponovo danas o njemu razgovaramo. Ovaj predmetni zakon nedvojbeno pokriva veoma bitno područje odnosno sektor za koji država iz javnih sredstava izdvaja duplo više duplo više od EU. Kad se zna koliko ljudi u Hrvatskoj posredno ili neposredno živi od aktivnosti vezanih za poljoprivredni sektor takva izdvajanja se čine logičnim, ali postavlja se pitanje jesu li opravdana i jesu li svrsishodna? Poljoprivreda u Hrvatskoj i dalje se bori sa strukturnim izazovima kao što su nedostatak ulaganja u kapital, tehnologiju, istraživanje i razvoj. Posebnu prepreku razvoju poljoprivrede predstavlja administrativno opterećenje koje se stavlja na teret poljoprivrednika. Ovi izazovi neminovno otežavaju transformaciju poljoprivrede i od ministra očekujemo konkretne poteze jer je on zajedno sa svojim kolegama iz stranke tokom predizborne kampanje konstantno predlagao određena rješenja, a u proteklom razdoblju nije primijenio niti jedno, upravo suprotno od nebrojenih do sada već se i ogradio kao da ih je čini se neko drugi izgovarao. Plaćanje potpora poljoprivrednim proizvođačima posebna je priča. Ove godine su jako kasnila, pa su poljoprivrednici recimo određene potpore za poslove koje su napravili u ljeto 2023. dobili u 6 mjesecu 2024.. Nikada se dosada nije dogodilo da agencija kasni sa isplatama, te bi Hrvatska zbog toga mogla biti suočena i s postupkom Europske komisije, ali vrijeme će pokazati hoće li smjena na čelu agencije doprinjeti efikasnosti djelovanja i smanjiti nezadovoljstvo poljoprivrednika od kojih su neki na rubu egzistencije. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi propisuju se načela postupanja ministarstva i Agencije za plaćanje u slučajevima sumnje na prijevaru, umjetnog stvaranja uvjeta, financijskih korekcija i kao i odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju i druge izvanredne okolnosti. Dakle, u prvom redu nastojat će se utjecati na smanjenje broja prijevara u korištenju sredstava potpora koje financiraju se iz sredstava poljoprivrednih fondova EU i to je svakako jako dobro, tako i treba da bude. Međutim, u ovom segmentu imam određenu skepsu, kada u postupku dodjele potpore agencija utvrdi postojanje sumnje na prijevaru obavještava nadležne institucije, primjerice EPPO, već tim činom i nastaju izravne posljedice za seljake, slijedi privremena odgoda dodjele potpore, izbacivanje sa rang liste, odgoda odobrenja isplata i drugo. Nejasno je po kojoj osnovi se sumnja, je zapravo sumnja agencije koja nipošto nije tijelo kaznenog progona nego administrativno tijelo, kako vidimo u određenoj mjeri i dosta i politizirano tijelo, što smo naravno imali prilike vidjeti tokom ljetnih smjena, koliko je zapravo ta agencija mjerodavna za makar privremeno sankcioniranje poljoprivrednika. Agencija može namjerno ili nenamjerno pogrešno procijeniti i korisniku time nanijeti veliku štetu bez ikakve posljedice po agenciju i gdje je tu onda presumpcija nevinosti i gdje je ona čuvena da je svatko nevin dok se ne dokaže suprotno? Ne sporim kako bi eventualne posljedice po korisnike koje su navedene trebale postojati, ali ih treba vezati uz trenutak kad se pravomoćnom presudom pravnu ili fizičku osobu proglasi krivom jer čak ni optužnica nije dokaz da je netko kriv već je to samo viši stupanj sumnje. Što ćemo u situacijama kada pogrešna procjena agencija potencijalno može nekome nanijeti znatnu štetu jer dok tijelo kaznenog progona provede postupak i utvrdi da je sumnja neosnovana i recimo odbaci kaznenu prijavu ili obustavi kazneni postupak, mogu proći mjeseci, mogu proći i godine, tko će odgovarati, tko i šta da rade u međuvremenu poljoprivrednici kojima je cjelokupan proces zaustavljen. Nadalje, ideja dodjele državne nagrade kao priznanje poljoprivrednicima koji su svojim radom postigli određene rezultate moram priznati da mi je pomalo smiješna. Nadam se da ministar i suradnici razumiju kako se ljudi koji se bave poljoprivrednom najviše to rade kako bi imali zapravo egzistenciju i prehranili svoje obitelji, a nekakva nagrada od 15 hiljada eura sigurno da ih neće potaknuti da se bave onim što rade iz svojih egzistencijalnih razloga. Jedan od najvećih problema poljoprivrednika i malih proizvođača hrane je pristup tržištu i predvidljivost plasmana te su oni nerijetko žrtve visokih troškova posrednika i nedostatne vlastite ili zajedničke infrastrukture za čuvanje, obradu, skladištenje, zamrzavanje ili sušenje prehrambenih proizvoda. Zato moramo podržavati domaće poljoprivrednike i osigurati zdravu hranu za naše građane što je nemoguće bez jačeg logističkog sustava u poljoprivredi. Kako i sama dolazim s ruralnog područja u kojem je poljoprivreda definitivno najzastupljenija djelatnost i skoro da nema osobe koja na bilo koji način nema doticaja s poljoprivrednom svjesna sam važnosti primjene ovog zakona koji on zapravo ima za poljoprivrednike sveukupno. I zato gospodine državni tajniče pozdravite gospodina ministra, kažite mu da mora početi dolaziti u sabor i tako izraziti svoje poštovanje ovom najvišem tijelu. Najvišem zakonodavnom tijelu u RH. Hvala vam./… Hvala. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi u najvećoj se mjeri usklađuje zakonodavstvo Hrvatske sa zakonodavstvom EU. Između ostalog utjecat će se na daljnje smanjenje broja prijevara u korištenju potpora, definirati kvalitetnije pružanje usluga savjetovanja poljoprivrednicima, omogućavati se provedba mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava te uvodi mogućnost dodjele državne nagrade poljoprivrednicima i to je sve prihvatljivo i potrebno kako bi i naši poljoprivrednici bili u istom zakonodavnom okviru kao i poljoprivrednici unutar EU. Ono što nažalost nije definirano ovim prijedlogom zakona je daljnji razvoj poljoprivrede RH. Kako povećati poljoprivrednu proizvodnju? Kako povećati proizvodnju hrane? Kako povećati broj stoke? Kako uključiti mlade u poljoprivrednu proizvodnju? Koje su nužne aktivnosti i mjere za spas naše poljoprivrede? To nam sigurno neće reći niti učiniti EU nego moramo sami. Moramo zauzeti stav da je to nužno, ali prije svega moramo sebi priznati da stanje u hrvatskoj poljoprivredi nije dobro. Ne moram ponavljati ono što znamo da nikad nismo davali veće potpore, više potpora u poljoprivredi, nikad nismo imali toliko poljoprivrednih površina u ekološkoj proizvodnji, nikad nismo imali toliko poljoprivrednih površina Hranu koju uvozimo, dakle koju bi mogli proizvoditi mi i koristiti u turizmu mi je uvozimo iz drugih zemalja. Npr. mjera potpore u ribarstvu koju naši ribari najviše koriste je upravo ona koja smanjuje ribolovni napor, mjera kojom se otkupljuju ribarski brodovi i gasi ribolovna aktivnost. Da li je zaista to mjera poticanja ribarstva? Da li mi želimo da više nemamo ribara? Vjerujem da nitko od nas to ne želi. Gubitkom poljoprivredne proizvodnje gubimo našu tradiciju, naše autohtone pasmine, dodatno pogoršavamo demografiju ruralnih područja. Raspoloživa radna snaga i mladi odlaze u druge profitabilnije djelatnosti kao što je turizam, informatika, uslužne djelatnosti, a time gubimo temelje, gubimo primarnu proizvodnju, gubimo proizvodnju hrane i svakim danom sve više ovisimo o uvozu. Naš je turizam atraktivan osim zbog sunca i mora upravo zbog autohtonih poljoprivrednih proizvoda koji su se kroz turizam nudili i nude se. Produženje turističke sezone kao jedne značajne grane našega gospodarstva i o kojoj upravo omogućuje to da imamo autohtonost i u gastronomiji i u našim poljoprivrednim proizvodima i u povezivanju onoga što je što je proizvedeno na određenom području i onoga što se nudi u restoranima na tome području. Dakle, naše bi npr. enogas… naša enogastronomija, naši, naše europske oznake kvalitete, oznake izvornosti i zemljopisnog porijekla one bi trebale biti nositelj promocije poljoprivredne proizvodnje naše tradicije i naše kulture. Sve češće vidimo kako uz ceste kojima se vozimo umjesto pašnjaka imamo zarasle površine u makiju ili već nisku šumu, a sve manje stoke na ispaši. Gubimo krajobrazne vrijednosti, sve su češći požari na velikim površinama. Premalo smo svjesni i klimatskih promjena i potreba prilagodbe poljoprivredne proizvodnje. Ovim tempom gradnje npr. javnih sustava za navodnjavanje nikad nećemo dostići standarde EU. Potrebno je uvesti promjene, promjene. Nužno je prije svega promijeniti način na koji se dodjeljuju potpore odnosno treba potpore dijeliti prema proizvedenoj količini poljoprivrednih proizvoda, a ne prema poljoprivrednoj površini koju se ima u zakupu ili se obrađuje jer se na njoj najčešće malo proizvodi ili gotovo ništa. Ukoliko je potrebno mijenjati zakona onda ih promijenimo to je najveći problem i kočnica razvoja poljoprivrede. Dok poljoprivrednik nije motiviran i nagrađen proizvedenim količinama, prema proizvedenim količinama nećemo povećati poljoprivrednu proizvodnju. Nadalje, stočarstvo kao najzahtjevnija grana poljoprivredne proizvodnje svakim danom je sve slabije, smanjuje se proizvodnja mlijeka, a o našim autohtonim pasminama usudio bi se reći uopće ne vodimo brigu. U Istri imamo nekoliko autohtonih pasmina koje su visoko ugrožene, pred izumiranjem je, a da to nikome ne predstavlja problem. Istarska koza koja se nalazi na grbu RH svedena je na svega nekoliko stotina primjeraka, istarska ovca koja je visokovrijedna mliječna pasmina na korak je od visoke ugroženosti od izumiranja, ali govedo buša i podolsko govedo uz istarsko govedo boškarina također su ugroženi. Smjer je ovdje jasan, treba povećati potražnju za ovim proizvodima. Mislim da je upravo primjer istarskog boškarina dobar primjer kako to treba učiniti, onako kako smo mi učinili u Istri razvijanjem cijelog sustava oko proizvodnje boškarina i podučavanjem kuhara kako spremiti jelo od govedine, kako to meso pripremiti, dizanjem interesa javnosti za tim mesom dakle, promijeniti jednostavno nešto što se promijenilo u našem okolišu. Dok je istarsko govedo prije bilo govedo koje je služilo za radove dakle za vuču, sada je to govedo koje služi za meso i sada postoji interes i sada to govedo je zaštićeno od izumiranja. Dakle, to je put i za ostale pasmine, ali to je put i za ostalu poljoprivredu. Mi moramo pojačati interes za našim proizvodima, naći način da se to učini. Ukoliko hitno već danas ne počnemo raditi na akcijskom planu za spas autohtonih pasmina ostat ćemo nepovratno bez tih pasmina, a time i bez dijela našeg identiteta. Svi zajedno imamo obavezu spasiti naše autohtone pasmine. Ove izmjene zakona neće riješiti navedene probleme, ali je krajnje vrijeme da se promijeni odnos prema poljoprivredi jel je ona nacionalna, strateška vrijednost svake države. Očito da potpore koje se danas dodjeljuju putem intervencija strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH koje su nužne za opstanak poljoprivrede nisu dovoljne. Potrebno ih je izmijeniti, potrebno ih je uskladiti sa potrebama naših poljoprivrednika, potrebno je predložiti nove intervencije. Zašto je u zemljama u okruženju isplativo biti poljoprivrednik, isplativo je imati stoku i proizvoditi hranu kao temelj za održivi turizam i demografsku sliku ruralnih područja? Zašto se u tim zemljama toliko ulaže u selo i poljoprivredu? Zato jer su se odredile da je to strateška gospodarska grana od nacionalnog interesa, ali ne samo deklarativno nego su u svojim zakonima, svojim aktivnostima ukupnom državnom politikom odlučili provoditi mjere i aktivnosti za očuvanje poljoprivrede. nije dovoljno promijeniti ovaj Zakon o poljoprivredi i uskladiti se sa direktivama EU, kod nas je potrebna promjena poljoprivredne politike. Hvala lijepo. I vama. Gospodin Mate Vukušić Klub zastupnika SDP-a.

Prije nego krenem reći ću da mi nije jasno naricanje za brojem zaposlenih u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi kao i većini agencija u Hrvatskoj jer ne znam što to znači ako smo jedna od država koja ima 280 tisuća zaposlenih u javnom i državnom sektoru jel moguće da se to u ovako maloj zemlji nije moglo preraspodijeliti jer očito da tamo gdje je bitno nemamo zaposlenih, a gdje je nebitno imamo i viška. Danas govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi od kojeg iskreno nisam ni očekivao ništa spektakularno. To što nema ministra Dabre danas ovdje ne vidim da je nekakav problem jer znam da će gospodin državni tajnik, g. Majdak koji svoj posao inače znam da radi odgovorno, pokušat objasnit ministru o čemu se to danas ovdje radilo. Osobno smatram da se radi o jednom od najkompleksnijih resora u Hrvatskoj, ali i jednom od najpodcjenjenijih. Vidi se to iz egzaktnih podataka o stanju u poljoprivredi u našoj zemlji, poljoprivredi koja stagnira već dugi niz godina i ne samo da stagnira nego u kontinuitetu ima negativan predznak, a ova Vlada nema petlju, a još manje sposobnosti uraditi konkretne korjenite zahvate kako bi se poljoprivredna proizvodnja vratila tamo gdje i pripada, na sami vrh prioriteta u zemlji koja ima nevjerojatne prirodne resurse za proizvodnju hrane, a u naravi smo na začelju zemalja EU. razlog zašto od ovih izmjena nisam očekivao ništa spektakularno i naravno i ministar koji je prvo nekompetentan za ovu problematiku, a drugo što je čak i olakotno, tek je četiri mjeseca u ovom resoru kojeg je njegova prethodnica ministrica Vučković svela na najniže grane od samostalnosti lijepe naše. Inače ministru čestitam što je smijenio ravnatelja agencije konačno za plaćanje u poljoprivredi, vjerojatno najlošijeg do sada na toj poziciji, a koji je poznat jedino po vannastavnim aktivnostima. Ono što pak ipak očekujem od ministra Dabre reći ću na kraju ovog izlaganja. Prije osvrta na predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi podsjetit ću da o istima raspravljao prošli saziv Sabora u veljači ove godine i zanimljivo također u prvom čitanju. Bilo mi je kao novom zastupniku nejasno zašto i sad prvo čitanje pa su rekli da je taj saziv Sabora mogao imat prvo, a da mi ne možemo drugo obzirom da smo novi. Ok, imat ćemo ponovno prvo čitanje i ovo kako je kolega Miletić naveo da su ovo 31. promjene nije problematično, ali ne vidim razlog zašto te 31. promjene nisu mogle tad u veljači bit riješene po nekom hitnom postupku ako smo i neke druge stvari poput dizanja plaća Plenkovićevom miljeniku Miliću smo mogli raditi po hitnom postupku, ali za poljoprivredu koja je očito nebitna to nismo mogli. Dakle, prije tih 7 mjeseci je upozoreno kako predlagatelj navodi da citiram, predloženim izmjenama i dopunama zakona utjecat će se na smanjenje potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpora koje se financiraju iz sredstava poljoprivrednih fondova EU, umjetno stvaranih uvjeta za ostvarivanje prava na potporu, sukoba interesa, dvostrukog financiranja, usklađenja sa odredbama posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje izuzeće od ovrha sredstava potpore mjera poljoprivredne politike, završen citat. U Hrvatskoj se mogu naći gotovo sve gore nabrojane sumnje u kršenju propisa, stoga bi bilo za očekivati da se ovaj dio europskih odredbi već ranije počeo primjenjivati kako bi se mogućnost prijevara svela na minimum i prestala sramotiti Hrvatsku. Ali ne, nekima to očito nije bilo u interesu dok nisu bili prisiljeni na to, a evo nekoliko primjera iz nedavne prošlosti za ovu tvrdnju. 18. prosinca 2023. mediji pišu o subvencijskim prijevarama, a EPP podiže optužnicu protiv hrvatskog državljana zbog subvencijskih prijevara i krivotvorenja isprava. 21. prosinca 2023. mediji pišu o subvencijskim prijevarama i podizanju optužnice Ureda europskog javnog tužitelja protiv dvojice optuženika od kojih je jedan državni službenik, a drugi je zna se bivši državni dužnosnik. Zbog subvencijske prijevara i zlouporabe položaja i ovlasti nakon istrage o projektu izgradnje vinarije i sadnje vinograda sufinancirano sredstvima Unije. 23. studenog 2023. saznajemo iz medija da laže tko stigne, pa tako jedna ministrica tvrdi da je geodeta za snimanje zgrada nakon potresa plaćala nacionalnim novcem, a ispada da su ipak u pitanju europska sredstva. Iako se sumnja ne odnosi na poljoprivredu ovaj primjer jako dobro ilustrira situaciju u Hrvatskoj. Studenog 2023. mediji izvještavaju o revizorima Europske komisije i Europskog revizorskog suda, a na zahtjev Europskog suda za borbu protiv prijevara OLAF-a koji dolazi u Ministarstvo poljoprivrede pregledati sumnjive isplate iz europskih fondova ili nešto malo starije. Bivša ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dobila poticaj za male poljoprivrednike, iako u imovinskoj kartici nije imala oranice, stoku i OPG novac je ipak naknadno vratila i tako u nedogled. Što onda reći? Koliko god se zakonodavstvo usklađivalo sa propisima EU, koliko god bilo govora o sprječavanju korupcije i kriminala, sva radost i sreća da će ovim izmjenama i dopunama zakona biti bolje nestaje izborom gospodina Turudića na funkciju glavnog državnog odvjetnika. Ne kaže se uzalud da riba smrdi od glave i još se jednom potvrđuje dobro znana činjenica da mjerodavni u Ministarstvu poljoprivrede niti znaju svoj posao niti im je stalo da ga obave što kvalitetnije i na korist poljoprivrednika i poljoprivrede, a rezultat takve HDZ-ove poljoprivredne politike je kronična nesamodostatnost u proizvodnji gotovo svih poljoprivrednih proizvoda od voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, svinjogojstva. Ukratko o predloženim izmjenama. Vlada Republike Hrvatske je prijedlog zakona uputila u saborsku proceduru u srpnju 2024. radi potrebe daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim aktima EU u dijelu kojim se osigurava zaštita financijskih interesa i EU, pretvorbe sustava poljoprivrednih, knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava, utvrđivanja obveze, izvješćivanja Europske komisije o tržištu etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla kao i potreba dodatnog unapređenja pojedinih normativnih rješenja u svrhu učinkovitije provedbe strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. Člankom 46c. predviđena je dodjela državne nagrade za promociju i razvoj prepoznatljivosti hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Svaki oblik motivacije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača kako bi oplemenili svoj rad je hvale vrijedan i pozdravljamo ga. Međutim, nebrojeno puta smo svjedočili zlouporabi i izvrtanju dobrih namjera, pa upozoravamo da se pod jedan Pravilnikom točno i vrlo precizno definiraju kriteriji za dodjelu nagrade. I drugo, ustanove dvije kategorije mali i veliki proizvođači. Ako ovo ne bude postojalo nikad mali, mladi, inovativni proizvođači i prerađivači neće nagradu vidjeti, a baš je njima najpotrebnija. Velikima je i onako dobar motiv profit koji ostvare. Članak 68a. govori o potrebi izvješćivanja Europske komisije o proizvodnji alkohola i alkoholnih pića i to gospodarski subjekti u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla koji su upisani u registar trošarinskih obveznika u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju trošarine na alkohol, o načinu izvješćivanja, izgledu obrasca, mjestu i načinu prikupljanja izvještaja, obradi te rokovima dostave podataka ministar će propisati Pravilnikom. Nadamo se da će način izvješćivanja biti razumljiv, jednostavan i lak za proizvođače jer administrativnih poslova imaju i onako previše. Dakle, kakve je situacija koja stoji iza krovnog Zakona o poljoprivredi? U zakonodavstvu poljoprivrede vlada sveopći kaos kao uostalom i na terenu. Više se uopće ne zna tko pije, na kraju zna se tko plaća. Zašto je zakon po drugi put poslan u prvo čitanje to sam već rekao, znači vjerojatno iz tih nekakvih razloga koje mi kao novi saziv ne možemo odlučivati u drugom čitanju, a očito da nije bilo hitno. Ali ono što je bitno bez javnog savjetovanja poljoprivrednicima koji su već na koljenima propisuju se obveze, nameću se dodatna administrativna opterećenja bez da im se da barem kratka informacija i mogućnost da na zakon daju svoje mišljenje. Zar će ministarstvo i u buduće na ovaj način pripremati zakone? Ove se godine kasnilo sa isplatom poticaja, o čemu smo danas već pričali, a akontaciju poljoprivrednici u pravilu dobivaju u zadnjem roku. Zar onda čudi da poljoprivredna proizvodnja drastično pada? Nedavno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo Godišnje izvješće o stanju u poljoprivredi za 2023. i dok ostale države EU od toga prave medijska događanja, ozbiljno ih analiziraju mi ga objavljujemo u strogoj tajnosti možda zato što nam brojke baš ne govore u prilog. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u najlošijoj situaciji je stočarstvo. Smanjen je prirast goveda za 18,2%, prirast svinja za 13,3%, broj mliječnih farmi je ispod 3000, mislim da je negdje 2939 sa 12600 u 10 godina, a smanjena je i proizvodnja mlijeka i jaja. Upravljanje krizom kod pojave svinjske kuge u Slavoniji dovelo je veliki broj poljoprivrednika u očajnu situaciju. Svi su negativno poslovali osim ministra Radmana. U poljoprivredi nedostaje radne snage, jer mladi odlaze iz Slavonije, pa već sada neki poljoprivrednici na svojim farmama zapošljavaju strance. Iskreno se nadamo da Domovinski pokret i ministar Dabro nemaju Cijene prehrambenih proizvoda otišle su u nebo, a seljak od toga nema nikakve koristi, dobar primjer za to je kruh. Naime, prije par dana objavljen je podatak da su cijene gotovih pekarskih proizvoda u '23. ostale iste unatoč padu sirovine odnosno pšenice i brašna i to čak 40%. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja otkrila je da su marže na pekarske proizvode bile više od 37%, čime su bile među najvišim upravo u trgovačkim lancima. Na ovaj način trgovački lanci stavljaju novac u džepove, odnose ih u strane države, a naš seljak je sve siromašniji. Slično je vjerojatno i sa drugim prehrambenim proizvodima samo što to niko ne kontrolira i nemamo podatke. Tražimo da se ispitaju sve marže na gotove prehrambene proizvode koje čine osnovnu potrošačku košaricu i javno objave kako bi građani znali što plaćaju kad kupuju pojedini proizvod. Zanima nas što ministarstvo planira poduzeti po tom pitanju, zanima li Vladu kako onda gotovo 300 tisuća umirovljenika živi sa mirovinom od oko 300 eura i kupnjom osnovnih prehrambenih proizvoda, plaća i takve marže trgovačkim lancima? SDP se iz tog razloga zalaže za porez na ekstra profit jel dosta je harača na svim poljima dok se šačica bogati, velika većina jedva preživljava. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva postalo je samo sebi svrha, odgovorni rade što hoće i ponašaju se kao da im niko ništa ne može pri tome zaboravljaju da njihove plaće financiraju porezni obveznici, poljoprivrednici, ribari, građani koji kupnjom robe jedu, njene cijene direktno uplaćuju u državni proračun, a uz to kao što smo vidjeli na primjeru kruha i velike marže. Stoga upućujemo apel odgovornima u ministarstvu da prestanu s bahatošću i počnu raditi u interesu svih. Možemo reći da još uvijek nema nacionalne industrijske strategije jer je u ovoj Vladi rentijerstvo i turizam primaran. Posljednju strategiju vezan uz razvoj industrije je pripremila SDP-ova Vlada za razdoblje '14.-'20. i naravno poljoprivreda i prehrambeno-prerađivačka industrija zauzimala je u njoj mjesto koje koje joj i pripada kao strateška grana. Poznatom privatizacijom provedenoj po HDZ modelu privatizirane su poljoprivredne zadruge koje su bile nositelji ratarske i stočarske proizvodnje u Hrvatskoj, jamčile su otkup i stručnu pomoć poljoprivrednicima, gotovo da ih i nema, važnost zadružnog udruživanja za male poljoprivrednike se zanemaruje, a zadruge predstavlja kao ostavštinu prošlosti odnosno socijalizma. Kolega Piližota je već danas nešta govorio, ali nije na odmet Ali nije to baš tako, na razini EU postoji 250 tisuća zadruga u vlasništvu 163 milijuna građana, skoro 1/3 stanovništva EU, koje zapošljavanju 5,4 milijuna ljudi. Zadruge drže značajne tržišne udjele u industriji, pa je tako u poljoprivredi npr. Nizozemske to 83%, Finske 79%, Italije 55% i Francuske 50%. zasad, a sad i Domovinskom pokretu takav model ne odgovara jer je usmjeren na većinu poljoprivrednika. Mogli bi govoriti o zadrugama i u drugim područjima npr. energetike stanovanja koje HDZ ne želi definirati ili postavlja takva administrativna opterećenja da ih je gotovo nemoguće osnovat. I na kraju bi naveli ministrovu izjavu „poljoprivreda u Hrvatskoj nije seksi, ali ja sam menadžer, vidim gdje je problem“. Po prvi put u Hrvatskoj ministar poljoprivrede je potpuno nestručna osoba, imali smo ljude iz šumarstva, veterinarstva, ekonomiste, agronome, ali kineziologe nikad, to samo govori o odnosu Vlade prema poljoprivredi kao strateškoj grani gospodarstva. A što je ministar menadžer kineziolog prvo napravio kada je došao na novo radno mjesto? Promijenio je ime Ministarstva poljoprivrede u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Tko još razmišlja o industriji i tamo nekim strateškim dokumentima? Da je pravi menadžer shvatio bi da takva izmjena predstavlja samo dodatne troškove, ali naravno pravim menadžerima to nije važno jer to je baš seksi. I sad kako sam i najavio u uvodu ovih izlaganja, što očekujemo od ministra Dabre, a nije nužno vezano za poljoprivrednu stručnost? Dakle očekujemo od ministra smjenu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. iz razloga značajnih šteta koje su učinjene u sanacije tzv. Spačvanskog bazena hrasta lužnjaka najkvalitetnijeg svjetskog država, ali i kompletnog šumskog područja koje je poharano katastrofalnim nevremenom u srpnju 2023.g.. O tome sam ministru već poslao dva zastupnička pitanja, a govorio sam i u ovom visokom domu i opet ću dok ne dobijemo adekvatan odgovor. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo g. predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238., omalovažavanje i vrijeđanje zastupnika svojim obmanama i lažima. Naime, najgori ministar u povijesti Hrvatske bio je Jakovina, oduzimajući kvote Virovitičkoj šećerani doveo ju je do uništenja. A što se tiče g. Vujića, časno, pošteno i odgovorno je radio svoj posao. Incident koji se dogodio učinio je vaš pijani zet na sajmu u Virovitici. Hvala lijepa, ne ulazeći ovaj u, u sadržaj onoga što ste rekli, moram vam dat opomenu jer je bila replika. Povreda Poslovnika… Mate (SDP)** Čl. 238., evo kolega iz županije Đakić je otišao, ali naravno ne čudi me ovakav brutalni i neću reći neki naziv, ispad od uvaženog zastupnika Đakića jel na to smo već navikli, Hvala, druga opomena jel je bila replika. I sada je na redu gđa. Marijana Petir, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala vam potpredsjedniče HS, državni tajniče sa suradnikom, zastupnice i zastupnici, ova rasprava dosad je pokazala nepoznavanje Zajedničke poljoprivredne politike. Iako je koristimo već 11.g. pokazala je da se ovdje ne razumije, ne želi naučiti, ne zna na koji način se potpore u poljoprivredi isplaćuju, da se ne zna niti podatak da se veliki naglasak stavlja na generacijsku obnovu, pa zbog toga mladi poljoprivrednici za pokretanje poljoprivrednog biznisa su mogli dobit 50 tisuća eura, sad mogu dobiti 70 tisuća eura, a taj iznos se može penjati i po onom što je Europska komisija odobrila i do 100 tisuća eura. tobože neka nenaseljena područja kao da ne znamo da je depopulacija problem svugdje u Hrvatskoj, ali baš su navedena imena naselja u kojima ni prije 50.g. nije bilo stanovnika, pa do toga da o prijevarama u poljoprivredi govore pripadnici one stranke koja je postala primjer kako se namještalo natječaje kad je riječ o europskim novcima upravo u segmentu poljoprivrede. ja ću se vratiti na temu morala sam se na ovo osvrnuti u početku jer mislim da nakon 11 godina članstva u EU je ustvari vrijeme da se bar nauče osnovne stvari pa da se ovdje ne iznose prijedlozi ili iz neznanja ili iz populizma koji veza se životom nemaju niti se mogu provesti u praksi. No, analize pokazuju da u prvih 10 godina članstva Hrvatske u EU iz europskih fondova isplaćeno je 6,84 milijardi eura za hrvatsku poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i ruralni razvoj. Potpuno je jasno da bez tih potpora bi našim poljoprivrednicima bilo jako teško držati glavu iznad vode uslijed sve većih klimatskih promjena i tržišnih poremećaja koji su se događali i koji su pogađali sam sektor poljoprivrede. Mi smo dakle naši poljoprivrednici korisnici zajedničke poljoprivrede politike koja je najdugovječnija i najskuplja politika EU gotovo pola proračuna EU upravo se izdvaja za taj sektor i vjerojatno je razlog tome što je ideja EU da se proizvede dovoljno hrane po pristupačnim cijenama za sve naše građane i da poljoprivrednici mogu pristojno od tog živjet. Dakle, hrvatski poljoprivrednici primaju potpore kao što ih primaju i europski poljoprivrednici pa neka zazivanja kako bi to trebalo revidirati, učiniti drugačije pa imamo i onih koji čak se zalažu za ukidanje potpora su potpuno nerazumne jer je pitanje kako bi se mi onda nosili sa kompletnim tržištem kad i ovako je izuzetno teško obzirom na uvjete u kojima se proizvodnja odvija. Prema zadnjim informacijama nešto više od 100 tisuća poljoprivrednika u Hrvatskoj prima i godišnje se obave deseci revizija kako bi se utvrdilo da li se novac troši u skladu sa pravilima ili tu nekih odstupanja. Europski revizorski sud je tijekom 2022. godine napravio nadzor i izradio izvješće za koje ustvari je očekivao da će pomoći Europskoj komisiji i državama članicama da razviju svoje kapacitete za borbu protiv prijevara u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike koja je stupila na snagu '23. i traje do '27. godine. godine. Imamo različita tijela koja štite financiranje u okviru ZPP-a od prijevara na razini EU ali i na razini nacionalnih država jer prijevare štete financijskim interesima EU i sprječavaju ostvarivanje ciljeva politika koje se nastoje pomoći upravo sa ovim sredstvima koje koristimo iz zajedničke poljoprivredne politike. Europski revizorski sud analizirao je stanje u svim državama članicama, utvrdio je rizike koji su povezani sa slučajevima u kojima korisnici prikrivaju neka kršenja uvjeta prihvatljivosti te rizike povezane sa složenošću financijskih mjera i sa nezakonitim oblicima javne za zemljištem. Komisija je procijenila rizike od prijevare u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela da mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere donose puno veći rizik od drugih programa plaćanja i to možemo potvrditi i mi u Hrvatskoj jer ponovit ću uz taj segment bile su vezane i prijevare koje su se događale nakon našeg vrlo kratkog članstva u EU kada je SDP-ov ministar omogućio stvaranje umjetnih uvjeta, uvjeta, pogodovanje velikim tvrtkama. To je istraživao OLAF i umalo smo ostali bez novca za ruralni razvoj. Spasilo nas je to što smo bili nova država članica i što smo sa svih strana reagirali da ne budemo kažnjeni. Kako se takvi nemili događaji ne bi više događali odnosno kako bi se sveli na minimum u provedbi mjera poljoprivredne politike koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredni i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u razdoblju 2023. do 2027. države članice imaju obvezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa EU. Stoga se prijedlogom ovog Zakona o poljoprivredi koji je posljednjih godina više puta mijenjan propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi u slučajevima na sumnju prijevare, umjetnog stvarana uvjeta, financijskih korekcija i kazni za korisnike potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Propisane su i odredbe o sukobu interesa, dvostrukom financiranju, povratu sredstava, višoj sili i izvanrednim okolnostima. Također, predloženim normativnim rješenjem osiguravaju se pravila za primjenu uredbe u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstva osiguranja i transparentnosti u RH. Utvrđena je potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području savjetovanja poljoprivrednika i drugih korisnika potpora te usklađenja odredbi o izuzeću od ovrhe sredstava potpore isplaćenih po osnovi mjera poljoprivredne politike sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ovrha kao i potreba dodatnog unaprjeđenja pojedinih normativnih rješenja u svrhu učinkovitije provedbe Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH za za razdoblje od 2023. do 2027. Na razini EU je izmijenjen pravni okvir u kojem sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka postaje mreža podataka održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Stoga je potrebno kroz izmjene nacionalnog zakonodavstva osigurati spomenutu pretvorbu i provedbu ove mreže u RH, a kako mreže u RH, a kako bi se dodatno potaknula promocija i prepoznatljivost hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uvodi se državna nagrada koja će dati osobito priznanje poljoprivrednicima koji su svojim radom i zalaganjem postigli istaknute rezultate u u promociji prepoznatljivosti hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Sigurno da se mora učiniti sve kako bi se novcem poreznih obveznika gospodarilo marom dobrog gospodara, stoga smatramo da kontrole trebaju biti na visokoj razini, ali isto tako i podrška hrvatskim poljoprivrednicima koji su vrlo često pritisnuti i raznim administrativnim zahtjevima i dugo čekaju na odgovore nadležnih tijela što usporava ulaganja u poljoprivredu i ne doprinosi ostvarenju onih ciljeva koje smo utvrdili Strategijom hrvatske poljoprivrede koju imamo pa i riječi izgovorene za ovom govornicom da nemamo strategiju su apsolutno netočne. Obzirom da ovim zakonom Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preuzima nove obaveze, a ključna je za dodjelu potpora u poljoprivredi što je njena primarna uloga, mi pozivamo još jednom na njeno kapacitiranje i zapošljavanje novih djelatnika kako se više ne bi događalo da se odgovor agencije čeka i više od godinu dana, što nije u interesu niti poljoprivrednika niti hrvatske poljoprivrede. U dosadašnjem čl. 8.a ovog zakona postojala je mogućnost da agencija zatraži od korisnika dopunu ili obrazloženje dostavljenih dokumenata, a ovim se prijedlogom ta mogućnost briše i to ocjenjujemo pogrešnim jer bi se moglo dogoditi da zbog neke sitnice zahtjev bude odbijen nakon što se odgovor čekao jako dugo. predlažemo da se mogućnost dopune ili obrazloženja dokumenta ostavi i u ovom prijedlogu zakona. Pozdravljamo jasnije propisivanje primjene izuzeća u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti u provedbi i strateškog plana što je obzirom na klimatske izazove kojima svjedočimo nažalost itekako važno našim poljoprivrednicima. Važna im je naravno i dostupnost savjetodavnih usluga te se čl. 12. predlaže da uz Ministarstvo poljoprivrede i javno savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu obavlja i Agencija za plaćanje u poljoprivredi. smatramo da bi uz to bilo potrebno promišljati o izmjeni kompletne arhitekture javne savjetodavne službe i osiguranju dodatnih sredstava za rad savjetodavaca jer danas jedan savjetodavac dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava i svi ćemo se složiti da je to premalo i da je Samo proširenje savjetodavnih ovlasti i na agenciju možda će pripomoći u boljoj pripremi projektne dokumentacije. u konačnici rast poljoprivredne proizvodnje i jačanje njene otpornosti neće se dogoditi ako savjetodavcima nisu osigurana sredstva za njihov rad i odlazak na teren među poljoprivrednike s čijim radom oni moraju bit upoznati da bi ih uopće mogli savjetovati. Predlažemo da se čl. 21. kojim se mijenja čl. 141. st. 7., a odnosi se na sprečavanje izvršenja kontrole na terenu dopuni sa sljedećim sljedećim tekstom, osim u slučajevima više sile ili izvanrednih okolnosti, a to predlažemo iz razloga što se ne može sa sigurnošću utvrditi da se odredbe iz čl. 8.g primjenjuju i na ovaj članak. Kako se čl. 23. ovog zakona kao razlog za donošenje odluke o povratu sredstava od korisnika navodi i administrativna pogreška nadležnog tijela koja je utvrđena naknadnom administrativnom kontrolom ili kontrolom na terenu koja je nastala prilikom odobravanja ili isplate potpore, upozoravamo da je to u suprotnosti sa čl. 59. st. 5. Uredbe 2021/2116 koja kaže da: „Države članice osiguravaju mehanizme kojima se posebno osigurava da države članice ne izriču kazne ako je do neusklađenosti došlo zbog pogreške nadležnog ili nekog drugog tijela te ako nije bilo razumno očekivati da bi osoba na koje se administrativna kazna odnosi mogla otkriti pogrešku“ zato predlažemo da se do drugog čitanja ova odredba uskladi sa uredbom jer stava smo da prebacivati odgovornost administracije na poljoprivrednika je potpuno pogrešno, tim više što u strukturi poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj prevladavaju mala poljoprivredna gospodarstva za koje bi vraćanje novca ili dugotrajno čekanje na sredstva ustvari značilo i kraj poslovanja, a to to je u slučajevima u kojima oni nisu krivi. Dakle, tu molimo državni tajniče da se ovaj naš prijedlog doista prouči. Poljoprivrednici već imaju dovoljno briga, na ruku im ne idu niti ambiciozne zelene europske politike koje bi mogle dovesti u pitanje opstojnost naše poljoprivredne proizvodnje, zato smo stava da je potrebno zauzeti jedan proaktivni stav u europskim strukturama, adresirati naša stajališta kako bi ona bila ugrađena u europske politike. Tu prije svega mislimo na prepoznavanje i vrednovanje polazne osnove svake države članice kako bi mogli procijeniti tko će podnijeti koliki teret na putu zelene tranzicije. Znamo da hrvatski poljoprivrednici koriste duplo manje pesticida, antimikrobnih sredstava mineralnih gnojiva nego ostatak EU, da smo po biološkoj raznolikosti u samom vrhu ne EU nego svijeta, da smo zemlja koja je slobodna od GMO-a, da nam površine pod ekološkom proizvodnjom rastu, i s druge strane svjesni smo također da same prirodne prednosti nisu dovoljne da se u poljoprivredi napravi željeni iskorak niti su dovoljna za to izdašna europska sredstva već moramo otkloniti prepreke od onih administrativnih do onih operativnih kako bi pozicionirali poljoprivredu na mjesto koje poljoprivreda zaslužuju vrednujući pri tom činjenicu da nam poljoprivreda osigurava hranu bez koje ne možemo živjeti da ima poseban utjecaj na očuvanje ruralnih područja i zaustavljanje njihove depopulacije i održivost. Odgovornost koju imamo za našu zemlju i za naše ljude ne treba shvaćati olako. Svjesni smo svih potencijalnih problema i rizika, ali u poljoprivrednicima vidimo partnere kojima dajemo maksimalnu podršku kako bi za nas i dalje proizvodili hranu kao i stanovnicima sela koji za nas čuvaju hrvatski prostor. Stoga će Klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospođa Anka Mrak-Taritaš Klub zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.

(GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi. Kad je riječ o poljoprivredi to je tema koja izaziva uvijek raspravu u ovom Visokom domu i ta rasprava ide uvijek i malo šire i u širem kontekstu nego što je sama izmjena i dopuna zakona. Ja inače zaista nemam običaj i to ne činim, neću to činiti ni ovaj put da se referiram na to što su rekli moji prethodnici. Još se manje, još manje još manje u raspravi kad je u ime kluba na neku temu si uzimam za pravo da ocjenjujem koliko netko nešto zna, koliko se netko u nešto razumije, koliko nešto netko dobro odrađuje, tako da to neću učiniti ni ovaj put ali ne mogu ne reći nekoliko stvari a to je: Od 2016. godine je nova vlada bila, dakle negdje u veljači 2016. je došla nova vlada, došao je novi ministar. Dakle, još malo pa će biti 9 godina od kad nema one Vlade kojoj je na čelu bio gospodin Milanović. I nekako mislim da kad prođe 8 ili 9 godina, da se svaki put referiramo na to kako je netko bio i što je netko radio, a u magli ostavljamo sve ono što se napravilo u proteklih 8 godina ili se nije napravilo je u najmanju ruku licemjerno, ali to ide svakom na dušu kako se odnosi prema određenim stvarima. uskoro će biti 9 godina, za 9 godina hajmo vidjeti, hajmo vidjeti, podvući crtu i vidjeti što su različite vlade koje su bile uvijek, dakle to su vlade HDZ-a i što su ministri koji su bili, a nije ih bilo puno u tih 9 godina napravili, odradili i što se je desilo sa poljoprivredom i što se je desilo sa potporama i sa temom koja je ova izmjena i dopuna zakona. Kad je riječ o poljoprivredi, sad ću se vratiti na ono što je tema prije nego što krenem u našim zakonima postoje određena pomodarstva. Pomodarstva su ja ih to tako zovem kolokvijalno, ali mogu se zvati i drugačije. Jedna od zgodnih stvari koju imamo već već sad neko vrijeme u zakonima je da ono što nismo u stanju riješili ili ono što ne želimo riješiti ili one odgovore koje ne možemo dati ćemo prebaciti na pravilnike, pa onda imate tamo u prijelaznim i završnim odredbama ne trebate veliki stručnjak jer ovdje sjede zastupnici koji za određene teme ne moraju ni biti stručni, ne govorimo svi o svemu ali to možda za neku drugu raspravu. I onda se obvezuje ministar ili se kad je riječ o pravilnicima ili uredbama, onda se kaže da će se u određenom roku ti pravilnici donijeti. U glavnini slučajeva riječ je o tome da vi ne možete ni zakon provodit na način na koji je to određeno bez da se određeni pravilnici donose. Dakle, to su podzakonski akti. Ja bih rekla da jedan od većih pod navodnicima ovako dobitnika kad je riječ o tome koliko treba biti Pravilnika i u kojem roku će se oni donijeti je baš ovo ministarstvo, tako da i ovom izmjenom i dopunom zakona uvodimo neke nove pravilnike koji nisu bili do sad, ali pri tom ti su pravilnici naravno vezani uz potpore i način na koji će biti. Ali vidi čuda, neki od tih pravilnika je potrebno, će se donijeti u roku od godinu dana, a neke od tih pravilnika koji je izmijenjen će donijeti ministar u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za dve godine tu me režite ako u te dvije godine prije stupanja na snagu ovog pravilnika mi nećemo ovu, imati još neku izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivredi. Kad je riječ o poljoprivredi i kad je riječ o toj temi pogledajte malo od 1.1.2019. godine, dakle imamo ovaj zakon. Pogledajte koliko puta je mijenjan? Imamo i jednu presudu Ustavnog suda. Dakle, to je zakon gdje se pokazuje nekoliko stvari. Dakle, mi živimo u vrlo zahtjevna vremena. Živimo u vremenima kad su klimatske promjene činjenica, one više nisu neka umotvorina, nisu neka izmišljotina, nije klimatske promjene su činjenica. Jednako tako nam je corona pokazala da bi u nekim stvarima kad je riječ o poljoprivredi i to moramo biti svjesni, nas je premalo trebali biti samodostatni. Mi već u ovoj sabornici, ali i šire u kontekstu cijelo vrijeme spominjemo nekoliko mantri. Jedna od tih mantri je zelena javna nabava, pa onda kad s jedne strane spominjete svi se slažemo da je dobro da treba biti, pa kad dođete do stvarnosti je stvarnost malo drugačija. Druga stvar je samodostatnost u poljoprivredi. Svi kažemo trebali bi biti samodostatni kad je riječ o poljoprivredi, a onda dođemo do stvarnosti koja pokazuje da je stvarnost malo drugačija. Treća stvar koju cijelo vrijeme govorimo je riječ o klimatskim promjenama, da se na to trebamo pripremiti, dakle da su klimatske promjene tu. Nema potrebe da ja to elaboriram. Koliko smo se pripremili mislim da je stvarnost malo drugačija. Kad uzmete samu ovu izmjenu i dopunu zakona, ona jednostavno djelomično prati uredbe EU, djelomično, dakle u odnosu na to i dobro je da konačno kažemo zaista kad je riječ o potporama postoje potencijalne prijevare. Te prevare su se dogodile. Mi smo bili svi svjesni činjenice kad su za određene situacije su

a čini mi se da do drugog čitanja je to moguće i to sad namjerno govorim kad raspravljam bi bilo zgodno da državni tajnik jer teško je očekivati da će ministar doći iako tu moram reći rečenicu koju ponavljam, a ponovit ću i ovaj put. Ja mislim da je elementarna pristojnost ministra, bivša ministrica i tu stvarno nije bilo zakona koji je bio iz njenog resora da ona barem nije bila na uvodnom izlaganju što nam državni tajnik može i potvrditi kad se makne s mobitela, dakle nije bilo zakona gdje ministrica nije došla i nije rekla uvodnih riječi. Bila je na uvodu, bila je na replikama i iza toga je otišla. Ja mislim da je elementarna pristojnost svakog ministra kada je riječ o nekakvim zakonima, ne nekakvim nego važnim zakonima iz njegovog resora da dođe, odradi uvodno izlaganje eventualno odnosno ostane na onim replikama koje jesu i iza toga ja razumijem da ima određene obveze i ode. Meni su dva pokazatelja kad ministar ne dođe. Prvi pokazatelj je da ne cijeni ovaj visoki dom jer mi ćemo na kraju, dakle sabor je taj koji izglasava zakone, Vlada predlaže, sabor izglasava, dakle da ne cijeni ovaj visoki dom, a drugi pokazatelj je da je možda nesiguran pa neće doći pa ćemo vidjeti za drugo čitanje što će on napraviti. I ono što sam još jedanput ponavljam a što sam već prije rekla ja očekujem da državni tajnik, zato sam i rekla da oč… da će vjerojatno i on biti za drugo čitanje da možda uvodno a to bi bilo dobro da i u dopuni za drugo čitanje imamo slijedeće stvari, a to je koliko od ti… mi smo dakle otprilike je 7 milijardi eura bilo različitih potpora. Od toga koliko slučajeva i o kojim novcima je riječ da su pokrenuti postupci gdje se je vidjelo da te potpore nisu iskorištene na adekvatan način i u koliko postupaka i u koliko novaca. Dakle, to je vrlo jednostavno u državi kao što je Hrvatska utvrditi koliko je tih situacija u kojim je utvrđeno da su se nenamjensko trošili novci i što se je desilo, 10, 20, 30 koliko milijarda, pola, pola milijarde o o kojim iznosima je riječ. To ministarstvo do drugog čitanja može zaista pripremiti i to možemo imati u materijalu za drugo čitanje i uvodno rečeno. Ono što je iz ove izmjene i dopune zakona još bitno naglasiti i što želim naglasiti to je uloga savjetodavnih tijela. stvari se zaista mijenjaju na način da bavit se poljoprivredom, koristiti potpore morate imati dosta velikog iskustva i velikih znanja i ne mora biti ništa čovjek posebno ovaj ni deprimiran što to ne može raditi ali pri tom su važna uloga ministarstva i važna je uloga agencije i važno je to da se agencija onda u tom slučaju mora dodatno i ekipirati odnosno imati ljude koji su ta znanja i ta iskustva zaista pomoć poljoprivrednicima da oni mogu na adekvatan način uopće svoju dokumentaciju pripremiti i podnijeti zahtjev. Ja se dobro sjećam jednog puta koji je bio u Poljsku gdje sam ja, budući da ja sam arhitekt i zapravo arhitektica i zapravo sam to mi je onako struka i tu uvijek imam nešto ovako za primijetiti, bio je jedan put u Poljsku gdje sam ovaj, tamo u jednom dijelu Poljske sam vidjela da Poljaci koji su znatno prije od nas ušli u EU dobro iskoristili ta sredstva iako je i tu bilo po putu se vidjelo svega i svašta kad je riječ o poljoprivredi, su vrlo malo ulagali u kuće. Kuće su ostale iz nekakvog doba i onda sam je rekla čekajte kod nas kad prođete vidite da se iz određenih novaca ulaže u kuće, u nekretnine, u traktore u bilo šta onda su oni rekli pa mi smo ulagali u poljoprivredu i u proizvodnju a oni će donijeti ovo sve dalje. I onda sam, tad me interesiralo jer kod nas je to, smo tek krenuli, dakle postali smo tek članica EU i onda su mi rekli da su oni imali posebne ekipe mladih ljudi koji su obilazili selo, koji su dolazili, koji su ih učili kako aplicirati, koji su učili kako napraviti zahtjev, koji su pokazali što, što je. Dakle, to su nekakva iskustva koje su imale neke druge zemlje. Ono što želim još u ime kluba posebno naglasiti, a tu sam si neke osnovne stvari napisala iz razloga da ne zaboravim jer mi se naravno ode misao negdje drugdje. To je ova tema dopuna dokumentacije. Dakle, nema zahtjeva i uopće u našem sustavu opće upravnog postupka gdje vam nije omogućena dopuna dokumentacije. Mora se omogući dopuna ili ispravak dokumentacije. Meni je ono što mi je tu za… nekako zablinkalo u crvenu, u crveno mi je taj problem. Lijepo molim da se ovaj nekako do drugog čitanja vidi dakle vezano uz uopće temu dopune dokumentacije i ostalo. I još jedna stvar koja mi je onako blikala u crveno to su bile mogućnosti administrativne pogreške, kad zbog administrativne pogreške, dakle ne zbog onog što je netko tko je dao, davao zahtjev nego nešto na što nije mogao utjecati, onaj koji je dao zahtjev dakle na kraj, na kraju priče je to poljoprivrednik može snositi posljedicu. Dakle, to su dvije stvari koje traže u smislu, dakle uopće u postupku traži, traži reakciju i do drugog čitanja da nam to ovaj da bude apsolutno jasno i definirano kroz sam zakon. Zbog nečije administrativne pogreške na koju vi niste mogli utjecati na koju, dakle to je ono vjerovanje javnim ispravama to nije odgovornost onog koji je predao zahtjev, dakle riječ je o poljoprivredniku, nego je riječ o da ne možete vi za to snositi posljedicu i tu nešto neće biti dobro. Uveli ste dakle vi na, inače na akte Agencije za plaćanje ne može se staviti žalba već se mora, već se mora pokrenuti upravni spor, dakle tu je agencija kao drugostupanjsko tijelo, pa mislim da je tu, imali ste onih nekakvih stvari s opće upravnim postupkom, mislim da je i ovo sve zajedno riješeno. Ono što zaključno hoću reći, zaista je važno i dobro da napravimo izmjenu i dopunu zakona gdje ćemo sukladno onim čiji smo član odnosno EU i ono što se ustanovilo da potencijalne prevare s potporama svedemo na najmanju moguću mjeru, ali bi bilo dobro da na kraju dana zaista i znamo kakva nam je situacija u Hrvatskoj, hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i uvijek je to rasprava koja ode malo u širinu jer poljoprivreda je takva tema, ona je uistinu i izuzetno važna. Neki se čude gdje je ministar, al kolko se ja sjećam mi smo sličan imali pred kraj prošlog saziva, vidim da se neke kolege koji su i kolegice koje su bile u tom sazivu sjećaju toga, odnosio se također na sankcioniranje i bolju kontrolu sredstava koja stižu iz EU i tada je te izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi ovdje u HS predstavio poštovani državni tajnik Tugomir Majdak, nije ni tada bilo ministrice, pa evo nekako čini mi se da je to, da je ministarstvo uzelo jednu politiku kontinuiteta, ko je posao započeo pa neka ga i nastavi Sličan je prijedlog, nekakve su izmjene još dodane u međuvremenu, jedan se odnosi jel na tu nagradu, jedan se odnosi znači kako bi se potaknula promocija prepoznatljivost hrvatskih proizvoda, dio koji se odnosi na tržište etilnog alkohola, to su nekakve novine u odnosu na ono. Ono što meni je nekako privuklo pozornost to je ovaj sustav, pretvorba sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Zašto mi je to privuklo pozornost? Pa iz vrlo jednostavnog razloga jer EU vrlo snažno provodi i implementira sve zelene politike koje u određenim odredbama su vrlo dvojbene, evo da se tako korektno izrazim. U međuvremenu je usvojen i Zakon o obnovi prirode kojim će se baviti drugo ministarstvo, ali ja moram podsjetiti sve da je Hrvatska poljoprivredna komora bila izuzetno protiv tog Zakona o obnovi prirode. Moram također sve podsjetiti da su poljoprivrednici u brojnim državama EU prosvjedovali upravo zbog tih brojnih ograničenja i zabrana koje se uvode, a pod izlikom i argumentima tzv. zelenih politika. Prosvjedovali su znači i u Poljskoj i u Njemačkoj i u Francuskoj, Litvi, Italiji, Belgiji, Grčkoj, Rumunjskoj, prošle godine u Nizozemskoj, čak je u Nizozemskoj nastala jedna nova politička stranka, Stranka Farmera, znači upravo su te te tzv. ekološke zelene politike bile povod, jedan okidač za te brojne prosvjede koji su bili diljem država članica EU, poglavito prije izbora za Europski parlament. Došlo je tu do određenih promjena, došlo je do određenih korekcija, vidjet ćemo koliko će te korekcije zadovoljiti naše poljoprivrednike i poljoprivrednike diljem EU. Pa onda kad vidim jel, čim je riječ „održivo“, to treba ovaj, a u kontekstu poljoprivrede i Zakona o poljoprivredi, kod mene budi alarme, pale se one nekakve signalne lampice jel i ovaj nitko nema ništa protiv održivosti, ali treba uvijek uzeti u obzir konkretno stanje u svakoj državi. Evo kolegica Petir je nešto malo govorila o tome, kad je Hrvatska u pitanju mi stojimo puno, puno bolje nego brojne druge ovaj članice EU. Ja ću samo navesti da mi u mreži Natura našeg kopna jel kopnenih područja i u principu smo tu čak zadovoljili i više nego što EU traži kroz određeno zakonodavstvo. Tako da moramo o tome vodit računa, imamo 2.g. da kao država koje mjere ćemo vezano za Zakon o obnovi prirode i tu uredbu provoditi kao država i tu evo ja očekujem i Ministarstvo poljoprivrede da se vrlo aktivno uključi kako ne bi našim poljoprivrednicima nametnuli dodatne poslove, oni i dan danas kad pogledate što sve danas poljoprivrednik mora znati da bi se bavio poljoprivredom, to je od strojarstva znam i svega vezano za poljoprivredu, upravljanje mehanizacijom, cijeli niz tih raznoraznih i administrativnih opterećenja koja ne treba dodatno povećavati nego ih treba u konačnici rasteretiti i drago mi je da čujem da se nekako radi na tome jer uistinu, oni nemaju više vremena još i za takve stvari. Ono što je činjenica, to je da moramo povesti računa o sve zahtjevnijim klimatskim uvjetima u kojima rade naši poljoprivrednici, ja sam se u replici malo osvrnula i na smanjene prinose kukuruza, soje, suncokreta, godina je bila izuzetno zahtjevna, mislim, naša poljoprivreda je u principu bremenita problemima i novi nam stižu, pitanje kojom dinamikom mi rješavamo ove postojeće probleme, je li to zadovoljavajuće, je, nije, ali evo, dobro je što ministarstvo je reagiralo, župani su proglasili elementarnu nepogodu suše i na taj način će se našim poljoprivrednicima pomoći. Hoće li sredstva biti dovoljna, nikada nisu dovoljna, ajde budimo iskreni, ovaj, ali ipak radi se o evo, 15 milijuna eura ove godine, 25 iduće, to su značajna sredstva koja bi trebala ublažiti te udare. Ono što ću navesti i sada, a činjenica je da o tome ja, evo, dosta govorim i tijekom prošlog mandata i sada, to je taj nekontrolirani uvoz gdje se stvaraju umjetni viškovi na tržištu, ruši se cijena, puno puta čujemo, poljoprivrednici ne trebaju bavit samo temeljnim ratarskim kulturama, trebali bi sadit povrće i što nam se dogodi ove godine? Onda nam povrće ostane na njivama ili se dijeli, vidjeli ste, otprilike 5 tona se u Virovitici podijelilo jer su zbog nekontroliranog uvoza stvorio se umjetno višak i na kraju, otkupljivači su im ponudili cijene koje nisu pokrivale čak ni troškove proizvodnje. To su nekakve scene koje se ne bi trebale događati i to je nešto što bi trebali, o čemu bi trebali ipak malo povesti računa. Ne može biti odgovor ni ministra i ministarstva, to je tržište, mi tu ne možemo ništa. može se, pogledajte malo što radi Austrija, što radi Češka, što radi Francuska, može se itekako, samo treba ipak vodit računa o tome. Što se tiče subvencijskih prevara, bilo ih je. Ne toliko koliko je bilo u drugim državama, Slovačka je tu, recimo, nekako pri vrhu, u Hrvatskoj pamtimo te nekakve fantomske nasade maslina, itd., neću sada ići u pojedinačne slučajeve, bilo ih je, neki su bili manje, neki više medijski eksponirani. Naravno, ako imate ljude koji su bili politički izloženi, da je to interesantno medijima, o tome će se dosta pisati, procesi se vode, vidjet ćemo što će reći, kakav će biti taj pravni pravorijek, na kraju, je li tu bilo neke prevare ili nije. Kažem, bilo ih je, vjerojatno će ih biti i dalje, no EU naravno, koja otprilike 30% možda čak i malo više svog proračuna daje za poljoprivredu, želi tu pooštriti sve skupa vezano za ta sredstva i to je uistinu normalno i očekivano i naravno da ćemo to svi podržati. Je li agencija baš, za plaćanje u poljoprivredi, je li ona ta koja može čak na naznaku neke sumnje odreagirati, je li ona dovoljno ima ljudi i kapacitete za to, to je sad pitanje i o tome su, evo, govorili i moji prethodnici, činjenica je da tamo nedostaje ljudi i činjenica je da bi možda o tome trebalo povesti računa. E sad, ako oni mogu reagirati već na temelju sumnje, to isto, naravno, otvara pitanje i kasnije nadoknade nekakve štete koju su svojim postupanjem prouzročili i tu bi trebalo, naravno biti ipak malo oprezniji i barem ostaviti ovo što su govorili moji moji prethodnici, znači da se ta dopuna dokumentacije dozvoli ljudima, ako nisu nešto, ako nisu cijeli zahtjev dali, ovaj, na vrijeme da imaju barem mogućnost dopuniti to, jer ako sve sad uzmete, znači fali nam ljudi u agenciji, fali nam, nemamo dovoljno savjetnika na taj broj OPG-ova, traži se sve traži se sve više dokumenata raznoraznih, nije to jednostavno sve popuniti, je li, onda bi ljudima barem trebalo dozvoliti da imaju tu mogućnost dopuniti dokumentaciju jer nešto jednostavno možda nisu razumjeli, pa ne, mi znamo koliko imamo OPG-ova koje vode ljudi starije životne dobi, koji nisu vični svemu tome, kad sve to uzmete u obzir, treba im izaći u susret i treba dozvoliti znači barem taj dio i u konačnici znači i samu agenciju kadrovski ekipirati na način da oni mogu to provoditi. Još jednom ću navesti da ovaj dio, a vezano za mrežu podataka održivosti, treba tome pristupiti ipak malo opreznije jer rekao je i državni tajnik da će se uzimati u obzir znači i socijalni elementi, ekološki, znači to su ovi ESG kriteriji, je li, koji se inače promiču. Pitanje je, ako to vežemo i za izravna plaćanja, znači za te famozne potpore, kako će se to odraziti. Tu bi, evo, ja bila malo opreznija jer, kažem, već imamo dovoljno problema, ne trebamo si stvarati nove probleme samo zato što smo neku uredbu, neku direktivu, nešto što nam je došlo iz EU bez previše promišljanja preuzeli u svoje zakonodavstvo, mislim da uvijek trebamo voditi računa o stanju kod nas i prilagoditi to što dolazi, a ne onako nekritički samo prenijeti u naše zakonodavstvo, zakomplicirati si život, našim poljoprivrednicima koji i bez svega toga imaju dovoljno problema. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Dubravka Lipovac Pehar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, danas evo svi razgovaramo o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi koji je evo iz nekakvih saznanja znamo već da je u veljači prošle godine bilo prvo čitanje, danas ćemo znači u novom sazivu pročitati prvo čitanje ponovno je li uz male promjene. Pa evo ono što bih ja istaknula vezano za ove izmjene i dopune zakona koje su izuzetno važni za daljnji razvoj, stabilnost i uspjeh našeg poljoprivrednog sektora. Prvo i osnovno važno je podsjetiti da trenutnu ocjenu stanja i okolnosti pod kojima je postojeći Zakon o poljoprivredi stupio na snagu. Zakon je na snazi od 1. siječnja 2019. godine te je uveo niz progresivnih mjera i jasno definirao ciljeve poljoprivredne politike. poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, osigurao okvir za kvalitetu hrane, sastave kvalitete poljoprivrednih proizvoda te ekološku proizvodnju. Time je poljoprivrednicima omogućeno da se usmjere prema održivosti i konkurentnosti na europskom tržištu. No, ne smijemo stati na tome jer moderni izazovi zahtijevaju modernizaciju zakona i prilagodbu aktualnim problemima. Kroz godine ovaj zakon se mijenjao i prilagođavao novim uvjetima, a posebno želim istaknuti izmjene iz 2020. godine koje su omogućile odgodu roka za povrat neopravdano izbačenih sredstava u slučajevima više sile te uvođenje zahtjeva za plaćanje duga na rate. Ovo pokazuje prepoznavanje problema naših poljoprivrednika i osiguravanje uvjeta kojim ćemo olakšati poslovanje, a s time i život. Ne smijemo zaboraviti ni situaciju s Ustavnim sudom koji je 2020. godine ukinuo dva članka Zakona o poljoprivredi čime je otvorio mogućnost korisnicima da se žale Ministarstvu poljoprivrede i tuže Upravnom sudu. Dakle, omogućeno je da se prava naših poljoprivrednika štite na najbolji mogući način omogućujući im transparentnost i pravo na žalbu. Jednako važna bila je i prilagodba zakona iz 2021. godine koja je omogućila usklađivanje s pravilima EU o jakim alkoholnim pićima i sprječavanju otpada od hrane. Nema sumnje ta prilagodba je ključna za osiguravanje održivosti našeg poljoprivrednog sektora, ali i za unaprjeđenje ekološkog standarda koji je od vitalnog značaja za našu budućnost. Godine 2022. dodatno je unaprijeđen zakon prilagodbom primjene eura kao službene valute te usklađivanjem u pravilima EU o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ekološkoj proizvodnji i praćenju zaliha. Takve promjene bile su nužne, a uspješna implementacija pokazuje jasnu viziju i strategiju za budućnost hrvatske poljoprivrede. Sada se nalazimo pred novim izmjenama koje se, koje su još jedan dokaz da se osluškuju potrebe poljoprivrednika te se aktivno djeluje u njihovom interesu. Izmjene se temelje na ključnim stavkama koje se žele unaprijediti ovim zakonom, a to su usuglašavanje s EU zakonodavstvom u pogledu osiguranja zaštite financijskih interesa, postupanje u slučajevima sumnje za prijevaru, umjerenog, umjetnog stvaranja uvjeta, financijskih korekcija, sukoba interesa, dvostrukom financiraju, stvaranje pravnog temelja za pretvorbu sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu podataka održivosti poljoprivrednih gospodarstava, dodjela državne nagrade poljoprivrednicima koji su postigli istaknute rezultate u promociji i razvoju prepoznatljivih hrvatskih poljoprivreda i prehrambenih proizvoda, stvaranje pravnog temelja za izvješćivanje Europske komisije o proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, poljoprivredničko savjetovanje, odredbe o privatnim savjetnicima, izmjena odredbi o izuzeću od ovrhe, zaštita sredstava poljoprivredne potpore od ovrhe. Sve su ovo točke koje se tiču ovih izmjena i dopuna ovog zakona o kojem danas raspravljamo Zakona o poljoprivredi. posebno bih se osvrnula na to koliko je važno da se ovim izmjenama planira smanjiti broj prijevara i sukoba interesa u korištenju sustava potrebe iz EU fondova. Nema sumnje da za transparentnost, da je upravo to i osigurava. Na taj način jamčimo da svaki euro iz fondova završava tamo gdje je najpotrebnije kod naših poljoprivrednika koji svojim radom i trudom svakodnevno doprinose poljoprivrednoj sigurnosti naše zemlje. Jednako tako ovim zakonom omogućit će se provedba mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava čime ćemo dobiti jasnu sliku o stvarnom stanju naših gospodarstava i omogućiti daljnje planiranje i strategije u razvoju ovog sektora. To je velika prednost za naše poljoprivrednike jer će se napokon moći donijeti odluke temeljene na stvarnim podacima i potrebama. Ne smijemo zaboraviti na nagradu za istaknute rezultate poljoprivrednicima. To je priznanje rada i truda svakog pojedinca koji svojom djelatnošću doprinosi promociji i razvoju prepoznatljivosti hrvatskih poljoprivrednih proizvoda. Time šaljemo jasnu poruku da cijenimo i podržavamo one koji su najbolji i najposvećeniji one koji su primjer svima nama. se u našu praksu uvodi, gdje se u našu praksu uvodi sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka. Ovaj sustav nije novost u EU, postoji još od 1965.g., ali je sada pravi trenutak da ga u potpunosti integriramo u naš sustav poljoprivrede. Njegovo provođenje osigurat će se da imamo točne i relevantne podatke o svim aspektima poljoprivredne proizvodnje čime ćemo moći bolje planirati i upravljati našim resursima. Implementacija ovog sustava osigurat će nam kvalitetnu analizu proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka poljoprivrednih gospodarstava čime ćemo konačno imati jasnu sliku o njihovoj održivosti i uspješnosti. To je ono što je našim poljoprivrednicima potrebno kako bi mogli donositi informativne odluke i planirati svoj razvoj u skladu s potrebama tržišta. I zaključno, izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi koje su pred nama predstavljaju važan iskorak u modernizaciju i unaprjeđenju poljoprivrednog sektora u RH. One nisu samo tehnička prilagodba prilagodba već su rezultat strateškog planiranja i vizije Ministarstva poljoprivrede. Našim poljoprivrednicima želimo omogućiti bolju budućnost, veće mogućnosti i sigurnost u svakodnevnom radu. Uz izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi postići ćemo te ciljeve i osigurati okruženje kako bi hrvatska poljoprivreda bila konkurentna, održiva i uspješna, a budući da je ovo prvo čitanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi predlažem, predlažem ove izmjene i dopune s dobronamjernim sugestija nadopuniti jer je ključan za budućnost poljoprivrede u našim zemljama i pokazatelj kako smo spremni suočiti se sa svim izazovima koji su pred nama. Hvala vam na pažnji.

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolegice i kolege, evo prije nego krenem na meritum moram se ovaj osvrnut na prethodni govor kolegice iz Domovinskog pokreta na dvije razine, jedna je da je nevjerojatno koliko ste nahvalili politiku HDZ-a prema poljoprivrednom sektoru, a sjetimo se do prije par mjeseci Domovinski pokret je inače ovdje bio jedan od bitnih faktora kritike poljoprivredne politike HDZ-a. Evo kako se sve mijenja sa određenom foteljom, sad je sve divno i krasno, čak i u retrospektivi. Drugo, dobro je pročitat govor i kad vam ga neko napiše prije nego ga idete čitat, to je dosta važno zbog razumijevanja toga što se govori. A kad govorimo o poljoprivredi moram reći meni zaista nije jasno otkud dolazi smijeh jer sve što sam vidjela na terenu u ovoj zemlji, svugdje gdje sam bila, u svim dijelovima zemlje, dakle govorimo i o Baniji i o Slavoniji i o Istri i o Dalmatinskoj zagori i o Zagorju i Međimurju, situacija je sve samo ne smiješna, situacija nas više tjera na plač nego na smijeh, evo barem mene. prvo čime ću početi ovdje jest pitanje kojeg smo se svi manje-više dotakli, a to je kako možemo napraviti zaokret u davanju potpora na način da nemamo više situaciju da 20 najvećih dobiva najveći dio kolača, što je situacija i u Hrvatskoj, ali nažalost i na razini EU i i da usmjerimo sredstva više prema malim i srednjim proizvođačima. I sad da kažem ovdje jednu zanimljivost koja je prošla ispod rada u Hrvatskoj. Upravo je naša grupacija u Europskom parlamentu u prošlom sazivu Europskog parlamenta tražila promjenu tog modela kako ne bi najveća sredstva koja su designirana za poljoprivrednu politiku odlazila onima koji su najveći veleposjednici i zapravo velikim poljoprivrednim korporacijama. A ko je odbio, ko je odbio? Odbio je IPP, odbila je desnica. Samo da bude jasno ko na kojim pozicijama na razini EU stoji. Drugo, puno smo govorili i u kampanji i u našem programu smo se bavili pitanjem prekompleksne administracije kojoj su izloženi oni koji koriste sredstva bilo iz Fonda za ruralni razvoj, bilo potpora. Zašto je prekompleksna i ima veze sa ključnom temom ovih izmjena, a to je pitanje prijevara, subvencijskih prijevara. Ono što se zauzelo kao stav je da teret administrativni trebaju podnositi svi, a kradu samo oni naravno kojima je dozvoljeno i to je i rezultat naše ukupne poljoprivredne politike. Administracija nije samo prekompleksna, ona je u mnogim dijelovima apsurdna, ona je apsurdna do razine da primjerice evo na Baniji kada sam bila sa poljoprivrednicima koji, koji su veliki proizvođači neki od njih jel, ali i naravno dobivaju malo potpora, a proizvode puno na malo zemlje, koji su prisiljeni, koji su prisiljeni kad dođu s traktorom na njivu, moraju se nageotagirat, a veliki dijelovi poljoprivrednog zemljišta tamo nisu uopće pokriveni signalom, pa se ne može geotagirat, pa moraju ići kroz neki kompleksni proces. Drugo, proizvođači, eko proizvođači kada moraju napisati plan rada za određenu godinu evo primjerice uzmimo 2024. Oni taj plan proizvodnje koji rade moraju pazite sad to je fantastično, prvo ga moraju ispuniti on-line, ali ga onda si moraju isprintati i slati jer nije radila aplikacija. Drugo, moraju popunjavati za svaku česticu podatke. I sad zamislite, dakle u Hrvatskoj je poljoprivredno zemljište i to je poznato da nam je to problem da je rascjepkano i da se sastoji od pitaj boga koliko čestica nego sad vi to popunjavate za svaku česticu. Zbog čega? Zbog čega bi ih se tak' kažnjavalo? Kažem o geo tagiranju da ne govorim, da ne govorim o tome da se netko pametan sjetio propisati onima koji dobivaju poticaje da moraju, da ne smiju orati prije nekog datuma. Mislim da je bio 15.3.? Čekaj, mislim zbilja. Odredit ćemo ljudima kad mogu počet orat, jer mi tu koji sjedimo to sigurno puno bolje znamo kad se može krenut sa oranjem nego oni. Drugo šta je isto kad se počinje sa oranjem u Slavoniji, u Lici ili u Dalmaciji. Četvrto, pa kak' mi znamo kakvo će vrijeme biti tri dana prije i tri dana poslije? Znači nevjerojatna razina propisivanja nečega što se propisati uopće ne treba. Dakle, uopće nije potrebno. I naravno ono što je ključno, a za što mi nismo krivi i to ću, to ću iskreno reći, to je kriva cjelokupna europska poljoprivredna politika, to da se subvencionira po površini, a ne po proizvodu je dovelo do toga da su u Hrvatskoj od poljoprivrede mogu živjet samo oni koji su samo nekim čudom od države dobili poljoprivredno zemljište na korištenje pa imaju stotine hektara, dok oni koji to nisu mogli dobiti zato jer jedinice lokalne samouprave godinama nisu raspisivale natječaj za poljoprivredno zemljište ili im je otvoreno rečeno da ne mogu dobiti jer eto nisu u adekvatnoj stranici ili nisu u nikojoj stranci. Nota bene da kažem jedna naša bivša kolegica i cijela njena obitelj nikad nije mogla dobiti isto tako pristup poljoprivrednom zemljištu eto zato jer nije pozicija. Dakle, to se događa na svim razinama. Dakle, ti koji to nisu mogli dobiti naravno da dobivaju i manje poticaja. Dakle, imamo situacije gdje ljudi ne, kak' da kažem, ne oberu primjerice ili ne naprave žetvu jer im se ne isplati. I to znate da postoji i svi smo to vidjeli diljem Hrvatske način na koji se troše sredstva. I dok to ne promijenimo i dok ne promijenimo pristup tome šta mi od poljoprivrede hoćemo, dok nemamo politiku hrane, a nemamo politiku hrane za ovu zemlju mi nećemo moći imati efikasnu produktivnu poljoprivredu niti ćemo moći reći da oni koji se zaista upuste u ono što ja danas evo ja bih rekla to je zaista hrabro i podržavam apsolutno svatko tko to radi, ali upušta se u nešto što je zapravo hrabrost s obzirom kakav je sistem kada se ide baviti poljoprivredom. Godinama ovdje upozoravamo na to da država nije osigurala pristup tržištu za naše male i srednje proizvođače, a da ima mehanizam kako to raditi. I nemojte ono, nemojte govorit da, ali svi imaju jednak pristup, mi smo u EU itd. Sve zemlje koje drže do svojih proizvođača poljoprivrednih koriste poluge da im daju prednost pri ulasku na tržište. I evo samo da vam kažem kolegice upravo su vaši kolege u prošlom mandatu govorili i kritizirali Vladu zašto to ne radi, a sad je sve „piči“. Dakle, kako možemo napraviti to da osiguramo pristup tržištu i govorimo to godinama. To je model zelene javne nabave. Mi smo za vrtiće i škole ga pilotirali u Zagrebu i ako uz njega koristimo i dinamički sustav javne nabave, a to znači da će bit otvoren na dugo vrijeme natječaj, da novi proizvođači mogu ulaziti u njega. I ako koristimo kriterij blizine, odnosno kratkoće transporta od polja do stola, jel' u tom slučaju mi ćemo otvoriti ogromno tržište našim proizvođačima. Moje je pitanje zašto to nismo napravili? Koliko ukupno javna tijela u Republici Hrvatskoj, državna uprava, javne ustanove, javna poduzeća, lokalna samouprava, dakle sve razine koje spadaju u javni sektor nabavljaju hrane i pića godišnje? Koja je vrijednost toga? I to je inače pitanje koje postavljamo već nekoliko godina Ministarstvu poljoprivrede i ne možemo dobiti odgovor. Postavili smo Ministarstvu gospodarstva jer oni imaju podatke o javnoj nabavi, nismo dobili odgovor. E sad zamislite da počnemo s time da 10% toga otvorimo za zelenu javnu nabavu, da sljedeće godine dignemo na 20%, da usput preusmjerimo poticaje na stvaranje i širenje kapaciteta naših poljoprivrednika da mogu zadovoljiti uvjete natječaja i da su upravo oni ti koji se na to javljaju. Šta bi imali kroz 10 godina? Koliku poljoprivrednu i prehrambenu suverenost bi imali kroz 10 godina? Ali to se uporno ne radi i nama nije jasno zašto. Politika poljoprivrednog zemljišta, dakle dodjela poljoprivrednog zemljišta uporno, uporno se ne događa. Mnoge jedinice lokalne samouprave godinama nisu raspisivale natječaje? Zašto? Kad sam bila na debatama u sklopu nacionalne kampanje stranka iz koje je današnji ministar poljoprivrede, njihov tadašnji lider Marijo Radić sada je evo druga stranka je doslovno se založio za privatizaciju državnog poljoprivrednog zemljišta, dakle ključnog resursa za opstanak ove zemlje i ta stranka sad vodi Ministarstvo poljoprivrede. Drugo, kad smo već kod dodjele na koji način potičemo kod dodjele poljoprivrednog zemljišta zadrugarstvo poljoprivrednika, okrupnjavanje, zajednički nastup na tržištu? Nikako. I to su sve ti problemi koje kontinuirano imamo i vi ih kontinuirano ne rješavate. Pitanje logistike je jedno od ključnih pitanja pristupa tržištu naših poljoprivrednih proizvođača. Šta im je problem? problem im je da kad i postoje trgovački lanci koji žele od njih nabavljati hranu po principu od polja do stola da ne postoje razvijene logističke mreže koje bi osigurale da njihovo povrće u roku od 24 sata dođe na te police. Zašto u to nismo uložili i kak je sad to sve dobro i sve fantastično funkcionira, a eto nemamo ni to? Poljoprivredno zemljište još jedna bitna stvar koju sam vam postavila nedavno kao pitanje na Odboru za poljoprivredu. Zašto država ne koristi pravo prvokupa kada se prodaje poljoprivredno zemljište, a ima prema Zakonu o pravu prvokupa kada se radi o česticama određene veličine? Kad sam pitala državnog tajnika koliko puta smo to koristili, dobila sam odgovor nula puta, nula puta, a želimo okrupnjavat poljoprivredno zemljište, želimo okrupnjavat parcele, želimo zadržat taj resurs i onda država kad ima priliku ga otkupit ga ne otkupljuje. Ali ima onih koji kupuju, ima onih koji kupuju i ima onih koji kupuju ne za samo za svoje privatne interese nego za interese konkurentskih tržišta konkurentskih zemalja jel se o tome priča, šta se događa u Baranji, pa i šire do Baranje. Evo to su problemi koje smo isticali čitavo vrijeme kako bi pokrenuli, pa makar ovdje neki dijalog o tome da se prepozna da jesu problemi, ajmo na njih odgovorit, ajmo na njih odgovorit, ajmo počet otkupljivat poljoprivredno zemljište i okrupnjavat, ajmo počet provodit zelenu javnu nabavu, ajmo stvorit logističke lance za naše poljoprivrednike, ajmo na kraju krajeva uvjetovat ili dat pogodnosti trgovačkim lancima koji imaju određeni broj proizvoda koji su po principu od polja do stola, ajmo to osigurat. Ali to se i dalje ne događa. I ja ću u ime kluba uz ovu raspravu dati zaključak kojim ćemo tražiti da nam Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva dostavi napokon podatke o vrijednosti cjelokupnoj vrijednosti javne nabave hrane u cjelokupnom javnom sektoru, pa da vidimo i pokažemo našim građanima poljoprivrednicima koliko love odlazi trgovačkim lancima umjesto njima kao proizvođačima. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Marin Miletić započinje sa pojedinačnim raspravama. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS-a g. Radin, kolegice i kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Dakle, ajmo biti baš jasni i konkretni, imamo 800 tisuća hektara površine koja vapi da se obrađuje, pričamo o poljoprivrednom zemljištu. Imamo u zadnjih deset godina 50 tisuća OPG-ova koji su se ugasili, dakle 50 tisuća OPG-ova se potpuno ugasilo i imamo gotovo 200 sela u RH koja koja su prazna da u njima nema niti mačke, niti psa, ljudi su odavno otišli. I stvarno bi kolegicama i kolegama preporučio ako spadate među one koji ne obilaze baš teren, da prođete malo Banovinu, da prođete malo područje južne Banovine, da prođete malo sela oko Dvora na Uni i Dvor na Uni na koncu i Majde i cijela ona sela gdje mnogi naši pčelari imaju sjajno područje jer je priroda predivna za svoje pčele, ali kuće su potpuno prazne, nema nigdje nikoga. I legitimno pitanje je koje politike su nas dovele do toga da su sva ta sela opustošena, da nema nigdje nikoga? To su legitimna pitanja. Legitimno pitanje je, koliko zakon ovaj, mislim da je ovo 31. od kad imamo Hrvatsku, dakle mi skoro svake godine mijenjamo Zakon o poljoprivredi. A što nam je taj zakon donio, što je konkretno donio? Kako ovaj zakon doprinosi očuvanju naših proizvođača? Jer mene jedino to zanima, mene ne zanimaju ukrajinski milijarderi kao ni bilo koji drugi tajkuni, ali konkretno ukrajinskim milijarderima se dalo koji na koncu nemaju veze s Ukrajinom jer žive od Londona do Sejšela nemaju veze s Ukrajinom samo su se tamo rodili, kao naši tajkuni koji koji su se samo rodili u Hrvatskoj onda porez plaćaju prijave se u Monako i okolo jer im je domoljublje tako po potrebi, boja dresa koji izvuku pa ih stave na sebe da mogu malo paradirati. Legitimno pitanje je zašto je netko dopustio da Hrvatska koja je vrlo konkretna samodostatna, nismo samodostatni u puno toga, al u proizvodnji svježe piletine jesmo nekih 45 milijuna godišnje proizvedemo. A onda imate majstore na vlasti koji naprave totalni poguranac pa dopelju ove tajkune na područje Banovine, na područje Siska dakle jedan kupuje čak i tamo zemljišta po Zagorju i grade velike megafarme. I sad pazite vi imate situacije gdje francusko udruženje poljoprivrednika se bunilo i protestiralo u EU da Hrvatska dopušta da se kod nas grade megafarme i Francuzi kažu da imaju jako loših iskustava jer se uništava, na koncu njihove proizvođače, Poljaci govore kako meso od ovih tajkuna, 30% se prodaje jeftinije u Poljskoj od njihovih proizvođača, mi pričamo čisto da ljudi znaju o čovjeku koji najprije napravi farmu pa ima 10 milijuna nesilica, ako pričamo o jajima. 10 milijuna. Što će naši Lukač i ostali ovi, oni proizvoditi u Hrvatskoj? Pa mogu ključ u bravu, svi proizvođači u Hrvatskoj ključ u bravu. Juraj Kosiuk, Andrey Matiukha, ovaj Andreya, posebno mi je drag, pod navodnicima jer je čovjek vlasnik kasina po cijeloj Hrvatskoj, kockarnica po cijeloj Hrvatskoj. Čak moja Rijeka, koju obožavam, moj nogometni klub, ono na sramotu, na svoj dres stavlja kockarnice od ovog manijaka. Dakle .../nerazumljivo/... šta je to? Kakve veze sport ima s kockom i sa ovisnosti o kocki, koja je, a slušali smo proteklih dana, od nje teža ovisnost je jedino heroin. Dakle vidite koliko je tu pitanja koja se javljaju i na koje vladajući ne nude odgovor. Tko će raditi u tim megafarmama? Mislite da će radit hrvatski radnik za 1300 eura neto? Mislite da hoće? Dajte ne budimo smiješni. Radit će obespravljeni Nepalci za kikiriki, po mogućnosti, stavit će ih se u neke stanove tamo, par su sela u okolici prazna pa u jednoj kući po 40 radnika i onda će ih se tako, voditi na posao. Ajmo pričati o ekološkim proizvođačima. Meni se čini osobno da cijelo vrijeme se pogoduje velikima, a mali se gase i donose se onakve, onakvi zakoni koji onemogućuje normalno poslovanje našim malim proizvođačima, ako pričamo o OPG-ovima. Ljudi koji se bave ekološkom proizvodnjom džemova, kažu mu, zastupniče, mi imamo 4 teglice, npr. džema, jednu teglicu odmah moramo prekrižiti jer nam nju pojede PDV od 25%, a onda ostalo ne možemo više bit konkurentni, mi ne možemo jednostavno, nemamo ni za obiteljski proizvođači, nemaju oni radnike, ne možemo bit konkurentni s drugima, da bi živjeli od toga. Pa je li to pravedni sustav, je li to pravedna država? To nije dobro. Pričamo o medu. Toliko smo govorili ovdje o hrvatski pčelarima i o medu i dalje nam na police dolazi kinesko smeće koje nema veze s medom, to je šećer najgore vrste i dalje je na njemu piše da je to med, da to nije med, to je patvorina, i dalje naši pčelari muku muče kako da svoj med, a inače smo samodostatni u proizvodnji meda za RH i opet nam uvozni lobiji rade tu ogromne nerede u hrvatskom društvu. Isto tako, pčelari su me zamolili pa onda ovdje ću bit njihov glas, imamo dvije vrste financiranja, nacionalni program potpore pčelarima i EU fondovi za različite mjere. Agencija za plaćanje, a inače i za EU fondove koja plaća pčelare u određenim projektima, ona točno vidi da je neki pčelar aplicirao npr. bit ću konkretan, za vrcalo i kod nas i u EU fondovima i onda tu ne može ništa isplatiti, kontrole su ozbiljne i ovaj dio sustava funkcionira, ali nema logike da pčelar koji ide u poslovni plan vrcaone, npr. ne može aplicirati na EU fond jer je kod nas aplicirao na isti pa potroši, npr. 30 tisuća eura za keramičke radove, vodoinstalaterske radove, uređenje svega, ali onda ne može kupiti pčelarsku opremu nego kupi, ne znam, drona samo da ispuni troškovnik. I pčelari dobro znaju da treba paziti, da se ne smije dogoditi dvostruko financiranje za istu stvar, to je sve logično, ali trebalo bi bit omogućeno da npr. u jednom izvoru financiranja preko našeg nacionalnog programa, koji je dobar, potpore pčelarima, apliciraju za poslovni projekt gradnje, konkretno, vrcaone. Ali onda da mogu aplicirati i na EU fond za nabavku opreme, što sad trenutno nije moguće, to bi trebalo popraviti u sustavu. Stočari imaju velikih problema, stočari u Hrvatskoj su zadnja rupa na svirali. Dakle imate ratare koji čekaju avans uplate i one idu, a u stočarstvu nisu dobili ni onaj osnovni poticaj još. Ne znam koliko hrvatska javnost to zna. I inače u pravilu, stočari posljednji dobivaju sve, uvijek dobiju na kraju, a stočari su, ne pričamo sada o ljudima koji vikend se bave, ne znam, ima 3 koze pa ode negdje kao hobi, nego pričamo o ljudima koji žive sa svojom stokom i koji 365 dana se bave sa svojom stokom. Njima je potpuno, potrebna potpuno drugačija oprema i tu imamo niz primjedbi i prijedloga i uputit ćemo ih, poticanja izgradnje jednostavnih nastambi i ostalog. I na kraju, moj kolega Miro Bulj je nekoliko puta potezao zakon protiv GMO-a. Protiv toga da nam se truje zemlju. EU je obećala da će to ukinuti pa su majstori još produžili, ogromni su lobiji, para vrti, stara je poslovica, tamo gdje drugi neće. E, gdje burgija neće, hvala kolegice, hvala kolega. I mi s time kao država pokazujemo kakav je naš odnos prema narodu, prema ljudima. Profit, samo je profit bitan, koga briga za zdravlje ljudi, šta ljudi jedu, koliko je to puno pesticida, otrova, herbicida, glifosata? Bulj je tu jasno potegao zakon protiv glifosata jer bitan je samo profit, zar ne? A ljudi ionako odlaze. Hvala. Nekoliko replika, g. Ledenko. **Ledenko, Ivica (MOST)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Miletiću, iščitavajući podatke iz Eurostata i Državnog zavoda za statistiku, koju evo tajnik i opovrgava iako se hrane upravo od Ministarstva poljoprivredne. Pronašao sam podatak da je vrijednost poljoprivredne proizvodnje 2013. godine bila 2,42 milijarde eura, 2020. gotovo u dlaku ista, 2,42 mil… milijarde eura i to bi bilo ok, rekli bi da je to stagnacija da mi u međuvremenu nismo uložili kroz ruralni razvoj 2,31 milijardu eura. Gdje su ti novci otišli? Gdje su se uložili i kako se nisu kroz iznose

ali činjenica je ta da npr. evo vam podaci produktivnost po hektaru RH u usporedbi na razini EU doseže samo 30% prosjeka. Dakle, naša produktivnost je na 30%, četiri stotine milijuna eura mi uvozimo mesa godišnje, pa gdje su tu naši ljudi. I 50 tisuća OPG-ova se ugasilo u posljednjih 10 godina, a onda slušamo predsjednika Vlade koji dođe i kaže u Hrvatskoj se dobro živi, u Hrvatskoj se nikad bolje nije živjelo. A onda kada umirovljenici, ljudi koji čekaju mirovinu koji imaju mirovinu od 500 eura koji jedva preživljavaju, sklapaju kraj s krajem kaže pa njih podupire ovaj. Pa da ih podupire Petar Pan bilo tko, ako su ljudi gladni onda su gladni … …/Upadica Furio Radin: Hvala lijepa. Hrvatska mora biti samodostatna kolega Miletiću jer ima sve preduvjete. Milion i po hektara poljoprivrednog zemljišta, dobro ste rekli pola se ne obrađuje, pod korovom i kada vidimo koliko uvozimo hrane, a sama Slavonija bi mogla hraniti pola Europe, a uvozimo meso, uvozimo jaja sve proizvode uvozimo čak smo poskupili u zadnje dvi godine od kad je se uveo euro. Jaja 57%, mlijeko poskupilo, kruh također oko 60%, kruh svagdanji demokršćani koji vladate kojega molimo je poskupio 60%, inflacija je ubilo selo i seljaka, radnika i umirovljenika, sve je ubilo. I to vi kolege, poglavito kolege iz vladajućih znaju, ali oni to brane. Znači vrime je da se nađu rješenja otvoreno se kaže popu pop bobu bob. Istina je najbitnija. Marin (MOST)** Kolega Bulj meni stvarno nije jasno kako s jedne strane imamo predsjednika Vlade koji govori da u Hrvatskoj se živi kao u Švicarskoj, a onda imate umirovljenike koji žive i to oni koji imaju 500 eura pa to su carevi, to su carevi. Kako imate predsjednika Vlade koji govori da se u Hrvatskoj živi nikad bolje, a imate toliko ljudi koji jedva spajaju kraj s krajem. Mi pričamo o egzistencijalnim problemima, ali situacija je takva da se srednji sloj građana onaj temelj na kojem treba rasti cijelo društvo on se potpuno smišljeno uništava i provodi se proces pauperizacije. Siromašni su sve siromašniji, bogati su sve bogatiji, Hrvatska odumire, u katastrofalnim smo demografskoj situaciji, mladi nam odlaze van, tko će ostat ovdje. Kamen na kamenu neće ako se nešto ne promijeni. Ivan (HDZ)** Hvala. Pa kolega Miletiću ja ne vidim razlog da u ovome trenutku vi kada sve to skupa izlažete da iznesete barem jedan pozitivan primjer jer ti ljudi to zaslužuju. Svi ti naši poljoprivrednici to zaslužuju a imamo izvrsnih primjera gdje su naši ljudi jako dobro iskoristili i europska sredstava i programe ministarstva i Vlada i gdje su uneli nekakve inovativne metode u poljoprivredi, gdje rade odlične proizvode, ali kad vas slušam jako mi je žao da jedan zastupnik u, u ovom parlamentu na takav način komunicira ovoj osjetljivoj temi, o ovoj populaciji koja nas hrani, koja to radi, a jedni od tih su bili i moji roditelji i zato mi je žao što s toliko negativnošću, negativnosti

Kolega Bosančić vas se ne sjećam, pretpostavljam da ste vi nova mlada snaga HDZ-a, ali iskustvo ovdje i u Hrvatskom saboru će vam otprilike pokazati tko radi, tko priča, a tko je kako vi kažete koje etikete lijepite kolegama. Državni tajnik vam je poslao sjajnu poruku i dobro je da ste uspjeli pročitati i postaviti mi pitanje. Ono što je važno evo ja ću vam reći pozitivne stvari kod naših pčelara. Mladi pčelari, poticaji dakle koji se daju za mlade hrvatske pčelare su sjajni i oni ako, mislim da je 1. svibanj 1.5. da moraju priložiti račune i 80% imaju tu bespovratnih sredstava, dakle kada ulaze u projekt pčelarstva i ima niz drugih stvari koje su dobre, ali ne možemo reći ako se u 10 godina ugasilo 50 tisuća OPG-ova, ako nam je 200 sela prazno pa ne možemo mi sad svirat frulice i tepat jer vaš veliki vođa je rekao da cveta cveće u preduzeće i sad ćemo svi govoriti nikada nije bolje svima … …/Upadica Furio Radin: (HDZ)** …/Govornik naknadno uključen./… Članak 238., državni tajnik mi nije poslao poruku sa pitanjem nego mi je rekao da ne ulazim s vama u raspravu da ste vi izniman znalac i poznavalac poljoprivrede i da iz tog razloga ja iz Vinkovaca s vama iz Rijeke ne ulazim u bilo kakvu raspravu. Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ali bila je replika pa ide opomena. **Miletić, Marin (MOST)** Članak 238., sarkazam ne prihvaćam on mi je nekako ispod pojasa. Ironija je dobra za one koji se znaju ironijom, Članak 238. i s ironijom se uloviti u koštac. kada sam nekih 5 dana bio, pa i spavao nešto u Slavoniji sa seljacima na ulici u borbi za njihova prava, nisam vidio vas negdje tamo po terenu, ali vi ste valjda čuvali svoje pozicije i pripremali se za

Čl. 238., kad sam vidio da ste dobili savjet od uvaženog i dragog mi kolege Ivanovića skoro nisam ni htio upotrijebiti Poslovnik i povredu Poslovnika, pa zato od nje odustajem.

Hvala predsjedavajući, evo samo kratko. Onda to kolega Bosančić znači da ste vi 5 dana u saboru ako ste 360 dakle u Slavoniji, dakle pustimo šalu u stranu. Ja vjerujem da u proteklih evo ajmo uzet 10.g. kao referentno vrijeme, svaka država, svaka Vlada ako pričamo o našoj Hrvatskoj je dala vjerojatno ono što je mislila da će određeno stanje popraviti. Međutim, ono što je kolega Miletiću činjenica jest upravo ono što sam i pitao državnoga tajnika u svojoj replici, a on mi na to nije dao konkretan odgovor. Dakle mi imamo Bogom danu zemlju u smislu resursa, imamo gotovo savršenu klimu, a s druge strane u zadnjih 10.g. više od 25% poljoprivrednika imamo manje, kako to? **Radin, Kolega Kujundžić, očigledno nešto ne radimo dobro ili oni kod kojih su škare i sukno očigledno nešto se ne radi dobro jer ako se stalno neki govore da je sve dobro i da su politike dobre, a rezultat tih politika i takve vrste činjenja je 200 praznih sela, 50 tisuća ugašenih OPG-ova, problemi koje imamo dakle u stočarstvu, u proizvodnji mlijeka, 400 tisuća tona što uvozimo mesa, pa onda negdje nešto šteka. E razuman čovjek i razborit onda razmisli što čini pogrešno, sazove ljude koji dodatno se bave s time, okupi struku, vidi što je moguće popraviti i to mijenja, dakle ne ostaje na istom. Pa evo ja se nadam da novi ministar stvarno, stvarno iskreno se nadam da će pokazati tu ipak puno veću otvorenost i spremnost na dobre promjene od prethodne ministrice. Sada je na redu g. Miro Bulj. da mu je mjesto danas ovdje, ovo je prvi zakon kojega on ozbiljno triba predstaviti, međutim očito je negdje, nemam pojma di. Bivša ministrica koja je sad u drugom ministarstvu je bez obzira što nije ništa napravila je bila ovdje. Prema tome ne vidim niti jedan razlog da kolega koji je sad ministar, koji je bio protiv Grlića Radmana i njegove spalionice kad je bila kuga, kad je pobio prasad po Slavoniji nemilice, otimice bez kriterija, sve da bi zaradio 2 milijuna eura više ministar Grlić Radman. sve šta se pobije il kad mačka krepa, il prase krepa, il kad pobiju od kuge sve iđe Grliću u džep, inače to je tako, načelno ide jel je on bio, on je sin čovjeka koji je bio direktor Agroproteinke za vrime komunizma i kasnije je postao samovlasnik za vrime kapitalizma kako oni kažu, to je činjenica. Prema tome, ne vidim niti jedan razlog zašto ti ljudi koji imaju drugačije mišljenje od tajnika Majdaka jel Majdak je branio to tj. odobravao je da se sva prasad po Slavoniji pobiju i da nemamo sad repromaterijal za naš dalmatinski pršut jel bilo bi dobro da mi u Slavoniji kupimo, a ne da iz Nizozemske uvozimo ili iz Mađarske svinjetinu il Srbije koja se hrani sojom, koja je tretirana glifosatom jer znanstveno je dokazano kolko u Hrvata imamo u mokrači glifosata, u urinu, to je vrlo jednostavno i nikoga nije briga i sad bajke ovdje. Selo izumire, seljak izumire, nikad više nismo uvozili, nikad više poticaja nismo davali. Ja slušam tu tajnika Majdaka tri mandata, reka sam danas ko grdelin, najprija …/Govornik se ne razumije./…još gora, pa kako morete varat tako narod? Izabrali s…, novi ministar koji je došao na temelju programa protiv kolege Majdaka,

Znači ovo je ozbiljna tema, 700 tisuća hektara poljoprivrednoga zemljišta je u Hrvatskoj neobrađeno, nismo samodostatni, nije nas opametila ni korona kriza nakon onih mjera koje je vodio, ova Vlada koja je vodila, oni, oni fašističkih mjera gdje su vodili mjere oduzimanja prava i sloboda naših građana i dokazano je tada je bio najveći kriminal, ni tada nismo dostigli samodostatnost. Trenutna situacija je oko rata, bitnije je poslat hrvatske časnike u, uplitati u rat u Ukrajini nego rješavat našu samodostatnost, a time samo i Hrvatsku uvalit u rat, gdje je samodostatnost? Kolega Majdak, vi dolazite ovdje već 3 mandata, vi 3 mandata, pa šta će reć umirovljenik, evo ovdje moj susjed kolega Gabričević, kruv u dvi godine skuplji 60%, a mirovine skočile 7%, pa di smo mi ej? Ista politika, a ništa se nije prominilo, zato je triba bit ministar ovdje kao nova uzdanica i nova nada, njemu to toliko daleko koliko je Travnik bliže Saboru od ministarstva moga je doć ovdje ovo braniti i reći dosta je bilo gospodo, ja imam svoj program za Slavoniju, za Dalmaciju, to je to. Kolega Bosančić kaže da je stražario u Vinkovcima kraj ljudi kad su im ubijali prasad, im je prasad ubijalo po selu nekontrolirano ubijalo, klalo, palilo. Ljudi prosvjedovali na ulicama. A sad najviše uvozimo svinjetine. Odakle? Svinjetinu najviše uvozimo iz Mađarske. Znate zbog čega i s čime se hrani? …/Govornik se ne koja nekontrolirano se tretira cidokorom da naš narod razumije ili glifosatom. A mi kao provodimo u EU zelene politike. Ma koje zelene politike? To su mafijaške politike Monsanta i ekipe. tvrtke koja je bila nekad za bojeve otrove pretvorilo je u proizvodnju preparata za poljoprivredu. Pa to je sramota! Dogovorite se dobro vi u HDZ-u sad za replike, očekujem replike, nema ih. Evo Bosančić kolega svaka mu čast. Ovdje se očekivao jedan ozbiljan program izmjena zakona temeljem programa do kojih je došlo unutar Vlade do promjena, međutim ista politika, isti likovi, ista priča. Jer meni je nevjerojatno, ja a ponosan, evo ja dolazim iz naše Cetinske krajine šta je grad Sinj sveučilišni grad. Postao je i potpisali su po pitanju mediteranske poljoprivrede. Čak smo im dali zemljište, našli smo objekat, dobili smo sredstva za izradu projektne dokumentacije. Kandidirat ćemo da bude sveučilište i u ciloj našoj Hrvatskoj ne samo u Osijeku, nego i Dubrovniku i Sinju i da ta naša pamet ostane na mjestu di treba ostat. Sve je to u redu, međutim nije mi jasno kako selo izumire nikad manje proizvodnje, nikad više uvoza, nikad veće cijene hrane, a naš seljak izumire selo. Stjepan Radić je rekao, stara poslovica, znači ne poslovica nego ova poruka i točna je bez bogata sela i seljaka nema ni grada ni države. U krizama ako nema hranu on je ugrožen, a mi sebe dovozimo u ugrozu po svim pitanjima, po svim pitanjima. Mi moramo zajedno sist bez obzira na političku opredijeljenost. Moramo se zapitat zbog čega je kruh tu najskuplji u Europi, u Hrvatskoj i najveći je porast cijene u Hrvatskoj. Mi se moramo zapitati. To je osnovni prehrambeni proizvod. Vi koji vjernici znate kad se moli Oče naš, kruh naš svagdanji daj nam danas, a vi ste uglavnom demokršćani i na vlasti ste. Evo kolega Furio Radin kao veliki demokršćanin u koaliciji je sa vama i on to zna, da je kruh svagdanji najbitnije za čovika i malo mortadele bar da ima. 70% povećanje, 60% povećanje cijene kruha u dvije godine, a 7% povećanje mirovine. Uveli euro, spasio nas euro brate! Ono šta je bilo 10 kuna, sad je 10 eura i šta je najgore prehrambeni proizvodi one voćne kašice za djecu koje bi mi mogli proizvoditi uvozimo i nigdje nisu skuplje nego u Hrvatskoj, a u zadnje dvije godine su poskupile 30%. Pa di su tu demografske mjere? Di je taj osjećaj? Znači moramo naći modele svi zajedno. Ovo nije igra igrice. Poglavito u kriznim situacijama se nismo triznili, a ptice na grani znaju da nam poljoprivreda ne stoji dobro onaj naš seljak da je ugrožen kako od uvoznih lobija štetočina unutar ministarstva to Mađar dobro zna, štetočina unutar ministarstva koji pogoduje spominjali ste Ukrajince za peradarstvo, tako i u drugim stvarima. Znači ministarstvo bi tribalo biti skrb seljaku, a ne uvoznim lobijima. Kako je moguće da je jeftinije groblje, da je grožđe iz Srbije il Makedonije nego iz Vrgorca, pa potičimo našeg seljaka. Kako je moguće da jaje iz Poljske je jeftinije nego u Hrvatskoj proizvedeno? Zato što imaju strategiju Poljaci. Potiču i daju potpore da opstanu ljudi, proizvode se jaja, pa mi uvozimo jaja i piše svježe jaje iz Poljske išlo vlakom 3 dana, ali je ono svježe piše tamo hrvatsko. Mi moramo znači stat na balun, radit na samodostatnosti, krize nas moraju na tome, na to naučit, naučit da su to rješenja a mi radimo obrnuto. Stoga još jednom, žao mi je što ovdje nije ministar jer gospodin tajnik državni Tugomir Majdak istu priču ima već 8, 10, 12 godina, ništa se novo nije promijenilo što se tiče poljoprivrednika. Novi ministri iz drugi političke opcije koja je bila protivna politici Tugo… gospodina tajnika Majdaka. Ja sam jutros također rekao da bi bilo dobro da ministar prezentira ovaj program jer mi nije jasno kako je se više da se minja ta politika većeg ulaganj… mislim koliko smo mi potpora dali, pa nije to europski novac to je novac koji daju Hrvati za svoju članarinu. …/Govornik se ne razumije./… europski novac, pa nije to od Macrona čače i ne znam od von der to je novac hrvatskih građana uplaćen gori. Ušli smo u problem, ne vidimo rješenje,

da nam iskomentirate podatak da imamo deficit vanjskotrgovinske bilance u poljoprivredi od 2012. do 2022. 11 milijardi eura, dakle mi godišnje u prosjeku milijardu eura uvozimo hrane više nego što proizvedemo. Što se tu sve uvozi? Da li je Hrvatska sposobna proizvesti tih milijardu eura manjka i zašto se to ne čini unatoč kako smo maloprije kad sam replicirao kolegi Miletiću kazao da smo mi uložili u 7-8 godina 2,3 milijarde eura, a nismo dakle poljoprivrednu proizvodnju pomakli ni milimetar. (MOST)** U tome i je problem što mi imamo, recimo ja sam ponosan bio na pršut koji je proizveden u Sinju il Dalmaciji nebitno i donio sam ga zadnji dan sjednice i počastio sam vas kolege tko je god htio, da pokažemo da mi u Sinju imamo il Dalmatinskoj zagori, al to je svinja koja je uzgojena tj. prase koje je uzgojeno u nas u Dalmatinskoj zagori. Međutim, sve više pršuta piše dalmatinski nebitno drniški ili kako, al odakle je uvezeno meso, gdje je proizvedeno prase, gdje se prase tu okotilo, jel se tu ranilo, tko je ga hranio? Hranilo se u Mađarskoj il Nizozemskoj. Jedino što je vidlo našu hranu je kada su bili u onoj hladnjači kad ga je prevozilo. Znači mi moramo raditi od znači on uzgoja do gotovog proizvoda i to je dodatna vrijednost. Mi moramo radit na tome triba se reč stop tolkim potporama na taj način nekontrolirano bez učinaka. …/Upadica Furio Kolega Bulj prvi ste u Hrvatskom saboru ako se ne varam istupili u borbi protiv glifosata, podnijeli ste nekoliko puta u svakom mandatu zakon. Zašto i dalje lobiji interesni na razini cijele EU guraju toliko glifosat ako imate čak i famozna Svjetska zdravstvena organizacija na svojim stranicama piše kako je glifosat kancerogen, kako je opasan. Zašto imamo lobije koji toliko guraju taj glifosat i nebitno je sada proizvodnja 30% ovo, uopće me ne zanima to, koliko košta zdravlje, koliko košta liječenje bolesnih, koliko košta nečiji život. Zašto mi u Hrvatskoj ne bismo rekli bit ćemo oaza slobode, zdrave hrane, zdrave proizvodnje, bit ćemo samodostatni, naravno ne možemo biti kao otok sam na svijetu ali ćemo surađivat, radit s drugima, ali ćemo čuvat svoj narod, svoju zemlju i proizvodit ćemo zdravu hranu bez glifosata. (MOST)** Pa da ja sam dao zakon u proceduru već prije 2 mandata. Prošli mandat i u ovom mandatu je već u proceduru i Zakon o poljoprivredi moj prijedlog zakona da se zaustavi prije svega ono šta je se dozvolio da mogu stranci kupovati poljoprivredno zemljište kako im padne na pamet, to smo već prepustili njima, to zaboravljamo. I naravno zabrana glifosata jer je to interes, znači jake korporacije preko svojih lobista unutar pučana …/Govornik se ne razumije./… unutar Europskog parlamenta lobiraju kako bi izlobirali da se koriste ti preparati glifosat koji je tretirano to je cidokor, vidli ste kad pospete troskot ili kad pospete ovaj korov nestaje i to mi jedemo i naravno da imamo posljedice na zdravlje ljudi što ne samo posljedice nego i financijski terete …/Govornik Znači mi smo dozvolili kroz agendu zelenih politika koje … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … ovde promoviraju da nas truju kako im god padne na pamet, da im budemo pokusni kunići mi i naša djeca. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj umjesto da pojednostavljujemo mi ovim prijedlogom zapravo u jednu ruku stvaramo jedan složeniji sustav prijava i potpora kroz nove faze nekakve administrativne kontrole, a i samoga postupka rangiranja jer očito da ništa više ne motivira naše poljoprivrednike od dodatne papirologije i kompliciranih natječaja. Pa onda shodno tome mislite li da bi bilo dobro da našim poljoprivrednicima uz izmjene zakona dostavimo i spisak odvjetnika i knjigovođa koji im mogu pomoći u popunjavanju svega ovoga što ovaj prijedloga zakona od njih očekuje? **Radin, Svaki prijedlog zakona je dobar, ali kako ćemo mi sad, ovdje moramo mi sad ovdje razgovarat o svemu, u biti nije mi jasno da novoizabrani ministar koji predlaže svoj zakon o izmjenama, vrlo bitan, znači poljoprivrednog zemljišta, jedan u nizu tih zakona, jedan kvalitetan zakon koji bi mo…, koji mora biti kvalitetan da ga ne brani ministar. To je veći meni problem da kontinuitet politika, ako je tu državni tajnik koji je već 8.g. prethodno bio državni tajnik il kolko 10.g., onda u ovome trenutku mi imamo jedan problem. Ministar je nebitan, ministar je fikus politike koje se brane, brani državni tajnik koji je 10.g. tu, koji je protivan uvjerenjima i politikama koje promovira ovaj sadašnji ministar, to je veći problem. Znači ovo je kontinuitet loših politika, al tu, vidljivi su rezultati, to je najveći problem. A replika, pardon, da, ispričavam se, g. Bosančić. **Bosančić, Ivan (HDZ)** Kolega Bulj, ja, možda je to samo bila i pogreška jer uvažavam činjenicu da ste i vi gradonačelnik i da kada ste me spomenuli dalo se naslutiti da ja ne živim sa problemima mojih ljudi, da ne razumijem svinjsku kugu i ostalo, ali kažem vjerujem da vam se to omaknulo jer i vi ste gradonačelnik i znate da netko tko je u drugom mandatu potvrdio mandat sigurno da živi sa svojim narodom i da nije bez razloga dobio potporu. A u istom trenutku niste prigovorili svom kolegi Miletiću i ekipi koja je pet dana dolazila tamo na prosvjede, pojeli ljudima šunku, kulen, sve što su ljudi imali i onda otišli. Ali jedna je stvar iznimno važna, ne morate se bojati glifosata jer sve te poljoprivrednike poznam i sve su to prirodni proizvodi, tako da ne morate bit zabrinuti za to. **Radin, Ma evo ja bi se zahvalio, naravno da ste vi kandidat, kandidirajte se negdje u manjoj političkoj opciji ili sami, pa će se vidit kolko ćete dobit, tada se provjerite. Znate, bila jednom jedna partija zvala se isto prije ove komunistička partija, uvijek je bio onaj kojega bi sekreterijat odredio. To je takva moć, vi ste sustav, to je volja, namećete, izađite sami, pa vidit ćete kako to izgleda. A što se tiče glifosata, ovo je najsramotnija izjava koju sam ja čuo u Hrvatskoj. Glifosat, uvozimo iz Mađarske svinje, a vi ste svjedok i podržavali ste ubojstva svinja bez ikakvog kriterija u vašoj Slavoniji jel da jeste zasigurno da ste samo digli glas ne bi bili na listi, ne ne bi bili listi, vi ne bi primirisali listi, vi ste šutili, šutke ste to radili, podupirali ste bogaćenje Grlića Radmana ministra, sina inače direktora koji je bio u komunizmu mu otac, kasnije postao vlasnik Agroproteinke… …/Upadica Radin: Vrijeme./… …i on je lipo ubra dvije milijarde, ko šljivi seljaka i selo, to je tebi manje bitno. **Radin, Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. pa ja tako u trgovini nikad nisam kupila ni maslinovo ulje, ni jaja, ni luk, ni češnjak, ni krumpir i sad sve ostalo da ne nabrajam što, što sve uzgajamo. Mene zanima s obzirom da se vi često pozivate na sela, evo ja ću vas pitati da li se vi i vaše prisutne kolege iz kluba bavite poljoprivredom, koliko zemlje obrađujete i ako je pozitivan odgovor, da li to prenosite i na svoju djecu? Hvala. (MOST)** Odma od rođenja se bavim poljoprivredom. Samo da ti kažem, da to obrazložim, malo ste mlađi, da vam kažem, do 18.g. nisam bio na moru jel smo držali krave, nosio sam mliko, muzao kravu, krave, nosio mliko u torbama, dilio, onda bi išao u školu, tako da sam cili i sada se bavim poljoprivredom, dođite kod mene vidit ćete kakav je verzet, domaća jaja, vidit ćete sve šta je tu, sve ćete imat na jednome mistu, ne toliko kao prije, nemam vrimena, al mi je žao što imamo neobrađeno poljoprivredno zemljište, ne što se tiče mojeg što ja jedem nego općenito šta idu dica u vrtićima, šta idu dica u trgovinama. Mi glifosat, glifosat vam je, kolegice vi ste medicinske struke, najveći otrov i mi to jedemo, to je na policama iz uvoza. Zato me je kolega Bosančić, vaš kolega iznenadio kad je rekao ne bojte se vi glifosata. to je nešto najgore, a vi provodite zelene politike iz EU kao vaša politička opcija. To je najgora lobistička poruka… …/Upadica Radin: Hvala./… …Monsanto je vjerojatno sponzor pučke stranke i tako mora bit, pa šta ćemo sad. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo kolega Bulj, vi ste održali ovaj pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta, pokušat ću vas citirat, rekli ste da je bivša ministrica, kako ste ono rekli, nije ništa radila, ali je barem bila tu, a sad problematizirate što aktualni ministar nije tu, a ne pitate se gdje je. Nemam ja potrebu niti njega opravdavat, niti branit, čovjek je na funkciji niti 5 mjeseci, identificirali ste ga automatski kao nesposobnog, kao lošeg, niste mu, nitko od vas niti dao priliku. Ja vjerujem da će on svojim radom zapravo vam dokazat da je to sve suprotno jer zaista i izlazi na teren i među ljudima je, povukao je dosada već nekakve poteze o kojima se ovdje ne priča i koji možda nisu bili tako, koji su bili ajmo reći i hrabri, prema tome evo slušajući vas zaista ste to spustili na jednu onako razinu uličnu moram to tako reći, pričali ste o svemu što ne valja, što nije dobro, u 10 minuta apsolutno nisam čula niti jedan prijedlog na koji način biste vi nešto promijenili, što u tom prijedlogu zakona ne valja, dakle referirali ste se onako oporbeno na sve ono što ne valja, ništa ne valja, kruv skup, sve, sve loše… …/Upadica Radin: Kolegice, sad su tri moja prijedloga što se tiče poljoprivrede zakonska prijedloga u protokolu, evo kao vi i dio većine možete sada to pogurati, ja očekujem, pa ćemo raspravit o tome i ja ću bit ovdje, neću biti pobjeguša kao ministar novoizabrani. Ja samo govorim ono što su vaše kolege govorile kolegice Mujkić 4.g. ovdje u saboru, nije se moglo život od njijzi. A sad dal je to ulični rječnik, slušajte, mene narod bira, svaku specifičnost je dao narod nekakvu vlast, ja mislim da se vi slažete da je to preslika naroda jer ja nisam navikao valjda kao vi, ne znam kad ste izašli tu u kojem trenutku iz HDZ-a sa kolegom Penavom da vam se napiše, pa da to govorite. Međutim, ja samo, kolegice ponavljam ono što su vaše kolege 4 godine govorile ode. Pa vi ste bili na prosvjedu kad su ubijali prasad po nalogu ovdje dotičnog gospodina tajnika državnog Vajdaka i vi sidite i slušate njega, ja vam samo to govorim. To je vaš izbor, meni je ža šta je tako … .../Upadica: Vrijeme. Hvala./... ja ću vas poduprt u svemu onome što ste vi prethodne 4 godine govorili .../Govornik Hvala puno. Kolega Bulj, evo čuli smo danas i od državnog tajnika da država baš i ne koristi mehanizam zelene javne nabave. To je mehanizam pomoću kojega, jedinice lokalne samouprave mogu pomoću kriterija i blizine osigurati da se poljoprivreda koja se razvija u okolici nekog grada da znaju da imaju osiguranog kupca koji će preferirati njih u odnosu na ove vanjske, pa vas pitam, koristi li vaš grad mehanizme zelene javne nabave i kako možemo natjerati, ako koristite, kako sve državne ustanove, kao i u gradu Zagrebu, između ostalog, svi vrtići, sve škole upravo koristile domaću proizvodnju da bi se i zdravije hranili i da bi to bilo lokalnije.

priko određenih nabava dobiju što, priko propisanih što bolju i kvalitetniju hranu i na tome ću i dalje raditi, koliko je god u mogućnosti, ja, kao lokalni čelnik, koliko mogu tome doprinijeti, međutim, imamo jedan veći problem. Problem je ovlasti gradonačelnika, Zagreb ima ovlasti gradonačelnika kao župan, je li, kod nas su vrlo male ovlasti i od gradonačelnika su napravile ljude koji se eto .../Govornik se ne To su oni napravili s ovim iskustvom od 3 godine jer moraš biti njihov poslušnik i sva decentralizirana sredstva oni šire, ali ja bi, kasnije rade po političkom kriteriju. bi vama samo predložio da vi cijenite, snizite cijenu rada, kao šta je u Sinju, da bude besplatan vrtić kao što je u Sinju i vjerujte mi da će biti puno bolja demografska slika. I sada još jedna rasprava, g. Goran Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Da, poljoprivreda i teme koje ovdje u HS-u se vode kad je u pitanju poljoprivreda, nažalost često završe u tom jednom ćorsokaku između nekog jeftinog populizma i nekakve političke debate koja čak i nije na razini, rekao bih, parlamenta. No dobro, okej, svi smo mi ovdje saborski zastupnici i svi imamo pravo govorili, ali ja mislim da oni koji slušaju ovu raspravu danas će moći konstatirati jedino da i taj dan u Zagrebu kiša padala i ništa drugo neće ostati relevantno za taj dan pa ću pokušati, evo u par minuta se vratiti na ovo o čemu raspravljamo, a to je Zakon o poljoprivredi, uvažena zastupnica Petir predsjednica matičnog odbora je dobro u svojoj uvodnoj raspravi, odnosno u raspravi u ime kluba rekla što je narativ ovog Zakona, zašto se on mijenja. Sasvim je svejedno što je to njegova 25. ili 30. izmjena, dobro je da se zakoni mijenjaju, dobro je da zakoni ne budu uklesani u stijenu i da ih nitko ne može promijeniti, to bi bio problem. Ja ovdje ne vidim problem, nego vidim kuda nas to vodi. Mi i danas hrvatsku poljoprivredu uglavnom promatramo kroz percepciju. Percepciji nije često ono što je i stvarno stanje u poljoprivredi, znači imamo dvije poljoprivrede, imamo onu percepcijsku u kojoj apsolutno ništa ne valja i u kojoj ništa nije dobro pa se iznose podaci koji apsolutno nisu točni, brojke koje ne ukazuju stanje na terenu, govori se o tome da Slavonija može proizvesti dovoljno hrane za pola Europe, mislim, dajte nemojte, ljudi, to nije dobro, to ne donosi to ne donosi nikome dobro govoriti o samodostatnosti, da Hrvatska može biti u svemu samodostatna, također, nije nešto što bi bila tema. Težiti samodostatnosti u većini prehrambenih proizvoda, apsolutno dva, i on, da, i onda imamo ovu drugu poljoprivredu koju čine ti vrijedni ljudi koji vrijedno rade i stvaraju tu bolju hrvatsku poljoprivredu, oni često uopće nisu tema ovdje u HS-u nego se, evo, dnevnim nekim političkim parolama pokušava ocrniti i poljoprivredu i poljoprivrednike, naravno, Ministarstvo poljoprivrede kao nešto što upravlja sa sustavom koji se zove zove poljoprivreda. Ono što ovaj Zakon želi riješiti odnosno poboljšati je upravo to da smanjimo određene malverzacije koje se mogu dogoditi u sektoru poljoprivrede. Ovdje se često govori o tome da hrvatski poljoprivrednici, OPG-ovci kradu novac, izvlače novac od EU, ne troše ga namjenski, da je Hrvatska nekakav, ne znam, bauk odnosno najgori đak u EU, a onda kad dobijete na stol izvješće Europskog revizorskog suda onda vidite da Hrvatska po ničem nije u biti drugačija od ostatka Europe, čak štoviše, mnoge naprednije zemlje u EU su puno gore od te Hrvatske koja se ovdje pokušava ocrniti. Hrvatska poljoprivreda se nosi sa novim izazovima koji su nastali i klimatskim promjenama, koji su nastali, na kraju krajeva i europskim politikama, da budemo čisti i jasni, ja se također, zalažem za ono, evo, što i zastupnica Petir govori na našim sjednicama Odboru za poljoprivredu, Hrvatska mora kreirati te zajedničke europske politike i da poljoprivreda u Hrvatskoj nije ista kao poljoprivreda u Nizozemskoj, Danskoj, Norveškoj ili nekoj drugoj zemlji i da mi tu moramo biti glasni i da mi moramo svoje primjere svoje dobre prakse prenijeti, implementirati na ostale članice EU. To je nešto čemu, čemu trebamo težiti i za što se trebamo za… šta se trebamo boriti. E sad, mi govorimo o tome da je manji broj stočara u Hrvatskoj da je, ovdje je bio jedan podatak koji je netočan i nije dobar da se komunicira u hrvatskoj javnosti da je Hrvatska ostala bez 50 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. To je jednostavno podatak koji ja ne znam tko ga je izvukao i način na koji ga je je izvukao, mislim da ne, mislim da smo tu negdje na brojci oko 155 tisuća malo i više preko toga. Prema tome, e sad dolazimo do ključnog pitanja tko kreira ono što se događa danas na, na tržištu? Mi prozivamo Vladu, prozivamo resorno ministarstvo a rijetko kada govorimo o onima koji u biti svojim potezima i svojim previsokim i nepoštenim trgovačkim maržama uništavaju hrvatsku poljoprivredu. O njima se rijetko govori ovdje u Hrvatskom saboru. Zašto kruh u Slavoniji mora koštati 2 eura po kilogramu? Pa zato što je tamo nekakav trgovac jel tako nametnuo cijenu od 2 eura i mi kupujemo kruh za 2 eura. Žito je pojeftinilo na svjetskim burzama ne znam za 20% ili 30%, svi ulazni inputi su niži nego što su bili, oni rade cijene i stavljaju poljoprivrednike odnosno proizvođače u jedan položaj koji apsolutno je teško održati. E sad imamo i taj drugi problem. Zašto se hrvatska poljoprivreda uglavnom svela na sirovinsku bazu odnosno na proizvodnju sirovine? Sirovina nigdje u ni jednoj grani gospodarstva nije nešto što će donijeti ekstra profit, ekstra profit i onaj pravi profit će donijeti naravno finalni proizvodi. E tu smatram da hrvatska država odnosno Vlada pa i resorno ministarstvo moraju tražiti unapređivače kako ćemo od sirovine mi ne neko drugi, ne da mi prodajemo žito Talijanima, a Talijani nama prodaju tjesteninu, mi znamo proizvesti tjesteninu. Prema tome, to je ono što, što treba biti, što treba biti meritum rasprave o budućnosti hrvatske poljoprivrede. I druga bitna stvar koja nije nužno vezana samo za resorno ministarstvo nego je nekakav dio nekakvog globalnog svijeta, to je ono što se događa sa klimom. Danas je poljoprivrednicima vrlo teško odrediti početak sjetve jer jednostavno svaka godina nosi, nosi drugačiji izazov. Ova godina je bila ekstremno čak u nekim segmentima i dobra, a u nekim ekstremno loša. Krenuli smo sa žetvom ječma nikada ranije u povijesti hrvatske poljoprivrede, pšenica apsolutno još nekako, e onda je došao onaj period kada je suša uzela maha i jednostavno napravila taj poremećaj koji imamo. treći segment za koji smatram da je vrlo bitan i da ga moramo graditi od najnižih jedinica lokalne i regionalne samouprave pa do vrha države je probati hrvatske poljoprivrednike privoliti udruživanju. Bez udružene proizvodnje, to nisu relikti prošlosti, to nije relikt socijalizma, ako je europski prosjek udruživanja negdje oko 45-6%, a hrvatski svega 2,5% onda imamo očito problem. I tu trebamo prepoznavati, trebamo prepoznavati te signale koje nam vrijeme šalje u kojem se nalazimo i tome se trebamo, trebamo posvetiti. Naravno zaštititi domaću proizvodnju to je prioritet svake države pa mora biti i ove. Hrana je strateški proizvod. Udio poljoprivrede u bruto domaćem proizvodu je otprilike na razini EU. Nije on veći ni u Njemačkoj ni u nekim drugim, drugim članicama EU ali to ne mora značiti da se mi toga trebao držati. Ja bi volio da udio hrvatske poljoprivrede u bruto domaćem proizvodu bude, bude puno veći. E to su ti izazovi o kojim i za koje se moramo zalagati. Stoga ovakve rasprave u hrvatskom saboru neće donijeti dobro, dobro poljoprivredi jer one šalju te krive poruke i opet stvaramo tu percepciju da je hrvatska poljoprivreda na koljenima, da hrvatska poljoprivreda ne vrijedi ništa i da u hrvatskoj poljoprivredi ima svega nekoliko pojedinaca koji dobro žive od poticaja, a ustvari ništa ne rade. E to su pogrešne misli odnosno izjave koje truju apsolutno već itekako zatrovan taj cijeli, cijeli prostor kad je u pitanju hrvatska poljoprivreda i mi se kao saborski zastupnici trebamo truditi da tu percepciju promijenimo. Neće ju nitko drugi promijeniti nego mi i da izdvajamo ovdje dobre primjere, a dobrih primjera je stvarno puno. Prema tome, ovaj zakon kažem mijenja upravo taj dio da smanjimo tu percepciju da svako tko pokuša ukrasti europski novac bude i sankcioniran, ali isto tako onaj kome fali jedan papir da zbog toga ne bude kažnjen nego da dobije priliku da nadopuni svoju dokumentaciju i da ostvari sredstva koja je tražio. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću ne mogu se složiti više sa vama od tog što ste rekli da je važno iznositi pozitivne primjere. Nitko ne bježi od toga da u poljoprivredi ima i puno problema. No, jučer sam evo bila na splitskom sveučilištu gdje je potpisan ugovor između splitskog, osječkog i dubrovačkog sveučilišta o pokretanju novog studija vezano uz poljoprivredu na Mediteranu. Tamo je bilo 220 učenika srednjih škola poljoprivrednih iz Dalmacije koje smo pokušavali zainteresirat za to da upišu studij poljoprivrede, da ostanu živjet na svojoj očevini i djedovini i da za nas proizvode hranu i čuvaju hrvatski prostor. Zato ovakve poruke koje se šalju iz Hrvatskog sabora pune negativizma, neistina, osvrta koji nemaju veze s realnošću jer je netko jedan dan negdje došao na pola sata i nešto vidio su po meni štetni i voljela bi da ovdje razgovaramo na jedan meritoran način

traži i nove, nove izazove i odnosno stavlja pred nas te nove izazove, a mi tražimo ta nova, nova rješenja. Znanost i bez znanosti nema razvitka hrvatske poljoprivrede, to je jasno kao dan ne implementiramo znanost u smislu da ona nosi to bolje sutra za hrvatsku poljoprivredu naravno da nećemo, nećemo ić onim koracima koje smo si možda zacrtali. tri sveučilišta pokazuju upravo to o čemu govorimo da zajedničkim politikama, sa zajedničkom pameti koje u Hrvatskoj sigurno ima i koje nedostaje, samo ju treba staviti u prostor, stvaramo te bolje okvire za nešto što nekada i neće ovisiti isključivo o nama nego o, o puno drugih faktora, a poljoprivreda je sigurno segment hrvatske industrije koja ima problema i sa vremenskim uvjetima, nepogodama i sa svim onim što nose izazovi novog vremena. Gospodin Mate Vukušić ima svoju repliku. **Vukušić, Mate (SDP)** Zahvaljujem se potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću, super je da ste vi danas ovdje kad nema Plenkovića da nam kaže što je tema, a što je ne tema. Lijepo ste nas upozorili o nečemu o čemu mi već pričamo ovdje od 10, da je tema poljoprivreda o kojoj je dosta ovdje već rečeno. Puno bih vam replicirao, ali morat ću ostavit nešto za završni govor jel previše ste toga rekli. Ono što mi se sviđa je da ste priznali manje-više da ono što nije dobro trebalo bi napravit, sve je u ingerenciji stranke koja je na vlasti iliti onoga ko upravlja poljoprivredom u Hrvatskoj, to je HDZ sa koalicijskim partnerima. A ono što se ne mogu načudit da ste iznijeli ovdje kakva je percepcija u javnosti o hrvatskoj poljoprivredi, dakle ne o poljoprivredi, ne o poljoprivrednicima koji vrijedno rade svoj posao nego kakva je percepcija o onima koji upravljaju hrvatskom poljoprivredom, a to je trenutno Vlada g.

Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Vukušić, ja s vama uopće ne želim ovdje voditi nikakve političke rasprave ko je na vlasti, ko je bio na vlasti, ko će bit na vlasti, to vam narod odluči kad dođe vrijeme, zato i narod je rekao tako i to je korpus delikti, vi tu možete imat neke svoje opservacije, možete nešto zazivati, al to će se tek dogodit u nekom vremenu kad dođe vrijeme za to. A kad je u pitanju hrvatska poljoprivreda, ja 365 dana živim u selu i na selu, nisam poljoprivrednik, nemam zemlju, pa stoga mogu suvislo slušati ono što mi ljudi, ljudi govore, a budimo iskreni nema sela di se nisam skito i nema sela di nisam bio i nema kuće u koju nisam ušo. Prema tome, ovo što govorim, ne govorim kao HDZ-ovac, govorim kao čovjek koji smatra da hrvatska poljoprivreda ima perspektivu, ali joj treba dati šansu, s ovakvim raspravama ne dajemo hrvatskoj poljoprivredi šansu, to je ono. Čuli ste predsjedničkog kandidata Bulja, što je to,

Vrijeme nam teče. Gđa. Bježančević replika. Hvala. Kolega, vi pričate o percepciji o poljoprivredi uglavnom u negativnom kontekstu, međutim mene zanima jeste li vi ikada pripremali jedan jedini projekt financiran europskim sredstvima za poljoprivredu jer ja jesam više od jednog. Dakle poanta današnje priče je bila da se ljudima pomogne, da ih se administrativno rastereti, dakle što je tu točno crno? I kad spominjete kruh u Slavoniji, evo mene zanima, vi ste lokalno i nacionalno na vlasti, što ste vi točno napravili da se brašno za isti taj kruh proizvede u Slavoniji? Hvala lijepo. Evo uvažena zastupnice Bježančević, ako ste dobro pratili što sam govorio, mislim da jeste, onda sam upravo govorio o tome da treba pomoći poljoprivredniku, apsolutno da, ne može zbog jednog papira koji mu nedostaje ili zbog jedne crtice koju nije stavio, ostati bez projekta. To ovaj zakon u biti i govori o tome da, da, da želimo to ispraviti. Što se tiče kruha u, u Slavoniji, dalo bi se raspravljati o, o tome što i kako, dalo bi se raspravljati, ali to nisu teme. Ja, ja, ja to samo apostrofiram kao nešto što bi trebalo bit unapređivač, što bi trebalo dati signal nekim ljudima da ne budemo sirovinska baza nego da budemo i ta prehrambena industrija kojoj toliko težimo i koju smo možda i imali u nekom vremenu koje je iza nas, o tome govorim, o tom poticaju, a ne o nekakvoj demagogiji ili ne znam o nekakvoj političkoj raspravi sa vama ili sa bilo kime sa druge strane sabornice.

A dobro ako vi kažete ja vam vjerujem, onda, čekajte samo malo da popijem malo vode,

se, što imamo privremene odgode koje trenutno uvodimo ovim izmjenama i ukidanje mogućnosti dopune odnosno dodatnog obrazloženja tijekom administrativne kontrole, pa nije li to suprotno od pojednostavljenja? ne samo da nije bila povreda Poslovnika, to je bilo pitanje, mislim ja vam, ja vam moram dat opomenu ne. Gđa. Mrak-Taritaš ispričavam vam se, izvolite. je u redu, hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega, dakle vi ste kroz svoje raspravu i u odgovoru na jednu repliku rekli da nema tog sela koje vi niste obišli i da zapravo cijelo vrijeme ste u kontaktu sa ljudima, sa poljoprivrednicima i sa njihovim problemima, pa mene zanima jedna stvar a to je. Između ostalog kroz ovaj zakon se kroz određene odredbe isprepliće i uloga i značaj savjetodavne službe koja bi zapravo trebala zaista pomoći poljoprivrednicima, biti na terenu i ostalo, pa netko koji je obišao, koji je vidio, koji živi u Slavoniji mene zanima kako su poljoprivrednici u Slavoniji zadovoljni sa savjetodavnom službom, zadovoljni sa onima koji im pomažu u pripremi određene dokumentacije i koja su to poboljšanja koji oni čitaju da bi trebalo biti jer mi ovaj zakon i ovakve zakone ne donosimo zato da bi se mi ovdje mogli raspravljati… …/Upadica Željko Reiner: Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Mrak Taritaš to je pitanje, tako slažem se i ako ste, a bili ste i u prošlom sazivu kad smo nekoliko puta mijenjali zakon pa upravo smo o savjetodavnoj službi i davali kroz zakonske odredbe više slobode slobode na određeni način. Premalo je ljudi koji mogu savjetovati poljoprivrednike. Ja mislim da je negdje 1, 1 na 500 ili 600. To je, to je velika brojka i to je nešto čemu trebamo težiti. E to je tema, o tome treba razgovarati i tu treba tražiti, tražiti pomake kako će poljoprivrednik u svakom vremenu imati pravo na nekog tko će ga savjetovati bilo da je riječ o sjetvi, žetvi, plodoredu ili bilo, bilo čemu drugome, ali to se neće dogoditi preko noći. Mi stručnjaka imamo toliko koji mogu meritorno o tome govoriti, treba ih proizvesti, treba im dati priliku,

nastavi razvijati, da je zadržimo kao jednu od najvažnijih i osnovnih djelatnosti. Mora ona biti itekako produktivna i bez potpora iz fondova EU i to je u konačnici treba i biti cilj svih nas. No, kada govorimo ovdje i o fondovima i o potporama koje su itekako izdašne dobro je za istaknuti evo jedan podatak koji sam dok ste govorili pronašla Agencije za plaćanja to je da je od 2014. do 2023. godine bilo 180 natječaja, 77 tisuća korisnika potpora i više od 2 milijarde eura odobrenih sredstava. To zaista govori da nije toliki problem se prijaviti na natječaje. Raspona imamo od onih najmanjih, za najmanja poljoprivredna gospodarstva do onih složenijih kompleksnijih. Sva dokumentacija mora biti priložena i adekvatna onome za što se traži potpora. To je ne samo zaštita financijskih interesima već i dokaz da u ono u što se ulažu sredstva će biti za unaprjeđenje i stvaranje dodane vrijednosti. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Pa evo možda uz ovaj podatak nije loše još jednom podvući i apostrofirati jedan podatak koji također je vrlo bitan. U 11 godina članstva u EU hrvatska poljoprivreda je povukla 6,84 milijarde eura. Prema tome, stvar se događa, e sad da li se ona događa onom dinamikom koju bi mi htjeli, što se tiče fondova i što se tiče pisanja projekata pa vi često imate koje kakvih lažnjaka na tržištu koji ljudima nude konzultantske i ostale usluge znajući uopće da oni neće proći na tim, na tim pozivima. Ljudi to plaćaju unaprijed i onda oni ne prođu i nikome, nikom ništa, pa eto ja sam ti napisao, a sad što ti nisi prošao kriv je vjerojatno HDZ a ne ja kao konzultant. I toga ima i budimo svjesni da, da su to stvari koje treba mijenjati, a ne možemo ih mijenjati drugačije nego izmjenama i dopunama zakona. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo, poštovani kolega govorili ste o podacima i ono što iznosimo ovdje. Ja mogu reći iz svog, svoje pozicije da sam čitala godišnja izvješća koja izrađuje Ministarstvo poljoprivrede i ako pratimo te pokazatelje u tim godišnjim izvješćima onda vidimo zaista da dolazi do određenog pada što se tiče proizvodnih subjekata i da je sada stanje da ih imamo oko 165 tisuća, a prošle godine smo imali 166 tisuća proizvodnih subjekata. I to je nešto što stoji u izvješću od strane ministarstva. Također, sigurna sam da se u svom radu susrećete i sa onima koji nisu baš zadovoljni s onim što se događa u poljoprivredi i poljoprivrednicima treba svakako pomoći jer nemaju svi informaciju u biti kako i na koji način trebaju planirati svoju proizvodnju s obzirom na sve zahtjeve i tržišta, ali i u ovim klimatskim

Hvala uvažena zastupnice na, na pitanju. Uvijek je podijeljeno, naravno ima ljudi koji, koji su zadovoljni, ima ljudi koji su nezado… ali ne treba to biti, biti meritum, moraju svi biti zadovoljni oni ljudi koji nešto rade, stvaraju neku vrijednost moraju biti zadovoljni sa tim stvaranjem. Rekao sam u svom pojedinačnom govoru ovo nije samo stvar Ministarstva poljoprivrede od općine, gradovi, regionalne samouprave pogotovo i kad je u pitanju i savjetodavna služba, kad je u pitanju udruživanje poljoprivrednika tu moramo napraviti pomake. Prema tome, moramo krenuti od one najmanje mikrolokacije i širiti to prema gore i naravno u sve mora biti implementirana struka jer struka je ta koja se i zato struka što su to ljudi koji su i svojim školovanjem, a i svojim sudjelovanjem jednostavno shvatili neke stvari koje mogu bitno i brže unaprijediti hrvatsku poljoprivredu. Nije lagano, izazovno je, ali bože dragi zato smo tu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Marijana Petir, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, zastupnice i zastupnici, Zakon o poljoprivredi krovni je zakon koji ustvari donosi i mnogo novina koje bi trebale unaprijediti položaj hrvatske poljoprivrede i pomoći našim hrvatskim poljoprivrednicima da se lakše nose sa administracijom koja je stvarno ponekad neumoljiva. U tom smislu sam govoreći u ime kluba zastupnika, ali i kroz izvješće našeg Odbora za poljoprivredu već upozorila kako ovaj zakon još možemo učiniti boljim i konstruktivnijim, a u provedbi ustvari pripomoći da poljoprivrednici stvarno osjete da država brine o njima. Samo ću podsjetiti na onaj dio koji se odnosi na mogućnost dopune dokumentacije. Mislim da to treba ostaviti kako je već sada predviđeno u postojećem zakonu i ne mijenjati to izmjenama i dopunama. Ja vjerujem da odredba koju uvodite kao novu, a gdje Agenciji za plaćanje u poljoprivredi dajete mogućnost da ima ulogu i savjetodavne službe ustvari želite izbjeći te procese da uopće dođemo do dopune dokumentacije odnosno da se već poljoprivrednicima pomogne u toj nultoj fazi da popune dokumentaciju na pravi način, ali bih ja ipak kao osigurač voljela da ova odredba ostane jer se stvarno nekad zna dogodit možda ili u nepažnji ili nekako da nedostaje neki dokument i onda da jednostavno cijeli projekt propadne. Drugo na što upozoravam je važnost usklađivanja ovih izmjena zakona sa europskim uredbama koje jesu negdje i motiv da mijenjamo zakon, ali tu mislim prije svega na odredbu koja se odnosi na administrativnu podrš… pogrešku nadležne agencije, mislim da za nju ne može na kraju biti odgovoran poljoprivrednik i molim vas da evo taj dio još jednom razmotrite. Važno je to da je Hrvatska nakon gotovo 20 godina čekanja donijela u suglasju sa cijelim sektorom Strategiju poljoprivrede kojoj je cilj proizvodnja većih količina hrane po konkurentnijim cijena, održivo upravljanje našim prirodnim resursima naravno uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, a što treba dovesti i do poboljšanja i kvalitete života ljudi koji se bave poljoprivrednom i koji žive na selu. Danas smo ovdje čuli da postoji puno problema u poljoprivredi, naravno svi smo toga svjesni i svi to znamo. Nismo čuli gotovo niti jedno rješenje, pa bih ja u tom smislu evo podsjetila na neke prijedloge koje sam dala i osobno, koje smo i mi kao Odbor za poljoprivredu adresirali Ministarstvu poljoprivrede jer mislim da zajednički trebamo radit da te probleme otklanjamo zato što poljoprivrednici za nas rade prevažan posao i treba im biti lakše, a ne teže nakon ovih naših rasprava, al ja se bojim da ukoliko su mladi ljudi slušali danas ovu raspravu teško da ćemo ih inspirirati da se odvaže uključiti u poljoprivredu premda evo primjerice vrlo izdašne potpore od čak 70 tisuća eura su namijenjene upravo mladim ljudima koji pokreću svoj poljoprivredni biznis. Jedan od ozbiljnih izazova koje vidim i gdje možemo biti još bolji iako smo bili prva država članica koja je donijela Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi i prvi smo se uskladili sa europskom direktivom tu vidim evo prostor za dodatno poboljšanje proučavajući pozitivne prakse koje imaju druge države. Mislim da bi bilo svrsishodno da nepoštenom trgovačkom praksom propišemo i stavljanje proizvoda na tržište ispod njihove proizvodne cijene. Mislim da bi na taj način eliminirali jedan dio one one nelojalne konkurencije koja nam prije svega stiže i sa europskog tržišta jer mi često volimo reći da iz trećih država stiže ono što nije dobro, što je tretirano sa GMO-om, što je prskano sredstvima sredstvima koja nisu dozvoljena u EU, što je bitno niže cijene, što je lošije kvalitete, ali je činjenica da je hrvatsko tržište i pod pritiskom proizvoda koje stižu iz država članica zato što su te države članice osmislile i modele na koji način poduprijeti izvoz i svoju i tako se rješavaju svojih tržišnih viškova. U tom smislu ja vjerujem da bi mi zaštitili domaću proizvodnju ako bi uveli ovu odredbu kroz Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, ali i kad bi propisali kvalitetu naših poljoprivrednih To su učinile i neke druge države članice, a poljoprivrednici mogu posvjedočiti da ne mogu primjerice izvesti svoje jabuke u neke susjedne države sve dok oni imaju domaćih jabuka na tržištu. Naravno da smo svi svjesni da na području području EU vladaju zakoni i pravila i da mi ne možemo ništa zabranit, ali u, vjerujem da možemo biti kreativni i mudri i nekim svojim pravilima unaprijediti položaj našeg poljoprivrednog proizvoda, domaćeg poljoprivrednog proizvoda U tom smislu je odbor i predložio, a Hrvatski sabor jednoglasno usvojio te naše prijedloge i voljeli bi da nas i ministarstvo u tom smislu podrži kao što ste nas primjerice podržali na vijeću kad smo pokrenuli dijalog sa Europskom komisijom, a kojom smo predložili da se na europskoj razini reguliraju rokovi trajanja zamrznutog mesa što sada zakonom, niti uredbom, niti bilo kojom direktivom nije regulirano i tu upravo koristimo našu poziciju države članice da budemo predlagatelji onoga što mislimo da je korisno i onog što mislimo da je dobro jer nije dobro da se u frižiderima u supermarketima nađe meso koje je zamrznuto više Isto tako ono što nije dobro za Francuze, Nijemce ili Španjolce sigurno nije dobro niti za Hrvate i u tom smislu evo zahvaljujem na toj podršci koju ste nam iskazali i na Europskom vijeću jer mislim da sa reguliranjem i određivanjem rokova trajanja zamrznutog mesa mesa možemo maknuti sa tržišta ono što nije dobro i ono što nije kvalitetno. Također smo predložili i mislimo da bi ta odredba bila jedan značajan iskorak da definiramo i što je to svježe meso, da je to ono koje nije, koje je od klaonice do prodavaonice primjerice stiglo u roku od 48 ili najviše 78 sati pa se onda svježe meso ne bi moglo nazivati ono meso koje je putovalo po 3-4 tjedna okolo po svijetu i po Europi i stiglo na naše tržište. U tom smislu bih voljela s ovog mjesta pozvati i mesnu industriju i organizacije i udruženja proizvođača da zajedno s nama stvore jednu koaliciju i da sa takvim rješenjima zaštitimo domaću proizvodnju. Također odbor je inicirao jer ovdje je danas bilo puno rasprave o GMO-u, o glifosatima i čudi me da se na takav način razgovara kad je Hrvatska zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama. Mi smo stvorili takvu regulativu da u Hrvatskoj nije dozvoljena sjetva GMO-a, pa niti u pokusne svrhe, a otišli smo i korak dalje, te smo kroz odbor, a HS je to jednoglasno podržao, usvojili i Deklaraciju o proglašenju područja Alpe Adria Dunav slobodnim od GMO-a gdje smo pozvali zemlje na tom području i naše susjede prije svega da se priključe našoj inicijativi koja ima za cilj da cijela Europa bude slobodna od GMO-a i da na taj način podržavamo ekološku proizvodnju i održivi turizam i mogu reći da je odaziv zemalja kojima smo se obratili izuzetno dobar i pozitivan. Također je bilo riječi o kratkim lancima opskrbe hranom. Ja ću podsjetiti da je Odbor za poljoprivredu predložio, HS je to usvojio opet jednoglasno da se preferiraju kratki lanci opskrbe hranom kroz zelenu javnu nabavu gdje bi zastupljenost tih proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom i ekoloških proizvoda bila bar u razini 20% i drago mi je da je pravilnik ovog trenutka u javnoj raspravi, pa pozivam sve one koji su zainteresirani, mogu pripomoći da se u tu javnu raspravu uključe jer mislim da je to najbolji način kako ustvari naši proizvoda od polja do stola mogu u kratkom vremenu doći do potrošača za koje želimo da jedu svježe i kvalitetno, posebno kad govorimo o djeci u vrtićima, o bolesnim ljudima u bolnicama i svim onima koji su korisnici javnih institucija, a kojima država to može i i mora osigurati. Važno je da radimo sa potrošačima jer i oni sa svojim odabirom proizvoda također mogu utjecati na tržište, pa ih ovim putem pozivam da kupuju domaće jer je domaće kvalitetno i puno bolje, hvala.

Zasigurno je cilj svima nama ovdje i građanima Hrvatske da jedemo domaće, da jedemo hrvatsko, ovo što ste rekli od polja do stola i da je to zdravo i da znamo što jedemo, pa me zanima što vi mislite, tu se spominjao jedan pojam zelene javne nabave i da bi to trebale koristiti lokalna regionalna samouprava i država da bi se potaknulo nekako da se koristi što više hrvatskih proizvoda. Međutim, evo imali smo jedan primjer iz Grada Zagreba zelenih javnih nabava za škole, za vrtiće, međutim ispostavilo se da se ta javna nabava ne može toj potražnji udovoljiti od lokalnih OPG-ovaca, naših proizvođača, pa se ispalo da se time potiče u biti onda opet uvoz izvana eko te proizvodnje, a nije se napravilo ništa, onda naša djeca opet jedu nešto što je izvana, a ne iz Hrvatske. Dal je možda trebalo prvo istražit

na tome treba poraditi, to nije lak zadatak, ali ja sam optimistična jer evo i kroz proizvođačke organizacije i kroz zadruge vidimo pozitivne primjere da tamo gdje se proizvođači udruže udruže da onda oni mogu proć na takvim natječajima i da mogu zadovoljiti potrebne količine. Pravilnik o zelenoj javnoj nabavi je sada u javnoj raspravi htjela bi dodat da nije dovoljno reć da ćemo mi raspisat zelenu javnu nabavu ako nismo tamo uvrstili te kratke lance opskrbe hranom jer onda će to završit ovako kako ste vi to naveli da se dogodilo na primjeru Grada Zagreba. To ne podržavamo, dakle mi ne želimo da djeca u školama jedu jabuku iz Poljske, Španjolske ili od bilo kud drugu nego

poljoprivredu, a to su ja bih rekla u administrativnom smislu dvije stvari, jedna stvar je da bi trebalo bit, omogućit dopunu zahtjeva, a druga stvar je da zbog administrativne greške ne može snositi posljedicu Nadam se da je došlo u dobre uši i da će to do drugog čitanja zakona zaista biti usaglašeno jer su to nekakve stvari koje su elementi opće upravnog postupka i koje može dosta velikih problema nastati. Ali ja bih se referirala, vaša je rasprava išla nešto šire, referirala bi se na to što se, Odbor za poljoprivredu potiče ministarstvo da donese odredbe kojom će zaštiti da mi imamo mogućnost zapravo korištenje domaćih proizvoda. To ste, neke države kad je riječ o jabukama imaju odredbe da ne mogu uvoziti tuđe jabuke odnosno iz drugih država

Hvala vam kolegice Mrak-Taritaš. Ja sam navela primjer da su te države razvile mehanizme, ne zabranu jer to vam je jasno da u EU ne možete uvesti zabranu, ali su razvile mehanizme, a jedan od tih mehanizama je propisivanje kvalitete proizvoda gdje su, to mogu radit stručnjaci, to ne možemo mi ovdje u saboru reć koliko jabuka mora imat škroba, šećera ili vode, ali sigurno imamo znanost koja to može reći i u tom dijelu nam pomoći kako razviti te modele i mehanizme i kroz različita certificiranja osim ovog što imamo kao dobrovoljno oznaku dokazana kvaliteta, tu sigurno postoji još puno drugih modela, kako ustvari stvoriti uvjete bez da zabranjujemo uvoz, a da preferiramo domaći poljoprivredni proizvod. U tom smislu sam nedavno imala sastanak i sa novim ministrom poljoprivrede i njegovim suradnicima, prezentirala sam zaključke odbora kojih ima jako puno jer smo imali 128 sjednica, al mislim da su dobri i konstruktivni jer ih je i HS sve jednoglasno podržao i tu smo naišli na… …/Upadica Reiner: Hvala./… …razumijevanje Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Petir, vi ste kao i kolega Ivanović iznijeli u par navrata ovdje kod izlaganja kako su iznesene neke laži o podacima i o stanju u poljoprivredi. Ako smatrate da je Državni zavod za statistiku ovoga ustanova koja ili institucija koja iznosi lažne podatke onda se s vama mogu složit obzirom ono pogotovo što sam ja iznosio, radi se o statističkim podacima državnog zavoda, imam ih ovdje 5-6 stranica, nadam se da će jednom bit prilika za i to iznijeti. A ovo što ste rekli oko ovih oznaka izvorno hrvatsko, hrvatska kvaliteta, radio sam u firmi i inače sam u realnom sektoru 35.g. i 4 dana prije dolaska ovdje u sabor, imali smo oznaku hrvatska kvaliteta. Dolaskom na razgovor i pregovor sa trgovačkim lancima znate što je bilo bitno, isključivo cijena, isključivo cijena. Hrvatsku kvalitetu nitko ne treba ako nema cijenu, to je sve nažalost samo farsa, kažem nažalost jer smatram da bi svaki proizvod… …/Upadica Reiner: Hvala./… …koji ima oznaku hrvatska kvaliteta Poštovani kolega Vukušiću, naravno da sam se referirala na prijašnja izlaganja jer današnja rasprava je po meni trebala ić više u smjeru što poboljšat konkretno u ovom zakonu o kojem je očigledno bilo najmanje riječi i sa kojim prijedlozima možemo ić prema ministarstvu da ih uvjerimo da određene stvari se mogu poboljšati. Ja sam dala ovdje u svom izlaganju u pojedinačnoj raspravi niz primjera za koje mislim da bi pripomogli da ti trgovački lanci drugačije gledaju na domaće proizvode, da se kroz ove mjere koje sam ovdje ovdje iznijela i predložila ograniči uvoz poljoprivrednih proizvoda iz drugih država jer trgovački lanci koje spominjete u svojim državama matičnim gdje su osnovali ne mogu radit neke stvari koje rade ovdje zato što su te države razvile određene interne mehanizme

Hvala. Poštovana kolegice, vi ste se ovdje osvrnuli na pitanje dopuna i drago mi je da ste prepoznali da bi to mogao biti problem, međutim spomenuli ste i pitanje administrativne podrške. Naime, kako ona kod nas trenutno funkcionira? Dužni ste elektroničkom poštom postaviti pitanje npr., a sad ću pojednostavit do kraja. Vi pošaljete na Agenciju za plaćanje elektroničkom poštom zahtjev pojašnjenja nekakve odredbe. Znate šta dobijete nazad? Kopiju te iste odredbe bez pojašnjenja zato što imamo situaciju da nitko ne želi preuzeti odgovornost za tumačenje onoga što u natječajima stoji i onda od godine do godine zapravo imamo situaciju da se iste odredbe tumače na različite načine. Evo mene zanima na koji način vi vidite moguće rješenje ovog problema. **Reiner, Hvala kolegice Bježančević. Da, svjesni smo toga i to je razlog zašto odbor traži već mjesecima da se agencija kapacitira jer je nama potpuno jasno da premali broj ljudi ne može stić odgovarat na sve ove upite. Vjerojatno je to razlog, a vidjela sam kad sam govorila da su mi klimali iz ministarstva zašto su agenciji dodali i tu ulogu savjetodavne, javne savjetodavne službe, da ustvari službenici u agenciji dobe ovlasti odgovarati korisnicima na ona pitanja koja im se postavljaju jer sve dok ljudi čekaju odgovore ili dobivaju copy paste nešto što sami nisu razumjeli jer da su razumjeli ne bi pitali, onda sigurno da se nećemo maknuti s tog vrzinog kola, dakle cilj treba biti da svi oni koji imaju neku praksu i znaju kako poboljšat stvari ne na temelju teorije nego zato što su to iskusili, to iznesu i ja sam to danas očekivala u ovoj raspravi. Ja sam rekla ono sa čim su mene poljoprivrednici suočili i gdje vidim da postoje potencijalni problemi, ali sam ponudila i neka… …/Upadica Reiner: Hvala./… …

osjeća potrebu nešto reći i istaknuti o ovim problemima jer upravo te probleme i dobivamo od poljoprivrednika. Poštovani državni tajniče, drago mi je da ste na repliku vezanu od jedne kolegice vezano za povećanje broja udjela mladih poljoprivrednika rekli kako ćete razmotriti dodatne mjere. U natječaju za mlade poljoprivrednike potrebno je uvesti da uvjet nije samo dob, starost od…, da bude samo dob, starost od 40.g., a ne da osim dobi od 40.g. OPG ne smije biti starije od 5.g.. Tako da su na ovaj način mladi poljoprivrednici koji su već duže od 5.g. se bave poljoprivredom i na taj način su nositelji razvoja ruralnih područja umjesto da budu nagrađeni oni su ovim putem kažnjeni. Ova mjera namijenjena je isključivo velikim gazdama koji već imaju OPG dovoljno velike ekonomske veličine i koji će ga samo tehnički prenijeti na svog nasljednika. Stvarnim mladim poljoprivrednicima koji već duži niz godina obavljaju djelatnost i postupno razvijaju svoj OPG nažalost vrlo je teško uklopiti se u neku od mjera, ili su premali ili su predugo nositelji. Ovo je posebno važno jer je dobra, dobna i obrazovna struktura poljoprivrednika poražavajuća. Dobra poljoprivredna politika koja će omogućiti razvoj visoko dohodovnih grana poljoprivrede sa uspješnim plasiranjem proizvoda prvenstveno na domaćem tržištu može i mora biti pokretač revitalizacije naših ruralnih područja. Naši poljoprivrednici otišli su u inozemstvo raditi jer ne bježe od poljoprivrede i posla, dobar tih njih, dobar dio njih upravo i radi u poljoprivredi tamo. Voljela bih da mi se objasni, a mislim da to zanima i mnoge druge poljoprivrednike, kako je moguće da naši ljudi odlaze u šparoge, jagode, u berbu grožđa u inozemstvo, znači ponovno napominjem ne bježe od posla, ali naravno isti taj posao obavljaju za puno veću plaću. Ono što ne razumijemo je kako voće ili povrće proizvedeno npr. u Njemačkoj uz input cijene rada koja je veća nego u Hrvatskoj kada dođe kod nas na tržište košta jednako ili jeftinije od našeg proizvoda. U čemu su to njihovi poljoprivrednici toliko sposobniji od naših ili je njihov sustav potpora koji oni primaju od svoje države toliko izdašniji da kompenziraju tu razliku. Dodatna kategorija proizvoda su oni koji kod nas dolaze pred berbu ili istek roka trajanja. Ostatak EU prazni hladnjače pa se proizvodi preusmjeravaju kod nas nas npr. prošlogodišnje jabuke stižu u vrijeme kada se voćnjaci u Hrvatskoj beru i ruše cijenu jabuke na taj način da je se ne isplati pobrati jer vi svojom svježom jabukom ne možete konkurirati uvoznoj. U trgovačkim centrima imamo i dvije vrste svinjetine jeftiniju i skuplju, ako imate volje pitati mesara koja je razlika, a on volje odgovoriti reći će vam da je uvozna jeftinija, a domaća proizvodnja skuplja. Nakon toga je na vama odluka dozvoljava li vaš budžet kupnju kvalitetnog domaćeg mesa ili ćete zažmiriti i kupiti ovo dosta jeftinije nadajući se da su svi sustavi nadzora kvalitete hrane dobro obavili svoj posao. U javnosti se počinje stvarati dojam o poljoprivrednicima kao neradnicima kojima nije cilj proizvodnja nego potpora što definitivno nije istina. Kod nas su zablokirani putevi prodaje po cijenama koje omogućuju pozitivno poslovanje i dostojanstven život poljoprivrednika i nažalost zbog toga su potpore te koje održavaju socijalni mir i egzistenciju, a i proizvodnju. Premda brojke pokazuju smanjenu proizvodnju vjerujte mi nije problem proizvodnja već nemogućnost plasmana naših proizvoda po dostojanstvenim cijenama. Da je tržište zdravo vjerujte mi da bi ove brojke vrlo brzo narasle. Stoga, Vlada mora usmjeriti sredstva prema prerađivačkoj industriji domaćoj, ako su poljoprivrednici sami premali, nezainteresirani ili nedovoljno financijski sposobni u ovom slučaju ne može se samo slijegati ramenima i dopuštati propadanje sela dok s druge strane imamo plodnu poljoprivrednu zemlju na kojoj možemo proizvoditi visoko dohodovne kulture. Ako je državni cilj opstanak sela i samodostatnost proizvodnje hrane mora se više usmjeriti prema prerađivačkoj industriji jer nažalost ostavlja se dojam u javnosti da je cilj iseliti ovo područje, a hranu uvoziti. Takav dojam ostaje. Potrebna nam je primjenjiva strategija poljoprivrede jer trenutno veliki sustavi su se snašli, ali oni zapošljavaju mali broj ljudi dok ona mala poljoprivredna gospodarstva koja bi upravo trebala biti nositelji života u ruralnim područjima očigledno se ne snalaze dovoljno dobro. Ako želimo pozitivne demografske pomake u ruralnim područjima poljoprivredna politika mora prvenstveno dodatno poticati mala poljoprivredna gospodarstva što kroz dodatne mjere, što kroz omogućavanje pristupa državnom poljoprivrednom zemljištu. Evo, drago mi je bilo čuti sve ove preporuke koje je iznijela kolegica Petir i nadam se da će one biti usvojene i provedive dovoljno brzo jer nažalost kod nas mali poljoprivrednici na dnevnoj bazi razmišljaju hoće li nastaviti sa poljoprivrednom proizvodnjom ili neće. Hvala.

što im remeti kod nekih budućih natječaja za fondove jer ne mogu se na te pozicije ostvariti bodove. Dakle, imat poticaj veći može dobiti samo mladi poljoprivrednik do 5 godina nakon toga više ne to je Ok, je da se definira starost da li je to 30, 35 ili 40 godina, ali ne da se uvjetuje koliko dugo je on nositelj OPG-a. Netko tko otvori OPG ima prednost nad onim koji je npr. 6 godina u OPG-u nositelj, a oba dvojica su mlađi od 40 godina. Smatram da je to nepravda. Također smatram da je nepravda spajanjem dva OPG-a smatra da se OPG ponovo osniva po drugi puta, ako npr. sin preuzima OPG od oca gubi sva prava kao mladi poljoprivrednik. Hvala. **Ribarić Majanović, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Evo, kako je moguće da mladi poljoprivrednik može otvoriti OPG i biti u boljem položaju od onoga tko se poljoprivrednom bavi godinama, a jednake su dobi. Zanimljivo je upravo što po definiciji mladog poljoprivrednika koji bi se mogao javiti na fond za upravo za mlade poljoprivrednike za europski fond mora imati ekonomsku veličinu gospodarstva 10 tisuća eura. Dajte mi recite tko može otvoriti OPG i u samom svom početku poslovanja imati veličinu gospodarstva 10 tisuća eura? Je li nam to demografska mjera potpore u našem, u našoj Hrvatskoj? Evo ja se iskreno pitam osoba koja u startu ima vrijednost gospodarstva od 10 tisuća eura njoj treba pomoći, naravno treba pomoći svakome, ali mali poljoprivrednici koji su također mladi ovdje ostaju kratkih rukava. Hvala. **Reiner, Željko Hvala puno. Evo, moje bi pitanje bi bilo kako komentirate da evo kolege iz HDZ-a kritično govore o zeleno javnoj nabavi kao mehanizmu zapravo podupiranja lokalne proizvodnje. Evo malo prije smo čuli da kritiziraju Grad Zagreb jer, jer lokalna poljoprivreda u okolici Zagreba nije uspjela zadovoljiti sve potrebe koje grad ima. Znači upravo zato postoje mehanizmi zelene javne nabave da bi se poduprli takvi mehanizmi, da bi se poduprla lokalna poljoprivreda koja uništava nas godinama ja bi rekao i treba dati potporu i povjerenje da se ona može razviti. Ne možemo se fokusirati na istraživanje tržišta i da dođemo do toga da ono ne postoji nećemo provoditi zelenu javnu nabavu nego je naša odgovornost da podupiremo takve,

Naša poljoprivreda, naše grane voćarstva su nažalost na tako niskim granama da naprosto naši poljoprivrednici nisu više dovoljno sposobni ispoštivati takve zahtjeve. Ono što je kod nas sada neprovedivo samo za kratke lance opskrbe hranom zelene javne nabave u nekim zemljama EU provode i trgovački lanci. Znači kolega koji dolazi povremeno iz Irske kaže da se kod njih u trgovačkim lancima kupuje lokalno.

podržali preporuke koje je Odbor za poljoprivredu uputio za poboljšanje stanja u poljoprivredi. Među njima su i preporuke koje vidim da sad ovdje se pogrešno tumače i krivo su shvaćene, a koje je sabor usvojio a koje se odnose na zelenu javnu nabavu gdje smo mi predložili da barem 20% proizvoda koji se plasiraju kroz zelenu javnu nabavu moraju biti proizvodi koji se dobavljaju kroz kratke lance opskrbe hranom i ekološki proizvodi baš zato da bi im osigurali prostor na tržištu kojeg danas nemaju. No, svjesni smo, a vjerujem ste i vi svjesna da je preduvjet da uopće to mogli provesti da pomognemo poljoprivrednicima da se udruže. Zbog toga sam predložila i to je usvojeno kad se donosio program Vlade RH da se u Ministarstvu poljoprivrede formira poseban jedan odjel koji će se isključivo baviti udruživanjem poljoprivrednika jer očigledno se oni sami od sebe neće udružiti, a kad se udruže onda će vjerojatno biti i dovoljno količina domaćih … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … proizvoda Oprostite odgovor poštovane zastupnice Ribarić Majanović. **Ribarić Majanović, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Htjela bih reći da svakako je udruživanje ono nešto što nam je potrebno. Nažalost dosta ljudi u našem području vuku nekakve negativne konotacije na to, ali ono što i sami ste spomenuli u EU savršeno funkcionira je upravo to udruživanje zbog koje poljoprivrednici sa zajedničkim korištenjem određenih strojeva postaju ipak i produktivniji i

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, ja bih se možda malo osvrnula na jednu odredbu koja je ostala nekako ispod radara a mislim da je dosta važna, a to je da je ovim zakonom predviđena državna nagrada za promociju i razvoj prepoznatljivih hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i kad to tako vidite mislim da tu ne bi trebali imati ništa protiv. kao što i uvijek kad je HDZ u pitanju uvijek postoji ali ili no međutim. Mi iz ove odredbe uopće ne vidimo niti jedan jedini kriterij nego je sve prepušteno pravilniku koji onda ima rok u kojem se treba donijeti, taj pravilnik propisuje ministar i sve ostalo. Meni se čini, mislim da u tom smjeru zato to i postavljam pitanje odnosno želim čiti vaš odgovor da bi barem u ovoj odredbi članka trebalo navesti par osnovnih kriterija koji će se propitivati odnosno koji će biti uvjet za dod… za donošenje takve jedne državne nagrade. Ja mislim da je dobro i da ovo može dobiti promociju i svega ostalog, ali se ne može sve prepustiti dalje … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … ministru i pravilniku. Zahvaljujem. Pa evo što se tiče dodjela nagrada bilo da su one samo kao nagrade ili pohvalnice ili na bilo koji način kod nas u državi ima dosta toga nelogičnog i bez propisanih kriterija pa između ostalog tako i premijer Plenković bez ikakvih kriterija i stručnih ocjenjivanja određuje da li će dati potpore Mati Rimcu ili još nekom drugom poduzetniku tako da evo u svemu tome ovo je čak i jedan od manjih problema. Evo bojim se ako ne bude takvih kriterija propisanih da će sama vrijednost te nagrade i važnost te nagrade biti irelevantna. Hvala. Irena (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice rekli ste u vašoj raspravi da je vrlo čest slučaj da su strani proizvodi kod nas jeftiniji od naših iako je cijena rada tamo daleko veća. Međutim, imamo i slijedeći apsurd, imamo situaciju da su naši proizvodi vani jeftiniji nego u Hrvatskoj.

Neki komentiraju koji se više razumiju u te stvari da su to, da je to do poreza propisanih unutar svake pojedine članice. Tako da je ta odgovornost na nama na koji način ćemo propisati svoje porezne razrede za hranu pošto sva hrana spada u jednu, prema europskoj direktivi spada u jedan članak koji se može regulirati, ali sva hrana jednako određenim porezom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Bosančić. Izvolite.

kolegice i kolege sve vas pozdravljam te u ime Kluba zastupnika HDZ-a želim se obratiti na temu samoga zakona. Zakon mislim da je krenuo u pravom smjeru i da sve ono što je predloženo izmjenama i dopunama samoga zakona, a one glavne odrednice koje su ovdje i najviše puta i spomenute od smanjenja potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpora do smanjenja umjetno stvarnih uvjeta za ostvarenje prava na potporu do …/Govornik razumije./…sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u mrežu, podataka o održivom poljoprivrednom, poljoprivrednih gospodarstava do ispunjavanja obveza izvješćivanja, sve do savjetovanja i ostavio sam za kraj ovo nekako najviše puta spomenuto, a to je nagrađivanje i na početku moram priznati, sada ću malo osobno si uzet za pravo reći da i meni malo, malo je bilo nejasno, međutim danas kada sam vidio kroz raspravu u kojoj mjeri određeni zastupnici ne razumiju da je potrebno dati tim ljudima podstreha, da im je potrebno reći da dobre stvari rade, da i ova stvar mi se sada čini puno puno jasnijom i boljom. Siguran sam tako da kroz samu raspravu koju smo imali kroz Odbor za poljoprivredu, a i u samoj sabornici da su i kolege iz ministarstva, a i svi mi uvidjeli da uvijek postoji prostor da i još dodatno sve skupa unaprijedimo. Stoga Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovaj zakon i siguran sam da će on doprinjeti da naši poljoprivrednici idu u boljem i kvalitetnijem smjeru, a naravno uz opasku da uvijek možemo činiti i dodatne stvari kako bi i u specifičnom situacijama mogli pomoći poljoprivrednicima, hvala vam. Završno će i sad u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Mate Vukušić, izvolite.

otvorio je očito puno više tema nego što je samo bilo rečeno u uvodnom izlaganju državnog tajnika od onih 4 i pol minute, ali svakako ne mislim tu ništa zlonamjerno nego da jednostavno niste imali potrebu možda više objasnit osim onoga što je u tome upisano. Zakon o poljoprivredi onaj generalni zahtijeva puno više rasprave i smatram da i ovo danas što je rečeno bez obzira što su neki shvatili da je to kritizerstvo umjesto neke dobronamjerne kritike, a sve u smislu da bi se ovaj Zakon o poljoprivredi poboljšao i bio u konačnici u interesu svih poljoprivrednika RH i Hrvatske u cjelini. Moram reći da se spomenulo ovdje u nekoliko navrata i nešto od onih akcija koje su, a pogotovo išle preko HGK-a poput ako se sjećate, neki su već zaboravili, Kupujmo hrvatsko koje je bilo od EU jedno vrijeme čak i stopirano jel očito da i to je bio problem ako u svojoj državi idemo promovirat nešto šta je domaće, a svi se trudimo kroz sve zakone pokušat plasirat što je više domaćega bez obzira što smo svjesni da nismo samodostatni. Dakle kritiziramo ako se kaže ovdje da je poljoprivreda u lošoj situaciji, u nezavidnoj, a onda kada je kolega ovdje rekao kako u Zagrebu ovoga nisu uspjeli nać dovoljno proizvoda za zelene projekte ili kako je on to već nazvao, za Grad Zagreb, znači nisu dostatni poljoprivrednici iz okoline snabdjeti sve škole i vrtiće ili ne znam koga već sa tim proizvodima onda kao nije dobro pripremljeno ili što, ali ako mi kažemo i ne samo mi nego je opet ponovit ću činjenica o kojoj govori DZS da smo prije koju godinu uvezli 36 tisuća tona jabuka pored resursa koje je RH imala, sad više nažalost nema jel se broj proizvođača jabuka smanjio duplo ako uopće smijem reći da ne dobijem kritiku da iznosim lažne činjenicu, onda nas to ne treba čudit što nismo samodostatni. O stočarstvu sam već pričao, to nije izmišljeno, dakle činjenica je da smo stočarstvo sveli unazad 10.g. na petinu, na petinu. Uvozimo iz Mađarske, Poljske, Slovačke, njihovo mlijeko kojeg oni imaju viška, koje je upitne kvalitete, a kako kontroliramo kvalitetu reći ću iz jednoga primjera koji je meni bio nekako najeklatantniji, radi se o jednom paketu grincajga u jednom od trgovačkih lanaca na kojemu ponosno stoji hrvatska zastava. Firma koja to prodaje je tamo iz Virovitičko-podravske županije otkud ja jesam, ali na deklaraciji na tom proizvodu piše da je mrkva u tom grincajgu iz Srbije porijeklom, da je paprika porijeklom iz Makedonije, da je peršin porijeklom iz Grčke, iz Albanije nemam pojma šta je tamo bilo nešta, dakle bez srama i to Državni inspektorat pod rukovođenjem lika, nisam siguran jel se zove Mikulić ili kako, gleda šutke i to prolazi kroz, bez, nekažnjeno bez sankcija i čudimo se zašto nam je uvoz svake godine sve veći i zašto su naši poljoprivrednici u takvoj situaciji. Na kraju opet ću reć radi se u konačnici o cijeni koliko nešta i za koliko možete ponudit. Kolegica Petir je rekla ovdje da u nekim zemljama EU to imaju drukčije riješeno bez obzira na regule EU. Mi smo mali, mi smo mali i lako se dajemo, da ne kažem šta u EU, zato nam je tako kako je. Ljudi koji nas predstavljaju u EU, a reći ću prije svega premijer olako prepušta to EU sve ono što se traži od Hrvatske da se mora prihvatit bez dodatnih pitanja, a ako pitamo onda je to ne tema. Na to se svela politika Hrvatske pogotovo što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Kolega Bulj je rekao da bi mogli hranit pola Europe sa naših polja. Nije to točno, ali da bi imali ono što je nama bitno dovoljno za Hrvatsku imali bi sigurno, Slavonija sama Hrvatsku može hranit, ali nažalost danas ne može ni sebe, ono što je u Slavoniji ostalo. Toliko o Zakonu o poljoprivredi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govorit poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite.

ne znam koliko imamo važnijih tema osim same obitelji, zaštite obitelji i naše djece od teme poljoprivrede. Poljoprivreda nije samo proizvodnja hrane, poljoprivreda je puno više od toga ona je način života, ona je čuvar naše kulture i ona je temelj naše civilizacije i zato ja ne bi htio mislim koliko je moguće, nekad i mi iz oporbe pogriješimo pa i ja ako hoćete, dakle vrlo jasan sam u tome, da ne trebamo shvaćati osobno neke stvari. Dakle, barem ja tako nekako gledam, ja, dakle ovdje mi kritiziramo ono što mislimo da nije dobro kao oporba i ono što mi vidimo da bi trebalo biti bolje. Čuli smo danas od vladajućih koji kažu niste nas hvalili, niste ovo, pa dobro pohvalite sami sebe, dođete ovdje i istaknete sve ono što je dobro dak… malo bi bilo suludo stvarno da mi oporbeni dolazimo zastupnici ovdje i hvalimo vladajuće. Onda bi možda bili negdje drugdje jel tako. Ali ono što trebamo istaknuti, imamo nekoliko činjenica, poljoprivreda nam je u velikim problemima i to oni koji tvrde da nije ne znam koliko govore istinu. Sela su nam prazna jer jesu i ja razumijem da je to puno kompliciraniji problem i sveobuhvatnija tema koju treba gledati iz više dijelova i iz više dimenzija al činjenica je da mi imamo 196 potpuno praznih napuštenih sela. Činjenica je da u 10 godina smo mi imali gašenje 50 tisuća OPG-ova, pa nisu svi ti naši ljudi nesposobni, pa nisu svi ti naši ljudi da nisu znali raditi svoj posao nego očigledno su bili iz ovih ili onih razloga stisnuti s određenim nametima sa možda nesnalaženjem, možda je bilo potrebno više ići ka nekoj savjetodavnoj priči, ka pomoći, ka nekim subvencijama, ka nečemu i nisu se snašli ljudi su ugasili svoje OPG-ove 50 tisuća. To je činjenica. Činjenica je ovdje da bruto poljoprivredna proizvodnja u 2020. namjerno vam čitam da ne pogriješim je iznosila 3,5 milijardi eura, a 2023. 3,6 milijardi eura. To je činjenica. Mi možemo sad reći to je ovako al to su podaci, to su činjenice. Dakle, činjenica je da u 2023. to je prošla godina drage kolegice i kolege stočarska proizvodnja bilježi pad od preko 13%. To je činjenica. E sad ako mi znamo da uvozimo 400 milijuna eura mesa godišnje, 400 milijuna eura mesa godišnje a znamo da naši poljoprivrednici zatvaraju farme pa kakvo je to onda okruženje koje se stvara. I ja namjerno gledam prvenstveno u vas kolege Domovinskog pokreta, stvarno nemam nikakve negativne emocije prema nikom trudim se tako i na koncu nas uči onaj odozgo da budemo prema svima normalni, a u vas nekako polažem nade jer znam koje sve teme ste vi govorili u prošlom mandatu i kad smo isto zajedno dijelili gore klupe s Domovinskom pokretnom u Hrvatskom saboru. I zato sam prije rekao da očekujem od ministra stvarno sad pomake vaše, dakle pomake i sve ono što valja mi ćemo pohvaliti i dat podršku, a isto tako ako nešto ne valja po našem viđenju ćemo iznijeti objektivnu kritiku. Moramo napraviti više da zaštitimo naše proizvođače. Govorio sam s ovog mjesta ja nemam protiv ni jednog čovjeka ništa, a vi ako mene pitate volim li ja, nemojte mi zamjeriti, vašu djecu više od svoje pa ja bi imao ozbiljnih psihičkih problema da volim tuđu djecu više od moje vlastite kćeri koju sam ja stvorio, sudjelovao u njezinom stvaranju s mojom pokojnom ženom. Dakle, ja mo… pa meni mora biti prvo na pameti hrvatski narod i dobro hrvatskog naroda i zato sam rekao ako mi proizvodimo dovoljno svježe piletine, ako mi imamo naših jaja pa zašto dopuštamo drugim tajkunima da nam rade mega farme, na tisuće ljudi zapošljavaju stranaca opet obespravljenih za kikiriki će radit i uništit će naše proizvođače. To je činjenica. Pa što možemo napraviti da zaštitimo našeg radnika, našeg stočara, našeg pčelara, naše peradarstvo, naše farme i država bi trebala razmišljati nacionalna vlast o dobru svog naroda, hrvatskog naroda onda svi drugi, o sigurnosti svog naroda, o sigurnosti svoje zemlje, o dobru svojih obitelji, pa to je nekako logično, a onda svi drugi. Napravite što god možete, dobili ste povjerenje, napravite što god možete. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta završno će govoriti poštovani zastupnik Ivica Kukavica. Izvolite.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 tema bila i prijašnjih vlada i prijašnjih ministarstava i apsolutno vidimo da tu nismo uspjeli doskočiti tom izazovu. Jasno je da je proizvodnja hrane jedna od krucijalnih tema i mi apsolutno ako nemamo samodostatnost da smo u problemima kao država. To smo vidjeli i u vrijeme pandemije. Ono što želim ja ovdje reći to je da sam rad ministra ovdje i samog ministarstva ja već sada vidim nekakve pomake. Veselim se kad sam vidio ministra Dabru da je otišao na teren, da je otišao dolje u dolinu Neretve i da je pričao sa tim proizvođačima mandarina. Veseli me da je bio i u cetinskom kraju gdje je bio sa predsjednicima kraških pašnjaka i da se je upoznao s njihovim problemima. E to je osnova onoga što ja očekujem od ministra Dabre i od samom ministarstva da na terenu sa ljudima koji u biti su pravi proizvođači hrane da vidi te probleme i da se u budućim vremenima ugrade u zakone RH. Zašto to govorim? Pa evo i ja sam sam nekoliko godina bio pripadnih jedne poljoprivredne zadruge Imoćanka i moram reći da sam iz prve ruke sve vidio probleme, izazove s kojima se susreće ta jedna skupina hrabrih ljudi koja je proizvodila i krumpire i lubenice i paprike i sve ono i sa ovim svim izazovima otkupljivača i sa izazovima ovih vremenskih neprilika i svega onoga što se događa. Ja mogu samo reći u ime Domovinskog pokreta, u ime našeg kluba da mi pozdravljamo ovaj zakon koji smatramo da je jedan pomak u dobrome pravcu i također veselimo se budućim vremenima, ne sumnjamo da će ministar Dabro zajedno sa svojim suradnicima napravit značajne iskorake u idućim vremenima i da će hrvatska poljoprivreda nadam se i veselim se tome krenuti napokon u onom pravcu koji svi želimo. U ime Kluba Domovinskog pokreta mi ćemo sasvim sigurno podržati ovaj zakon.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Bosančić. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, danas evo svi razgovaramo